Hvala vam.

to je jako

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažene kolegice i kolege, uvažena

Izvolite kolega Petrov,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

Prije nego što dam riječ predlagatelju molio bih sada da, aha, imamo dosta zahtjeva za stankom, prva, prva na redu kolegica Kekin, izvolite. Evo drago mi je da smo se vratili na teme koje su čini mi se važne za naše građane. Dakle, tražim stanku u ime Kluba Možemo! u trajanju od 10 minuta kako bi još jednom upozorila na zabrinjavajuće i poražavajuće statistike koje svjedoče o veličini javnozdravstvenog problema kakvog kockanje u Hrvatskoj predstavlja. Imamo 40 do 50 tisuća ovisnika o kockanju, svaki od njih u svoju muku uvlači u prosjeku još 6 ljudi. To znači da u zemlji od tri i nešto milijuna ljudi imamo četvrt milijuna ljudi koji su direktne žrtve kockanja. Uz to što još više zabrinjava imamo 12% srednjoškolaca koji pokazuju simptome ovisnosti o kocki, simptome ovisnosti. Imamo više od 70% srednjoškolaca koji su kockali. Dakle, ja pričam uglavnom o maloljetnicima. To je veličina problema, a njegovi uzroci leže u slaboj i nikakvoj regulaciji koja je dozvolila da nam djeca na putu od kuće do škole budu više desetaka puta izloženi kockarskim sadržajima. Na putu toliko i onda do doma toliko i tako svaki dan. Uz to u svakom drugom kafiću čeka ih kladomat. Sa TikToka i društvenih mreža ih mame influenseri, nogometaši itd. Dakle, ovaj prijedlog zakona koji ne brani kladomate, koji ne udaljava kladionicu od škola, koji ne regulira oglašavanje na društvenim mrežama je nedovoljan. To je kao da karcinom liječite aspirinom, kao da prijelom noge liječite flasterom. Apeliram da u današnjoj raspravi čujete i uvažite argumente liječničke struke jer nije u javnom interesu da štitite interese priređivača, nego je u javnom interesu da zaštitite zdravlje naše djece i zdravlje naših građana. Stanka je odobrena. Kolega Miletić, izvolite. **Miletić, Marin (MOST)** Tražim stanku u trajanju od 10 minuta u ime kluba Mosta kako bi još jednom kao klub Mosta ukazali na veliki problem kocke koji imamo u našem društvu. Više od 50 000 imamo patoloških kockara, imamo mlade srednjoškolce koji su navučeni na kocku, imamo studente koji su navučeni na kocku, imamo očeve koji uništavaju svoje obitelji zato jer su navučeni na kocku. I mi u klubu Mosta vidimo u ovom zakonu mnoge napretke, jer on je bolji od onoga što smo imali. Neki kažu bolje ikada, nego nikada. I ovdje jesu vidljivi napreci, o njima ćemo govoriti u svojim raspravama. Ali isto tako treba reći da kladomati su potpuno nepotrebni u ugostiteljskim objektima, a imamo ih 3700. Iako su vladajući na odboru rekli kako će biti registrirano sa osobnom iskaznicom na posebnim čitačima treba ovdje reći kladomatima nije mjesto u ugostiteljskim objektima i njih treba maknuti, izbrisati. Ako želimo dobro našim obiteljima, ako želimo dobro našoj djeci, ako ne pogodujemo nekim čudnim interesnim skupinama, onda moramo maknuti kladomate iz ugostiteljskih objekata. Isto tako, potpuno je neprihvatljivo na sportskim dresovima reklamiranje kladionica i casina. To nema veze sa sportom, sa zdravim načinom života. Isto tako potpuno je neprihvatljivo kada pod istim logom, nazivom registrirano trgovačko društvo s licencom za priređivanje igara na sreću reklamira svoje poslovanje, a onda isti logo ima neki hotel na primjer pričamo o Admiral hotelu. To je neprihvatljivo. To treba zakonski urediti i u svojim raspravama ćemo biti još jasniji, ali ovaj zakon je napredak no ne smijemo propustiti priliku da ga učinimo još puno kvalitetnijim i boljim. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Stanka je odobrena. Kolegice Mrak-Taritaš, izvolite. Hvala lijepo predsjedniče Hrvatskog sabora. Molim stanku u trajanju od 10 minuta u ime kluba HSS-a, GLAS-a i DOSIP-a. Dakle, mi imamo pred sobom Prijedlog izmjene i dopune jednog zakona, a ja bih koristila onu uzrečicu „selo gori, a baba se češlja“. Dakle, situacija na terenu je strašna, imamo izuzetno veliki problem ovisnosti, a ministarstvo je došlo sa jednim prijedlogom zakona kojim je evo reklo znamo di imamo problem, pa hajde idemo probati nešto malo riješiti, ali u suštini i dubini stvari problem problem nećemo rješavati i nećemo ga rješavati na ovaj način. Dakle, postoje tri mjere o kojima bi trebalo voditi računa kad je riječ uopće o temi kockanja i temi gdje to može bit prvo su lokacije. Dakle, treba definirati i zabraniti u blizini škola, u blizini određenih ustanova uopće lokacije na koje može biti. To je puno više od vašeg ministarstva, to je nešto drugo. Druga stvar koju treba napraviti je tema oglašavanje i način oglašavanja. To što ćete vi sad definirati određeno vrijeme pogledajte malo samo televiziju. Jedno vrijeme su higijenski ulošci ti koji su vodili i bilo je najviše tog oglašavanja. Sad je to oglašavanje različitih kladionica. koja je vaš interes, interes vašeg ministarstva koji su to prihodi od igara, koji su to prihodi od tih kladionica, koja je to porezna politika koja će ih zapravo lupiti po džepu to su, a imamo tu kažete da se mora promijeniti i porezni zakon i da ćete to napraviti u trećem kvartalu. Treći kvartal je tu. Bilo bi zgodno da ste došli i sa setom zakona iz kojih vidimo, dakle lupiti po džepu i puni proračun od svega toga između ostalog je jedna od mjera koja bi bila zaista zaista efikasna. Dakle, postoje neke mjere. Ovo što ste napravili to je samo zato što negdje piše da se treba napraviti, ali suštinu riješit nećemo. Hvala Stanka je odobrena. Kolegice Baričević, izvolite. **Baričević, Danica (HDZ)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Evo tražim stanku u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice kako bi još jedanput istaknuli kako je ovaj Prijedlog zakona o igrama na sreću dobro došao. Mi pozdravljamo ove izmjene koje nisu bile od samog stupanja na snagu od 2010. Upravo uvažavajući sve ove činjenice prethodno o kojima su i kolege govorili i analizom Ministarstva financija koje su, koje su žurno dali u provedbu ove zakonske izmjene koje upravo imaju za cilj suzbijanje i sprječavanje negativnih posljedica privređivanja igara na sreću i zaštitu zaštitu javnog zdravstva naših građana. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Stanka je odobrena. Znači nema više zahtjeva, pa ćemo onda napraviti stanku do 11

Poštovane zastupnice i zastupnici. Pozivam sada poštovanu državnu tajnicu Terezu Rogić Lugarić da nam predstavi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću. Državna tajnice, izvolite.

Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane zastupnice, poštovani zastupnici, danas se vama nalazi predstavljanje Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću. Tržište igara na sreću posljednjih godina obilježava intenzivan razvoj osobito u digitalnom prostoru širenjem ponude igara na sreću putem internet kanala što je rezultiralo sve većom dostupnošću igara na sreću maloljetnicima i ranjivim skupina. Promjene na tržištu igara na sreću zahtijevale su odgovarajuću prilagodbu zakonodavnog okvira s ciljem implementacije dodatnih mjera sprječavanja negativnih posljedica privređivanja igara na sreću na društvo u cjelini. Navedena problematika prepoznata je i Nacionalnom strategijom djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2030. godine kojom je obuhvaćena i ponašajna ovisnost o igrama na sreću. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću koji danas predstavljamo izrađen je koristeći rezultate sveobuhvatne analize tržišta igara na sreću te uzimajući u obzir ciljeve utvrđene nacionalnom strategijom koji se odnose na osiguravanje društveno odgovorenog priređivanja igara na sreću u RH. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuna Zakona o igrama na sreću u bitnom je usmjeren na dva područja i to regulaciju novih mjera društveno odgovornog priređivanja igara na sreću i ograničavanje odnosno zabrane oglašavanja. Jedna od ključnih mjera u okviru mjera društveno odgovornog priređivanja igara na sreću je ujednačavanje postupka isključenja igrača i uspostave registra isključenih igrača koje će omogućiti provedbu zahtjeva za isključenje igrača kod svih priređivača igara na sreću dok se sada isključenje provodi samo kod onog priređivača kod kojeg igrač podnosi zahtjev. Prijedlogom zakona zahtjev za isključenje osim samog igrača moći će zatražiti Hrvatski zavod za socijalni rad, ustanove za zaštitu obitelji i zdravstvene ustanove za zaštitu mentalnog zdravlja i liječenje ovisnost u slučajevima kad igrač zbog prekomjernog igranja nanosi štetu sebi ili obitelji koju uzdržava. Zahtjeve za isključenje navedene ustanove predavat će uz suglasnost igrača. Registar isključenih igrača ustrojit će i voditi Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Rok za uspostavu registra je 30. lipnja 2026. godine, a dotada kao prijelazno rješenje pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo uspostavit će se kontaktna točka za razmjenu podataka o isključenim igračima. Nadalje, prijedlogom zakona propisuje se i obvezna identifikacija svih igrača u zemaljskim poslovnicama kojim se obvezuje igrače na identifikaciju prije sudjelovanja u igri pokazivanjem identifikacijske isprave ili putem posebnog čitača kartica osobito u ugostiteljskim objektima gdje se igre na sreću priređuju putem samoposlužnih terminala. Ta će mjera smanjiti svaku mogućnost sudjelovanja u igrama na sreću maloljetnih osoba. Dosada se identifikacija igrača provodila samo u slučaju sumnje u punoljetnost igrača. U konačnici analiza primjene važeće regulative pokazala je da postojeće prekršajne odredbe nedovoljno odvraćaju priređivača od kršenja zakonskih odredbi propisanih radi prevencije ovisnosti o igrama na sreću i kockanju. Stoga se prijedlogom zakona propisuje mogućnost oduzimanja prava priređivanja igara na sreću zbog neprovođenja mjera društveno odgovornog priređivanja, a primijenit će se protiv svih priređivača kod kojih se utvrdi konzistentno kršenje mjera odgovornog priređivanja. Ubrzani razvoj djelatnosti igara na sreću, konkurentska borba priređivača i njihovih nastojanja da atraktivnim ponudama potaknu što veći broj građana na sudjelovanje u igrama na sreću znatno je povećala udjel oglašavanja igara na sreću elektroničkim medijima i publikacijama. Opća istraživanja upozoravaju kako česta izloženost reklamama za igre na sreću može posebno negativno utjecati na mlade koji još uvijek razvijaju svoje stavove prema različitim aktivnostima pridonoseći stvaranju uvjerenja kako su igre na sreću prihvatljivi dio svakodnevnog života i jednostavan način za stjecanje bogatstva. Ovdje se posebno radi o reklamama koje pozivaju izravno na igre na sreću. Prijedlogom zakona postojeća zabrana oglašavanja u radijskim i televizijskim emisijama te tiskanim materijalima za djecu proširuje se zabranom oglašavanja igara na sreću u svim tiskanim medijima dok se oglašavanje putem interneta te u audiovizualnim i radijskim programima zabranjuje u vremenu od 6 do 23 sata uz izuzetak internet stranica priređivača sa tzv. stečenim pravom priređivanja u RH. Lutrijske Lutrijske igre tzv. igre niskog adiktivnog potencijala su također izuzete od ograničenog oglašavanja u medijima. Nadalje, kako bi se smanjilo poticanje igrača na sudjelovanje u igrama na sreću i atraktivnost igranja zabranjuje se oglašavanje bonusa osim na internet stranicama priređivača igara na sreću koji imaju spomenuto stečeno pravo priređivanja igara na sreću u RH. Prijedlogom zakona zabranjuje se i oglašavanje na javno vidljivim površinama uz izuzetak vanjskih dijelova prostora u kojim se priređuju igre na sreću te smanjuje vanjska vidljivost prostora za igre na sreću koje će se regulirati provedbenim propisima u vidu smanjenja svjetlosnih učinaka, ograničavanja veličine natpisnih i reklamnih ploča i Zaključno, očekuje se da će predložene izmjene smanjiti dostupnost igara na sreću i poticanje na sudjelovanje u igrama na sreću i tako doprinijeti smanjenju incidencije ovisnosti o igrama na sreću i njezinih negativnih posljedica na život pojedinca, ali i društvo u cjelini. U konačnici zakonske izmjene dodatno će osigurati da igračima sudjelovanje u igrama na sreću ponajprije služi kao izvor zabave. Zahvaljujem svim uvaženim zastupnicama i uvaženim zastupnicima na pažnji i radujem se konstruktivnoj raspravi u saboru. Hvala vam. Možete se vratiti na mjesto pa ćete s mjesta onda odgovarati na replike. Imamo 33 replike. Prvi na redu kolega Herman izvolite. Evo pričekat ću samo da državna tajnica sjedne. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovana državna tajnice, pozdravljamo donošenje ovakvoga zakona. Prije svega zbog toga što smo danas uistinu suočeni sa pravom pandemijom ovisnosti o klađenju. Istraživanja danas pokazuju kako 13% hrvatskih srednjoškolaca ima ozbiljne psihičke tegobe zbog klađenja, a ne smijemo zaboraviti kako je 13% njihovih obitelji se suočava sa ozbiljnom disfunkcionalnošću upravo zbog ovakvih psihičkih problema svojih najmlađih članova. Upravo zbog toga kao što sam rekao pozdravljamo donošenje ovakvoga zakona. Trenutno kao najslabija točka lokus minoris resistentiae o ograničavanju dostupnosti maloljetnicima klađenju jesu famozni kladomati kojih je jako puno i koji su zbog toga jako dostupni. Moje pitanje glasi, hoćemo li konačnim zakonom maknuti kladomate iz ugostiteljskih objekata. **Jandroković, Prijedlogom zakona je pred u kladomatima predviđeno postavljanje posebnih čitača, dakle koji će čitača identifikacijskih isprava. Na taj način će bilo koji maloljetnik morati identifikacijsku ispravu prisloniti uz poseban čitač i time će ako ne posjeduje odgovarajuću identifikacijsku ispravu odnosno budući da će biti maloljetan biti automatski isključen od mogućnosti igranja na takvim aparatima aparatima odnosno u ovom slučaju kladomatima. Također ovakav sustav čitača omogućuje i isključivanje u svim, automatsko isključivanje u svim drugim slučajevima budući dakle u onim slučajevima u kojima će igrač biti u registru, budući da se prijedlogom zakona uspostavlja i jedinstveni registar isključenih igrača. Tako da u ovim, ovim prijedlogom zakona su predviđene ove mjere.

Apsolutno podržavam ovaj zakon, tako smo se i izjasnili i na Odboru za financije kada smo ga jednoglasno podržali. Moje pitanje odnosi se na fiskalni učinak ove mjere jer sigurno da ovdje ste naveli samo za ovaj registar koji će koštati oko 40 tisuća eura, međutim postavlja se pitanje koliko je danas veliko to crno tržište, ilegalno tržište neregistriranih, nelicenciranih priređivača, da li je to negdje oko 30 ili 40%, to su milijarde, milijarde kuna odnosno eura jel. I na koji način ćete to napraviti je li Hrvatska je u zadnjih nekoliko godina znači uspjela automatski nekako blokirati do 700 stranica. Imam neki podatak da su u Italiji prošle godine 10 tisuća web stranica jel. Jer to su zapravo algoritmi i postavlja se pitanje na koji način i što se tiče oglašavanja. Kako suzbiti oglašavanje putem Facebooka, putem društvenih mreža, putem influencera. Zahvaljujem. **Jandroković, Hvala lijepo. Dakle ovim prijedlogom zakona se prvi put uvodi sustav zabrane odnosno ograničavanja oglašavanja zahvaljujući ovako restriktivnom sustavu, Ministarstvo financija je prvi put u prilici obratiti se stranicama odnosno pružateljima usluga kao što su Facebook i drugi, Google i drugi pružatelji usluga, obavijestiti ih o ovoj izuzetno restriktivnoj mjeri odnosno zabrani ograničavanja oglašavanja i na taj način zapravo i njih upozoriti na zakonske promjene. Pokazalo se da su i Google i Facebook i drugi pružatelji usluga dakle spremni na suradnju i da oni u situacijama u kojoj su svjesni postrožavanja zakona znatno drugačije reagiraju i u situaciji ovih ilegalnih priređivača. A u vezi sa fiskalnim učinkom, dakle fiskalni učinak se ovdje uglavnom tiče uspostave registra isključenih igrača koje kao što ste rekli iznosi 40 tisuća eura. Hvala izvolite. **Baričević, Danica (HDZ)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažena državna tajnice, evo kockanje u Hrvatskoj, a posebice mladih sve više uzima maha, a posebno se ovom poroku odaju već i mladi u osnovnoj školi. Nije slučajno da se upravo za otvaranje ovakvih sadržaja biraju lokacije blizu odgojno-obrazovnih ustanova i tako kod mladih pobuđuje onu znatiželju kad izađu iz školu poruka je da, da djeci kad izlaze iz škole poruka je da ih čekaju vrata automat kluba. Vi ste izmjenama i dopunama Pravilnika o prostornom i tehničkim uvjetima za otvaranje casina iz 2020. propisali da udaljenost lokacija casina mora biti, ne smije biti manja od 500 m. Mene zanima ide li se u smjeru mjera koje bi propisale i, i veću razinu udaljenosti upravo zbog pošasti. **Jandroković, Hvala lijepa. Da, znači za sada je ta udaljenost 500 m. Nismo razmatrali pooštravanje mjera ali evo zakon je u prvom čitanju i mi smo otvoreni za sve eventualne sugestije i primjedbe na prijedlog zakona. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan Poštovana i poštovani predsjednik Hrvatskoga sabora, poznato je kako je ovisnost o igrama na sreću najteža, najteži oblik ovisnosti. Dakle najteže ga je izliječiti na žalost, čak i teže od liječenja od droge, jer je to liječenje puno zahtjevnije. U tom smislu i moje pitanje. Dakle govorite o društveno odgovornom priređivanju igara na sreću, govorite o društvenoj odgovornosti i prema maloljetnicima ili ćete to tek poslije razraditi. Dakle na koji način želite prevencijom i sa kojim sredstvima utjecati na to da se manje maloljetnika uključuje u igre na sreću, to je moje prvo pitanje. Drugo pitanje se odnosi na klubove liječenih ovisnika koji bi bili neke vrste kurativa za one koji se samo isključenjem iz igara na sreću, dakle upisom u registar dakle odluče liječiti kako ćete …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… financirati U vezi s vašim prvim pitanjem odvraćanja maloljetnika pa sve apsolutne mjere su usmjerene upravo i na odvraćanje maloljetnika, dakle čitači na kladomatima će automatski maloljetnika od igranja igara na sreću, dakle on neće moći imat igre na sreću. Osim toga prvi put uvodimo i oduzimanje prava priređivaču igara na sreću u slučajevima kad konzistentno krši društveno odgovorne mjere priređivanja igara. odnosno ograničavanje oglašavanja igara na sreću je upravo usmjerena s ciljem zaštite maloljetne i ranjivih skupina. To je u vezi s vašim prvim pitanjem. U vezi s vašim drugim pitanjem, to nije u nadležnosti Ministarstva financija nego u Ministarstva zdravlja. Hvala. **Jandroković, Gordan Hvala. Evo ovaj zakon i predlagatelj se bavi među ostalim i ograničavanjem oglašavanja igara na sreću u medijima, oglašavanjem ograničavanja igara na sreću na javno vidljivim površinama kao i smanjenje vidljivosti prostora za igre na sreću. Međutim, mene zanima što se događa i što se može učinit da ta vidljivost igara na sreću bude manje prisutna u sportskim ligama kao i na majicama igrača koji su često uzori naše djece? Igrači su kazao sam vam često uzori naše djece i samim time kladionice ulaze u njihove sobe putem onih logo na njihovim dresovima i Kladioničarske kompanije su i sponzori nacionalnih liga kao i klubova i samim time vidljivost je još veća. Da bi stekli dojam koliki je to novac istaknut ću da je UEFA prošle godine da je europski nogomet izgubio oko sedam milijardi prihoda kroz pandemiju, najveći prihod je 4,3 milijarde eura, a manjak je odnosio jako puno novca na ulaznice, a 600 milijuna eura izgubljeno je od sponzorstva. Evo pa samim time …/Upadica predsjednik: Zahvaljujem. Možda odmah na početku bi htjela skrenuti pažnju da moramo razlikovati dva pojma, jedno je zabrana oglašavanja igara na sreću, a drugo je sponzorstvo. Zabrana oglašavanja igara na sreću uključuje izravno pozivanje na igre na sreću i to je predmet regulacije ovog zakona. Isticanje loga spada u domenu sponzorstva i to nije bilo predmet ovog zakona, dakle kad govorimo o sponzorstvu ne radi se o izravnom pozivanju, dakle to nije reklamiranje igara na sreću na način da izravno poziva na igre na sreću. Hvala lijepo. Dubravka (Možemo!)** Evo imam dva kratka pitanja, odnosi se uglavnom na digitalno oglašavanje. Djeca ne gledaju televiziju ili manje gledaju jer nemaju vremena, ali su zato cjelodnevno izloženi svojim mobilnim telefonima, pa tako i direktno su izloženi sadržajima na internetu. Na koji način se misli zaustaviti poslovanje tih i sprečavanje ilegalnih kladionica u internetskom prostoru, djelomice ste odgovorili kad ste odgovorili kolegi Lalovcu. Belgija ima čak 800 takvih informacija dnevno. Čini se da u novom prijedlogu nije do kraja sve predloženo što bi se moglo napraviti pa očekujem da tu može biti bolje i konkretnije. Ali kako spriječiti influensere koji su izvan ovog prijedloga, a koji su veliki uzori našim klincima da zapravo pozivaju na klađenje? **Jandroković, Dakle, ovaj prijedlog zakona je rađen na način da je uzeta u obzir komparativna praksa, veliki broj komparativne prakse velikog broja europskih zemalja. Kad govorimo o mjerama spomenula bih da smo mi do sada imali mjeru zabrana pristupa određenim stranicama, međutim ovaj prijedlog zakona uvodi i blokadu uplata. Tako da mi zaista u tom smislu slijedimo najbolju europsku praksu jer idemo na dva načina kad govorimo o ovom preventivnom dijelu. Spomenuli ste pitanje influensera, ali ovo što sam maloprije rekla nama ovakav restrikt dakle restriktivnije mjere u zakonu daju mogućnosti da mi kontaktiramo i Facebook i TikTok i sve ove platforme preko kojih se influenseri oglašavaju. Kao što sam rekla upravo iz iskustva europskih zemalja vidimo da te platforme su vrlo kooperativne kad su u pitanju oglašavanja …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… ove vrste. Hvala g. predsjedniče. Poštovana državna tajnice. Po jednom istraživanju provedenom prije nekoliko godina čak 83% hrvatskih srednjoškolaca i prije punoljetnosti bar se jednom u životu kladilo, kockalo ili okušalo u nekoj drugoj igri na sreću, a svaki treći se redovito jednom ili više puta tjedno kladi na sportske rezultate. Dakle, unatoč tome što se i po važećem zakonu maloljetne osobe nisu mogle odnosno ne bi se smjele moći kladiti, a svjedoci smo da to ipak redovito rade. Zato pozdravljam nove mjere predviđene ovim zakonom koje uključuju obveznu identifikaciju svih igrača prilikom ulaska u prostor za igru jer prema aktualnom zakonu odnosno praksi punoljetnost igrača se provjerava samo u slučaju sumnje. Možete li dodatno pojasniti predloženu mjeru odnosno kako će to funkcionirati u praksi? Hvala lijepa. **Jandroković, Pa vrlo jednostavno, dakle morat će se svaki igrač identificirati posebnom identifikacijskom …, međutim zbog toga smo i predvidjeli prvi put oduzimanje oduzimanje licence svim onim priređivačima koji će konzistentno kršiti ove društveno odgovorne mjere i neće paziti na registraciju igrača. Također kad govorimo o kladomatima, postojat će posebni uređaji temeljem kojih će se automatski isključivati igrač, dakle on će morati prisloniti svoju identifikacijsku ispravu i automatski će ga isključiti kladomat ako se radi o maloljetniku odnosno ako se radi o osobi koja je u registru isključenih igrača. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan Hvala predsjedavajući. Poštovana državna tajnice, Hrvatska ima jedan od najliberalnijih zakona unutar članica EU. Mi svakako pozdravljamo jedan prijedlog kojim vi pokazujete zapravo da vam je stalo. Međutim, samo po sebi nameću mi se dva pitanja, dakle jasno kažete da priređivači neće moći se oglašavati do 23 sati. Temeljem čega smatrate da će broj ovisnika zbog ranije navedenoga pasti, a da istovremeno ne postoji bojazan da će realno ovisnici svoju konzumaciju igara na sreću samo odgoditi sat ili dva kasnije i naravno da ta brojka će pokazivati jednu tendenciju rasta i stvaranja novih ovisnika. I drugo pitanje, dakle čini mi se nekako da Hrvatska lutrija ostaje glavna u ovoj cijeloj priči i postavljam pitanje sukladno tome, da li je zakon dakle Gordan (HDZ)** Hvala. Izvolite odgovor. **Rogić Lugarić, Tereza** Hvala lijepa. U vezi s vašim odgovorom na prvo pitanje jednostavno smanjujemo izloženost oglašavanju igrama na sreću i na taj način vjerujemo da ćemo uvelike smanjiti incidenciju ovisnosti igara na sreću. Hoće li se to pomaknuti i na kasnije razdoblje? Pa vjerujem da ne, pogotovo u situaciji s maloljetnicima budući da oni imaju roditelje za koje vjerujemo da paze kad idu na spavanje, dakle ne može ni država regulirati i kontrolirati apsolutno sve, ali na ovaj način uvelike smanjujemo izloženost i to se pokazuje da utječe na smanjivanje incidencije. Naglašavamo da Hrvatska lutrija ima isključivo tzv. nisko adiktivne igre na sreću i zbog toga je njezin položaj u ovom prijedlogu zakona drukčiji. Maksimilijan (HDZ)** Zahvaljujem predsjedniče. Poštovana državna tajnice, kao društvo suočeni smo sa rastom ove industrije koja sa sobom nosi ozbiljne rizike i igre na sreću možda nekome u nekom trenutku mogu biti zabava, međutim vrlo brzo se onda ta zabava i nažalost vrlo često pretvara u ozbiljne i financijske poteškoće i socijalne probleme, probleme koji razaraju cijele obitelji. Stoga je naravno važno da država tu jasno i precizno regulira ovo područje i želim pohvaliti ovu inicijativu Vladu da se dodatno regulira cijeli ovaj sektor igara na sreću, a s ciljem kako bi se jačala znači kontrola na tržištu igara na sreću, kako bi se zaštitilo pojedince, kako bi se smanjile negativne posljedice koje ovo sve ima na društvo u cjelini, a sa posebnim naglaskom na sprječavanje kockanja kod maloljetnika. Imali smo priliku čuti već od nekih kolega vezano na tu temu, pa me zanima u kontekstu zaštite maloljetnika, razmatraju li se još neke dodatne mjere kojima bi se značajno onda smanjilo to kockanje kod maloljetnika u društvu, kao što su primjer ovo tu što smo mogli danas čuti vezano za…/Upadica predsjednik: Hvala vam./…kladomate koje je puno teže kontrolirati…/Upadica predsjednik: Hvala lijepa./… npr. Pa zasad ne, kao što sam rekla mi smo radeći ovaj prijedlog zakona analizirali najbolju, najbolju komparativnu praksu i najbolja europska iskustva, a da dobijemo učinkovit sustav, tako da smo zasada uveli sve mjere za koje vjerujemo da će itekako smanjiti incidenciju ovisnosti, ali naravno pratimo ovo područje i ako se pokažu neke bolje prakse i ako se pokaže potreba za nekim daljnjim mjerama svakako ćemo razmotrit i ugradit, uostalom zakon i je sad u prvom čitanju, tako da evo sve primjedbe su i više nego dobrodošle, hvala lijepo. **Jandroković, Gordan Evo ja bi istaknula jedan primjer, na riječkom korzu su ove godine, organizirano je druženje nogometaša i navijača u organizaciji Favbeta, sponzora tog nogometnog kluba. Tu su organizirane igre za djece i sve je bilo u znaku Favbeta i na napuhancu je čak bio istaknut logo te kladionice, tako da se je djeci logo sigurno utisnuo u pamćenje, kao i povezivanje sporta s klađenjem. Ništa se ovim izmjenama zakona nažalost u tom pogledu neće promijeniti jer se odredba o zabrani oglašavanja igara na sreću na događanjima namijenjenima djeci ne odnosi na isticanje sponzora. Stoga vas pozivam da se u zakon doda i zabrana isticanja sponzora kladionica na događanjima za djecu i mlade, potpuno isto kao što je zabranjeno isticanje imena marke cigareta. Ono što ste vi predložili može se usporedit sa zabranom reklamiranja pušenja, ali dopuštenjem da se kao sponzori proizvođači cigareta mogu isticati bilo gdje i bilo kada, pa npr. u bolnicama ili na događanjima za djecu, hvala. Hvala lijepo na prijedlogu, sve primjedbe na prijedlog zakona su i više nego dobrodošle, hvala. **Jandroković, Gordan Hvala vam lijepo, dakle smatram, prije svega pozdravljamo ovaj prijedlog izmjena zakona, međutim smatram da kada idemo u izmjenu zakona trebamo težiti tome da zapravo zapravo rješavamo probleme u praksi koje imamo, ne u teoriji, tako da ću se samo kratko osvrnuti vezano za ove čitače isprava koje ste spomenuli, koji jesu pohvalni, međutim zanima me smatrate li da će to u praksi imati smisla i držati vodu s obzirom da su tinejdžeri vrlo dosjetljivi i vjerujem da će se oni snaći na drugi način, dakle ili osobno, nekakvog prijatelja, roditelja itd., na koji način i koliko će to uspjeti zapravo spriječiti korištenje automata u ugostiteljskim objektima i moje pitanje je vezano, govorili ste dakle o izlaganju o obveznoj identifikaciji, međutim u ovom prijedlogu izmjena u čl.

Hvala lijepo. Zato što su, kao što sam već rekla, lutrijske igre igre tzv. niskoadiktivne igre što znači da one ne izazivaju ovisnost u toj mjeri, dakle to je znanstveno dokazano i to je znanstveni pojam. Inače, mi ne bih rekla da rješavamo probleme koji su samo u teoriji, dapače mislim da se itekako bavimo problemima koji su u praksi i mislim da i intencija zakonodavca ozbiljno pokazuju upravo to da je htio stvorit učinkovit sustav, a ne samo sustav koji bi bio sustav na papiru. U vezi s ovim dovitljivošću maloljetnika, ha da ima je, ali zbog toga smo i predvidjeli da onaj priređivač koji sustavno krši, dakle konzistentno krši društveno odgovorne mjere da će mu bit oduzeta licenca, tako da imamo dakle dvostruku odgovornost. izvolite. **Dragić, Irena (SDP)** Zahvaljujem. Poštovana državna tajnice, ovaj zakon predviđa isključenje igrača na njegov osobni zahtjev ili na zahtjev Hrvatskog zavoda za socijalni rad, ali samo uz njegovu suglasnost. Dakle, po ovome mi vjerujemo da je kockar svjestan svog problema i da će sam zatražiti da mu se onemogući kockanje. Takve kockare možemo nabrojiti na prste jedne ruke, tako da je ovo što zakon predviđa u životu vrlo teško ostvarivo. Mislite li da ćemo ovim zakonom institucije dodatno opteretiti, a rezultati će biti neizvjesni ili minimalni? Zahvaljujem. Lugarić, Tereza** Pa ne mislim, inače ne bismo predlagali ovakav zakon. Moramo znati da se ovaj zakon donosi u Republici Hrvatskoj i da je ovaj zakon dio cjelokupnog pravnog sustava Republike Hrvatske. U skladu sa pozitivnim pravnim propisima svaka osoba ima nešto što se zove poslovna sposobnost. Prema tome, suglasnost igrača za isključenje je nužna jer u suprotnom kršimo cijeli niz drugih propisa između ostalog i propisa o poslovnoj sposobnosti svakog pojedinca. Hvala lijepa. Sanda Livia (HDZ)** Zahvaljujem predsjedniče Sabora. Poštovana državna tajnice, prije svega želim pohvaliti i pozdraviti ovaj prijedlog zakona, odnosno izmjene i dopune. Rekla bih da je ovo važan korak naprijed ka zaštiti igrača od financijske štete, sprječavanju razvoja ovisnosti, te osiguranju maloljetnika od igranja na sreću. U tom smislu važna je i regulacija oglašavanja putem interneta, audio-vizualnih medija, te tiskanih medija. Obzirom da je i provedeno javno savjetovanje prethodno zanima me koje su povratne informacije, odnosno primjedbe i sugestije od strane medija jer ove izmjene zakona će uvelike utjecati upravo i na medije. Jer ako sam dobro shvatila televizijske kuće su u tom javnom savjetovanju istaknule da su ograničavanja pretjerana, nepotrebna, nesvrsishodna i ishitreno donešena. Osobno smatram da su ta ograničenja nužna, pa me zanima vaš komentar na to. Zahvaljujem. **Jandroković, Apsolutno se slažem sa vama. Svatko u javnom savjetovanju ima pravo iznijeti svoje primjedbe, to uostalom i je cilj javnog savjetovanja. Naša je dužnost te primjedbe razmotriti i usvojiti ako smatramo da su opravdane. U ovom dijelu slažem se sa vama. Mi i dalje mislimo da je nužna zabrana, odnosno ograničavanje oglašavanje igara na sreću, jer će to pridonijeti smanjenju incidencije ovisnosti. Puno hvala. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem. Puno smo o tome govorili, o Prijedlogu zabrane oglašavanja klađenja putem medija od 23 do 6. Klađenje je treća legalna ovisnost u Hrvatskoj. Prva je alkohol, druga je duhan. Za prve dvije imamo potpunu zabranu oglašavanja. Ja bih se složila sa apelima mnogih kolega koji su danas već govorili, da za ovu treću ovisnost u potpunosti zabranim oglašavanje. Oglašavanje od 23 do 6 u televiziji, radiju će ići nekako. Ali na internetu pogotovo kod onih koji nisu domaći nakladnici na internetu teško ili gotovo nikako, a da ne kažem da će brojne maloljetnike i ne samo maloljetnike gurnuti prema dark webu. Regulacija interneta nikad i nigdje nije uspjela, prema tome mislim da bismo trebali ići u smjeru zabrane oglašavanja kao što to imamo i za alkohol, kao što to imamo za duhanske proizvode. Zahvaljujem. **Jandroković, Zahvaljujem. Dakle, prvo je čitanje zakona, mi smo otvoreni za sve prijedloge tako da evo pozivamo vas da istaknete svoje prijedloge između dva čitanja. Ono što bismo samo htjeli još jednom ovdje naglasiti da smo mi proučavali praksu europskih zemalja i nastojali u zakon ugraditi najbolja iskustva iz drugih zemalja. Koliko nam je poznato ni jedna europska zemlja nije zabranila ovo noćno oglašavanje. Bilo je nekih pokušaja, dakle Belgija u nekoliko faza, ali ne do kraja po noći, tako da za sad ni jedna, koliko mi znamo ni jedna europska zemlja nema zabranjeno noćno oglašavanje. Hvala. **Jandroković, Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažena državna tajnice. Prije svega kao zdravstvena djelatnica svjesna sam sve izraženijeg javno-zdravstvenog problema vezanog uz kockanje i ovisnost o kockanju, stoga pozdravljam i podržavam pozitivne promjene navedene u ovom prijedlogu izmjene i dopune Zakona o igrama na sreću. Znamo i čuli smo od kolega kako dosadašnji zakonski okvir nije u dovoljnoj mjeri štitio najosjetljivije skupine našeg društva, a to su naravno djeca i mladi. Ono što mene zanima je što je s tv kanalima, sa sportskim kanalima koji ne moraju imati sjedište u Republici Hrvatskoj, a znamo koliko su oni popularni i da većina ljudi koji prate na primjer nogomet često gledaju utakmice na tim navedenim postajama, stoga me zanima kako ćemo riješiti tu problematiku. Hvala. Lugarić, Tereza** Pa i inozemne televizije moraju pretpostavljam pružati usluge preko hrvatskih pružatelja usluga, preko hrvatskih operatera. Kao što sam govorila i u slučaju Googla, Facebooka i ostalih pružatelja usluga, dakle ove restriktivne mjere koje se predlažu ovim zakonom nam daju mogućnost kontaktirati pružatelje usluga i upozoriti ih i na ovaj sustav o kojem vi sada govorite. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan Hvala vam predsjedniče Hrvatskog sabora. Gospođo državna tajnice rekli ste i sama kako imamo vremena budući da je prvo čitanje usvojiti i neke druge dobre ideje, pa ih staviti u zakon ja ću ići u smjeru zabrane registriranja drugih trgovačkih djelatnosti pod istim nazivom i logom. Govorili smo nešto i danas na odboru o tome. Kao što je registrirano trgovačko društvo s licencom za priređivanje igara na sreću. I ovo je izrazito važno radi zaštite maloljetnika, opće populacije od prekomjernog oglašavanja. Bit ću konkretan. Admiral hotel sponzorira klub hokeja na ledu. Ima isti logo kao admiral casino i admiral automat klubovi i onda djeca na svojim dresovima nose veliki logo admirala koji kao predstavlja hotel, a u stvari predstavlja casino i automate. Dakle, pa evo molim vas da i o ovom razmišljate i da zabranite ovakva, registriranja ovakvih trgovačkih djelatnosti. Hvala. **Rogić Hvala lijepa. Međutim, htjela bih vam samo skrenuti pažnju da zabrana registracije bilo trgovačkog društva pa tako i ovog konkretnog slučaja nije nikako u domeni Zakona o igrama na sreću, tako da je to prijedlog

Ove izmjene i dopune zakona su u biti doživjele već određene promjene od onoga što je išlo u javno čitanje i što imamo danas na klupama. Pa ja bih vas molila, jer u medijima se dosta govori kako će i dalje biti dozvoljeno oglašavanje 15 minuta prije prijenosa sportskog događaja, 15 minuta za vrijeme 15 minuta poslije čujemo i tako neke informacije, a vidimo da toga ustvari u ovom prijedlogu nema, ali je bilo u onom prijedlogu koji je išao u javno savjetovanje, pa evo ja vas još jednom molim da naglasite i pojasnite jel cijeloj javnosti koja nadam se prati ovo, ovu plenarnu sjednicu da u biti toga nema u ovome što je došlo na saborske klupe jer u medijima evo ja sam i jučer čula znači dolazi taj zakon, dozvolit Lugarić, Tereza** Hvala lijepa. Da zapravo htjela bih istaknuti da upravo tome i služi javno savjetovanje da se razmotre i uvaže dobri prijedlozi. Mi smo tijekom javnog savjetovanja odlučili ići na još strožu i restriktivniju zabranu odnosno ograničenje oglašavanja igara na sreću i da dakle nema više one mogućnosti 15 prije i nakon i za vrijeme, dakle toga više u ovom prijedlogu zakona nema. Znači ovim prijedlogom zakona se zabranjuje odnosno ograničava oglašavanje igara na sreću onako kako sam uvodno

ukupne isplate koje Porezna uprava iznosi o prihodima s osnove poreza i naknada od igara na sreću rapidno rastu od 2020. do '23. narasli su sa 174 milijuna na 310 milijuna milijuna i 700 tisuća eura. Možemo li govoriti o ravnoteži interesa o kojima vi govorite države tj. financija države, priređivača i interesa i potrebe građana ukoliko znamo da paralelno rastu i uplatna mjesta u kladionicama, a jednako tako i nešto što se vrlo eufemistički zove samouslužni terminali za klađenje kao što i sami govorimo u zakonu o, Zakonu o igrama na sreću. Ovdje svi govorimo jasno da se radi o klađenju.

Pa hvala lijepo na pitanju međutim nismo baš dobro razumjeli pitanje. Kad govorite o izravnim troškovima od klađenja možete li molim vas pojasniti na što mislite? Mislite li na javnozdravstvene troškove ili na ko… što bi obuhvaćao pojam izravni troškovi od klađenja? nemamo tu vrstu forme za raspravu./… Ne, ne bih htjela odgovoriti jer ne znam točno na što se misli pa ne bi htjela davati neke paušalne iznose. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Moći ćemo kasnije kroz raspravu to pojasnit u pojedinačnim raspravama i odgovorima da, da, Idemo dalje, kolegice Jeckov, izvolite. **Jeckov, Dragana (SDSS)** Zahvaljujem. Uvažena državna tajnice nešto o registru isključenih igrača. Kada dakle igrač sam podnosi zahtjev za njegovo isključenje na koji način mislite da će, da će biti efekta ovoj odredbi jer kada govorimo o ovisnicima, o ovisniku o kockanju koji je ogrezao u kockanju samom činjenicom da je on svjestan da je ovisan već je pola posla napravljeno. Šta sa onima koji su ogrezli u kockanju, a nisu toga svjesni? **Jandroković, Pa zato smo i krenuli u ovaj prijedlog zakona baš kako bismo i osvijestili i senzibili… senzibilizirali javnost u smjeru potrebe razgovora i osvješćivanja problema ovisnosti o igrama na sreću. Dakle, to je između ostalog i cilj ovog zakona kako bi se više raspravljalo o ovisnosti o igrama na sreću i kako bi to postala tema o kojoj se i raspravlja i o kojoj će se možda pokrenuti neke javne, javne akcije i slični, slični projekti. Kao što sam prethodno rekla moramo imati u vidu da svaki pojedinac ima nešto što se zove poslovna sposobnost i kao ni u jednoj drugoj ovisnosti mi ne možemo nikoga prisiliti, ali ovakvim mjerama dakle uspostavom registra isključenih igrača, restriktivnim mjerama, osvješćivanjem društvenog problema možemo itekako preventivno djelovati pa na taj način uspjeti i postići da se neki od, da će neki od igrača osvijestiti u kojem su problemu … …/Upadica predsjednik: Hvala Poštovana državna tajnice, prvo moram reći da mi je drago da evo nakon 10 godina konačno je država odlučila djelovati u ovom smjeru jer ovo što se danas događa u Hrvatskoj nije normalno, ali želim jedan vrlo konkretan odgovor. U nekoliko sad pitanja i odgovora dali ste na određeni način natuknuti, ali meni nije dovoljno konkretno. Dakle, u trenutku kada navodite da će se ograničiti reklamiranje od 6 ujutro do 23 navečer kroz audiovizualne priloge i ostalo jel to znači konkretno da kad osoba ode na internet, upali bilo koju web stranicu, bilo koji portal onda imate one različite da ih nabrojim banner oglase, tekstualne oglase, popup, incontent oglase, video oglase, net oglase, google adsense, affiliate marketing, hoće li to nestati sa web stranica?

i pružatelji usluga oglašavanja i izdavači, dakle svi. Prema tome odgovor na vaše pitanje je da. **Jandroković, Gordan Hvala vam predsjedniče. Poštovana državna tajnice sa suradnicima ja prije svega moram pohvaliti ovaj restriktivan pristup vezano uz ograničavanje oglašavanja igara na sreću, a sve kako bismo zaštitili naše građane a prije svega djecu i mlade. Ono što je dobro jest da se zabranjuje oglašavanje igara na sreću putem interneta i to u razdoblju od 6 ujutro do 11 navečer, dobro je i što se zabranjuje oglašavanje igara na sreću u tiskanim medijima, dobra je i zabrana ograničavanja na javno vidljivim površinama, a ono što mene konkretno zanima jesu ustvari zapriječene kazne za prekršitelje koje pretpostavlja i propisuje ovaj Prijedlog zakona i zanima me koliko su one paprene. Hvala. **Jandroković, Hvala lijepa. Pa mi vjerujemo da prilično jesu zato što su predviđene prekršajne kazne i za pravnu osobu i za odgovornu osobu u pravnoj osobi, one se kreću od 6630 eura do 66 360, a uz to bih samo još htjela napomenuti da se prvi put uvodi i mogućnost oduzimanja licence svim onim priređivačima koji će sustavno kršiti ove nove .../nerazumljivo/... mjere društvo odgovornog priređivanja igara na sreću. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo poštovana državna tajnice. Ja bih samo da možda je ovo prilika da se referirate, odnosno pojasnite, ja pretpostavljam da će uz drugo čitanje ovog zakona doći i prvo čitanje Općeg poreznog zakona iz jednostavnog razloga što postoji cijeli paket jer tema je zapravo nelicencirani priređivači. Mi imamo ovaj čas nelicencirane priređivače, iz onog što se dalo iščitati, kroz jedan drugi zakon ćete vi zapravo uvesti da se pružatelji usluga, dakle da banke i kartične kuće neće moći, uopće preko njih se neće moći vršiti bilo kakve uplate nelicenciranim priređivačima pa me zanimaju dvije stvari, da li ćemo taj zakon imati zajedno s ovim drugim čitanjem, pa da onda možemo to međusobno usporediti? Druga stvar, da li ste već odradili određene razgovore sa bankama, sa kartičnim kućama jer će trebati, jednako tako njihov suport jer jedan veliki problem svega toga, … .../Upadica: /... nelicencirani priređivači. Hvala lijepo. Lugarić, Tereza** Hvala lijepo. Da, ta odredba je ugrađena u prijedlog Općeg poreznog zakona, ona je morala biti ugrađena u Opći porezni zakon budući da je Opći porezni zakon sistemski propis, a takva mjera je generalna norma koja će se onda ticati poreznog sustava u cjelini. Da, dobro ste rekli, znači cilj takve mjere je blokada financijskih transakcija, Opći porezni zakon je trenutno u javnom savjetovanju, prema tome, vrlo brzo ćete moći usporediti tekst norme u Općem poreznom zakonu sa Prijedlogom zakona o igrama na sreću i da, naravno da smo morali konzultirati banke i sve druge financijske institucije jer bez njihove podrške to ne bi bilo moguće provesti i moram reći da su vrlo pozitivno reagirali i poduprli su nas u toj mjeri, tako da vjerujemo da će ta mjera biti itekako učinkovita. Nije to moglo biti ni rađeno bez dogovora s financijskim, dogovora bez suradnje s financijskim institucijama. **Jandroković, Gordan Hvala predsjedniče, poštovana državna tajnice, evo, drago mi je zbog ove rasprave jer igre na sreću su sigurno pojavom i novih tehnologija sve više i vidljivije i rastuće, naravno. Pozivaju se mladi, djeca, svi ostali na igru, pogotovo u tom digitalnom prostoru. Djece i mlade, ali i one malo starije privlači po meni upravo ta riječ sreća i oni ustvari ne shvaćaju da je to kockanje i korak prema ovisnosti. Zbog toga pozdravljam stvarno ove izmjene zakona, uvođenje restriktivnih mjera kako bi se smanjila i dostupnost i poticanje. Smatram kako treba osvijestiti i sve o ovom obliku ovisnosti jer evo, prema nekim podacima, ovisnost o kockanju se povećava za čak 25% godišnje, a sve više je mladih igrača. Može li se možda uz ove restriktivne mjere iz zakona uvesti nekakva svojevrsna obaveza za ustanove javnog zdravstva ili obrazovanja na prevenciju jer samo međuresornom suradnjom ustvari … .../Upadica: Hvala vam./... možemo to takva mjera koju vi spominjete je predviđena u nacionalnoj strategiji, ona nažalost ne može biti predmet ovog Zakona, ali je predviđena kao mjera u nacionalnoj strategiji, ovu koju sam spominjala kad sam govorila o obrazloženju zakona, tako da vjerujemo da će ona zaživjeti i da će ona biti još dodatna podrška ovom sustavu mjera iz prijedloga zakona. Hvala lijepo. **Jandroković, Poštovana državna tajnice, evo čuli smo danas nekoliko puta koliko je ovisnost o kocki, o klađenju opasna, ne samo za ovisnika već i za njegovu obitelj, pa i širu zajednicu, stoga evo, želim pozdraviti nastojanja za boljom regulacijom igara na sreću i posljedično smanjenje razvoja ovisnosti, a naročito što se tiče zaštite maloljetnika. Spominju se podaci kako oko 40% tržišta igara na sreću drže ilegalni priređivači, što je jedan od problema koji ovaj Zakon nastoji riješiti blokiranje financijskih transakcija. Zanima me koje su vaše procjene, koliko će realno te izmjene utjecati na smanjenje ilegalno online kockanja, a ujedno me zanima kako konkretno mislite provoditi zabranu oglašavanja igara na sreću na online servisima za oglašavanje u terminima koji ste naveli u prijedlogu? Hvala. **Jandroković, mi vjerujemo da će svakako utjecati zato što idemo sa dvostrukim pristupom, dakle idemo sa mjerom blokade pristupa i sa mjerom uplate financijskih transakcija. Svakako, kumulacija tih dviju mjera će morati pridonijeti pozitivnom učinku i to mislim da ne vjerujemo u učinak tih mjera, ne bismo to ni poduzimali. Ovo što ste pitali u kojoj mjeri, teško je reći, teško je sad tu davati procjene, mislim da bi bilo neozbiljno da vam sad govorim u kojoj mjeri i dajem neke konkretne procjene, ali vjerujemo da će itekako pridonijeti iskustva europskih zemalja pokazuju da su to stvarno učinkovite mjere, tako da, sigurno će postići učinak. Hvala. **Jandroković, Hvala g. predsjedniče, uvažena državna tajnice. Evo, pohvaljujem ovu inicijativu Vlade jer se prijedlogom zakona uređuje regulacija novih mjera društveno odgovornog priređivanja igara na sreću te naravno, ograničavanje oglašavanja igara na sreću putem interneta, zabrana oglašavanja igara na sreću u tiskanim medijima i dakle smanjenje same vanjske vidljivosti prostora za igre na sreću. Ovim odredbama zakona uređen je i način koji onemogućuje manipulacije neizvjesnim događajima, štiti igrače od financijske štete, osigurava zaštitu maloljetnika od igara na sreću i sprječava razvoj ovisnosti kod ranjivih skupina te evo, moje pitanje je, u kojoj mjeri, a već smo i o tome čuli prethodno od kolegice Danice se razmišlja o većoj udaljenosti od odgojno-obrazovnih ustanova što se tiče samih oglašavanja i određuje li se broj posebno uređenih prostora za obavljanje djelatnosti unutar određenog prostora i same udaljenosti od objekta od objekta. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovor poštovane državne tajnice. **Rogić Lugarić, Tereza** Hvala lijepo. Ne u vezi s ovim vašim drugim pitanjem ovaj zakon to ne uređuje, a u vezi s vašim prvim pitanjem sam već dala odgovor. Mi za sad ne razmatramo povećanje udaljenosti ali evo zakon je u prvom čitanju i sve primjedbe i prijedlozi su dobro došli. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana zastupnica Polović. **Polović, Draženka (Možemo!)** Zahvaljujem. Kada je riječ o zabrani reklamiranja u elektroničkim medijima od 6 ujutro do 23 navečer, moje pitanje je zašto se nije išlo na opću zabranu reklamiranja na javnoj tv s obzirom na to da se javna tv financira javnim novcem, da ona zapravo treba raditi u javnom interesu u svim segmentima svoga rada tako da mi se čini da je to nešto da je reklamiranje, klađenje u bilo kojem segmentu suvišno na javnoj tv. Jeste li u tom smislu razmišljali i zašto je to ostalo evo. **Reiner, Hvala lijepa. Ne nismo razmišljali, već sam dijelom i odgovorila na to pitanje. Ni jedna europska zemlja nema potpunu zabranu dakle niti u ovim noćnim satima. Kao što sam prethodno spomenula za sad nismo razmišljali o apsolutnoj zabrani ali evo zakon je ovdje pa svi prijedlozi, sve prijedloge i primjedbe ćemo razmotriti i sve primjedbe su dobro došli. Hvala lijepo. **Reiner, Hvala lijepa potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažena državna tajnice sa suradnicima, pa evo osnovna premisa ovog područja priređivanja igara na sreću je zapravo društveno odgovorno priređivanje igara na sreću i s obzirom na to ovaj zakon ovaj prijedlog zakona zapravo predstavlja jedan iskorak u onemogućavanju maloljetnih osoba u sudjelovanju u igrama na sreću ali isto tako i onemogućavanju odnosno omogućavanju učinkovitog isključivanja određenih igrača. Tu ste se referirali u nekoliko navrata na dvije stvari. Ja bih molio evo da se razmisli između dva čitanja, a to je da se mijenja ovaj pravilnik u odnosu na udaljenost. Znamo da je udaljenost 500 metara u odnosu na casino i automat klubove, a da je 200 metara na kladionice i kladomate. bi se o tome dalo razmisliti između dva čitanja, a isto tako možda da se razmisli da se uvede i obveza priređivačima igara na sreću da određena financijska sredstva godišnje izdvoje za programe i prevencije ovisnosti o kockanju, a isto tako i liječenje ovisnosti o kockanju. To su dva prijedloga koje ću dodatno elaborirat ali mislim da bi bilo dobro da ih razmotrite između dva čitanja. Hvala. Lugarić, Tereza** Zahvaljujem. U vezi s vašim drugim prijedlogom i sada se već izdvajaju dakle postoji takav propis koji uređuje izdvajanje ovih sredstava upravo u ove svrhe koje ste vi istaknuli ali dapače ako tu ima još nekih prijedloga mi ćemo ih razmotriti i otvoreni smo za sve prijedloge i da evo i u vezi s ovim vašim prvim prijedlogom, razmotrit ćemo sve. Hvala lijepa. Jasenka (SDP)** Poštovana državna tajnice sa suradnicima svakako treba pozdraviti napore u ograničavanju oglašavanja igara na sreću. Međutim smatram da predložene mjere nisu dovoljno rigorozne kada je riječ o zaštiti djece i maloljetnika. Naime, platforme koje mladi najviše koriste poput društvenih mreža nisu dovoljno obuhvaćene regulacijama. Postoji veliki problem s ilegalnim oglašivačima. Oglašavanje bi trebalo biti strože regulirano uključujući punu zabranu oglašavanja na platformama popularnim među mladima interaktivni klik to play oglasa. Moje pitanje vama glasi smatrate li da trenutni prijedlog zakona adekvatno štiti djecu i maloljetnike s obzirom na to da su društvene mreže i digitalne platforme izuzete iz strogih ograničenja te da li se ide u smjeru da se dio financijskih sredstva od igara na sreću preusmjeri na edukacije i prevencije u školama? **Reiner, Željko Pa hvala lijepa. Pa nisu potpuno izuzete, dakle ne znam možda smo tu u nekom nerazumijevanju ali ne bih rekla da su potpuno. Nisu dovoljno izuzete. Nisu dovoljno izuzete ali ne znam u kojem smislu smatrate da nisu dovoljno izuzete. Već sam o tome i govorila prije u raspravi. Dakle nama ova zabrana oglašavanja odnosno ograničavanje oglašavanja daje sad prvi put mogućnost i kontaktiranja i Facebooka i Google-a i cijeli ovaj niz platformi na kojima se oglašavaju influenceri i dakle možemo i prema njima ić sa jedno bitno drugačijim pristupom i upozoriti ih na postojeće pozitivne propise u RH. Pokazalo se da su oni puno spremniji na suradnju kad imaju informaciju o restriktivnim, restriktivnom zakonskom okviru. mi ne mislimo da nisu dovoljno, konzultirali smo prakse velikog broja europskih država i evo …/Upadica Reiner: Hvala./… ako vi imate još neke dodatne prijedloge pod ovim nisu dovoljno, mi smo apsolutno slobodni i otvoreni za sve prijedloge. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Gregurović. Kolega Gregurović? Nema ga, gubi pravo na govor onda. Pa onda poštovani zastupnik Piližota. Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice sam, sama intencija zakona je dobra, podržavam ju pogotovo kad znamo da pošast zvana kocka u današnje vrijeme koja udara sve više i više na mlade i djecu uzima sve više maha. Po meni veliku ulogu i utjecaj upravo na mlade i djecu imaju ilegalni priređivači, promotori i influenceri koji su prisutni na internetu. vezano uz to želim postaviti jedno pitanje kako to spriječiti ovim novim zakonom? Po meni je trebalo prvo dobro urediti tržište, a nakon toga krenuti sa zabranama. Mi znamo da u ovom trenutku 38% drže ilegalni ilegalni priređivači što se tiče tržišnog udjela, 700 i nešto zabrana smo imali u nekoliko godina dok recimo neke države kao Danska to odrade u jednom danu. Mene zanima koji konkretno alati će omogućiti da se to blokira u punom bržem obimu na dnevnoj razini što se tiče ilegalnih …/Upadica Reiner: Hvala./… Lugarić, Tereza** Hvala lijepa. Pa mi kad govorimo o ovim brojkama, pa da ove brojke naravno da postoji ova razlika na koju upozoravate postoji, ali upravo zato i donosimo ovaj zakon kako te razlike u ovim brojkama više ne bi postojale i kako bismo se mi približili učinkovitosti drugih europskih zemalja u ovom dijelu. Kako ćemo mi postići da se i kod nas promijene ove brojke, pa upravo i blokadom pristupa, blokadom financijskih transakcija, zabranom oglašavanja, ograničavanjem oglašavanja, registrom registrom igrača, oduživanjem licenci priređivačima ako krše mjere dodatno to je cijeli niz mjera koje se trebaju promatrati komplementarno jedno s drugim i sa kojim se mi nadamo da ćemo postići sve ove učinke. Vi ste spominjali da je prvo trebalo urediti tržište, evo ako imate neke prijedloge za to kako bi se moglo urediti tržište, mi smo tu i spremni smo razmotriti sve primjedbe i prijedloge. Hvala lijepo. **Reiner, Željko … poštovana državna tajnice, zaista evo pozdravljamo namjeru uvođenja regulacije u ovom smislu, no ja bi postavila isto tako pitanje o ovom dijelu samoisključenja odnosno nemogućnosti da igrač zatraži samoisključenje iz igara na sreću. Tako nešto postoji i u drugim zakonodavstvima, međutim svi oni zapravo u primjeni imaju problema s time jer ovisnici zaista nisu svjesni svoje ovisnosti i rijetko tko se zapravo uopće prijavljuje i samoisključuje. Neka poboljšanja koja se predlažu u nekim zemljama uključuju obvezno praćenje uzoraka ponašanja igrača i automatizirani sustavi koji mogu upozoriti ili privremeno isključiti igrača bez njihovog zahtjeva za samoisključivanje, dakle prati se analiza njihova ponašanja u igrama na sreću, prekomjerne uplate ili gubici u kratkom periodu itd., e sad pitanje je vama dakle obzirom kažem da su ovisnici rijetko kad svjesni svoje ovisnosti postoji li neka namjera da se ovakvi sustavi isto tako uvedu? Evo hvala. **Reiner, Hvala lijepo. Pa razmotrit ćemo evo kao što sam i rekla već više puta danas tijekom rasprave, konzultirali smo veliki broj europskih zemalja, dakle prakse velikog broja europskih zemalja i nastojali smo ugraditi u ovaj prijedlog zakona mjere koje će biti učinkovite i koje će spriječiti ovu incidenciju ovisnosti o igrama na sreću. I danas sam to više puta istaknula tijekom rasprave kao i kod svih drugih ovisnosti mi se i ovdje suočavamo, pogotovo kad su posrijedi punoljetne osobe, s osobama koje imaju poslovnu sposobnost i koje ne možemo prisiliti. Sve eventualne dodatne, dakle mislimo da je i ovo već veliki iskorak jer ćemo mi prvi put imati registar svih igrača koji će vrijediti kod svih priređivača igara na sreću. Dapače, sve eventualno restriktivnije primjedbe i prijedlozi su i više nego dobrodošli, mi ćemo ih razmotriti, uostalom prvo je čitanje i evo ako ima još nekih prijedloga dapače. Hvala lijepo. **Reiner, Željko Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice, evo rekli ste još ako ima netko još od prijedloga, čuli smo da je broj ovisnika o kockanju u stalnom porastu i svaka treća osoba u Hrvatskoj igra igre na sreću, a djeci i mladima je kockanje sve dostupnije i pristupačnije. Čuli smo također da je 50 U zakonu propisujete obvezu upozorenja oglašivača da igre mogu izazvati ovisnost i o zabrani igre maloljetnika, no takva informacija bez dodatne upute ne znači puno i odaje dojam da je propisana reda radi. Iz kojeg razloga niste učinili korak dalje i propisali obvezu navođenja Nacionalne infolinije za ovisnosti jer složit ćemo se da ljudi nisu informirani

Hvala lijepa. Pa koliko je nama poznato takva zapravo linija za pomoć postoji već sada, dakle mogu se već i sada obratiti i u tom smislu taj sustav funkcionira već i sada.

Hvala vam. Dakle, 12% srednjoškolaca je ovisno o kockanju, 70% ih je već kockalo, većina njih su maloljetni, što znači da je i dosadašnja regulacija itekako branila da oni kockaju, a evo ipak ih je 12% razvilo ovisnost, a 70% kockalo. To kažem zato što ideja da ostavite kladomate, ali bolje ćete identificirati sasvim sigurno propada u praksi kao što imamo najveći broj konzumenata alkohola među djecom, kao što imamo najveći broj konzumenata duhanskih proizvoda. Dakle, apeliram još jednom da maknete kladomate iz konačnog prijedloga zakona, oni su široko dostupni, kroz njih se klinci regrutiraju u kockarski svijet. Oni otežavaju apstinenciju onima koji su prošli liječenje. Dakle, normaliziraju kockanje, pijete kavu i usput kockate, dakle to je ključna stvar koju zaista morate izbaciti iz konačnog prijedloga zakona jer nema jednog javnog interesa, dakle ne postoji protuargument zašto je za ovo društvo važno da imamo 3.600 kladomata po kafićima. To je u interesu …/Upadica Reiner: Hvala./… Pa evo hvala lijepo, molila bih uvaženu zastupnicu da u propisanom postupku uputi takvu primjedbu odnosno prijedlog Ministarstvu financija, mi ćemo razmotriti kao i sve druge prijedloge i primjedbe u propisanom postupku, hvala lijepo. Hvala vam lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da, poštovana predsjednica Odbora za obitelj, mlade i sport Vesna Vučemilović, izvolite.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče HS, poštovana državna tajnice sa suradnicima. Odbor za obitelj, mlade i sport HS na 3. sjednici održanoj 25. rujna 2024. razmotrio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja Vlada RH dodatno je pojasnio prijedlog. Materijalne odredbe aktualnog zakona mijenjale su se od 2010.g. samo u dijelu načina oporezivanja igara na sreću, no nisu pratile razvoj tehnoloških inovacija na tržištu, niti posljedice razvoja igara na sreću na društvo u cjelini. Predloženim izmjenama uzeti su u obzir ciljevi i mjere utvrđene Nacionalnom strategijom djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2030.g. koje se odnose na područje promocije i osiguranja društveno odgovornog priređivanja igara na sreću s konačnim ciljem uspostave kompromisnog odnosa između interesa države, priređivača igara na sreću i zaštite javnozdravstvenih interesa i potreba društva. Prijedlog zakona predviđa obveznu identifikaciju svih igrača u zemaljskim poslovnicama, ujednačavanje postupka isključenja igrača i uspostavu Registra isključenih igrača, propisuje oduzimanje prava priređivanja igara na sreću zbog neprovođenja mjera društveno odgovornog priređivanja. Nadalje, ograničava oglašavanje igara na sreću u medijima, oglašavanje na javno vidljivim površinama i smanjenje vanjske vidljivosti prostora za igre na sreću. U raspravi koja je uslijedila članovi odbora pozdravili su predložene izmjene i dopune Zakona o igrama na sreću. Pored niza promjena koje su dobrodošle u smislu zaštite djece i mladih od ovisnosti poput Registra isključenih igrača, obvezne identifikacije u zemaljskim poslovnicima, a osobito ograničavanja oglašavanja u raspravi su izneseni i neki prijedlozi koji bi mogli dodatno unaprijediti ovaj prijedlog zakona. Članove odbora osobito je zanimala regulacija korištenja kladomata u ugostiteljskim objektima, a kojih ima oko 3 tisuće i 600 u RH. Kladomati su široko dostupni i zapravo predstavljaju ulazak u svijet kockanja, stoga je predloženo da se iznađe način ograničenog pristupa kladomatima za djecu, mlade, kao i za osobe koje će biti u Registru isključenih igrača. Kako je pojasnio predstavnik predlagatelja razmišlja se o rješenjima koja će omogućiti elektronsku identifikaciju na kladomatima u ugostiteljskim objektima putem osobnih iskaznica. Nadalje, članovi odbora postavili su pitanje dodatne mogućnosti ograničavanja oglašavanja priređivača igara na sreću na sportskoj opremi, osobito maloljetnih igrača, što bi bila inicijativa za neke od narednih izmjena i dopuna zakona. Ograničavanje broja zemaljskih poslovnica također je jedna od mjera za koju neki članovi odbora procjenjuju da bi doprinjela smanjenju prevalencije ovisnosti o kocki. Sam termin ovisnost o igrama na sreću koji se koristi u zakonu nije sukladan medicinskoj nomenklaturi. Službena medicina poznaje ovisnost o kocki, no predlagatelj u ovom trenu nije pristupio cjelovitoj izradi novoga zakona, stoga u uporabi kroz zakon ostaje termin iz 2010.g. ovisnost o igrama na sreću. Zaključno, istaknuto je kako je brzinu razvoja branše igara na sreću teško pratiti. Danas sve više posluju putem interneta, a zemaljske poslovnice postaju poslovni trošak koji se može izbjeći. Stoga i društvo mora tražiti načine da zaštiti svoje članove od štetnih utjecaja i u virtualnom svijetu. Upravo iz tog zakona u pripremi su i porezne izmjene koje očekujemo u trećem kvartalu ove godine, a koje će onemogućiti bankarske transakcije za priređivače igara na sreću koji nisu registrirani u RH jer se samo jer se samo blokiranje mrežnih stranica nije pokazalo dovoljnom zaštitom. Nakon rasprave članovi odbora su jednoglasno s 9 glasova za odlučili predložiti HS da usvoji ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, hvala. Hvala. Sada otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika SDP-a govoriti poštovani zastupnik Boris Piližota, izvolite.

Hvala potpredsjedniče. Evo uvažene kolegice i kolege, danas smo već puno raspravili kroz replike o ovom prijedlogu zakona, no pokušat ću u što kraćim crtama reći što je ono dobro što se nudi u ovome prijedlogu, a isto tako iznijeti neke naše stavove što mislimo da se do drugog čitanja treba promijeniti odnosno uvrstiti u sam prijedlog zakona. Ovim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, on je izrađen u biti na temelju analize tržišta igara na sreću, ciljeva i naravno mjera utvrđenih Nacionalnom strategijom djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2030.g.. Prijedlogom zakona uređuje se regulacija novih mjera društveno odgovornoga priređivanja igara na sreću, a neke od njih to su obvezna identifikacija svih igrača u zemaljskim poslovnicama, ujednačavanje postupka isključenja igrača i uspostava Registra isključenih igrača, te oduzimanje prava priređivanja igara na sreću zbog neprovođenja mjera društveno odgovornog priređivanja. Naravno tu su i ograničavanje oglašavanja igara na sreću putem interneta u audiovizualnim i radijskim programima, zabrana oglašavanja igara na sreću u tiskanim medijima, isto tako zabrana oglašavanja na javno vidljivim površinama i smanjenje vanjske vidljivosti prostora za igre na sreću. Cilj koji se želi postići ovim zakonom je uvođenje dodatnih mehanizama za sprečavanje razvoja ovisnosti o igrama na sreću koji će zajedno naravno s uvođenjem nove mjere blokade uplata u igrama kako ih nazivamo nelicenciranih ili ilegalnih priređivača pridonijeti na neki način kompromisu između interesa same države, priređivača igara na sreća i naravno zaštite javnozdravstvenih interesa odnosno potreba građana. Tržište igara na sreću u cijelom svijetu je u blagom porastu no uz jedan veliki problem znači to nije samo problem koji će se dešavati nama u Hrvatskoj nego je globalni, a to su upravo oni koje sam već spomenuo ilegalni priređivači. Prema podacima Ekonomskog fakulteta iz 2017. godine u strane ilegalne internet kladionice prelilo se otprilike 2 milijarde kuna, a prema procjeni trenutnoj ilegalni priređivači u Hrvatskoj drže sad oko 38% tržišta. U prilog tome da igre na sreću odnosno kocka ne gubi uopće na popularnosti nego čak dapače da jača govore i slijedeći službeni podaci, a to su ukupne isplate u igrama klađenja koje su prijavljene u 2021. godini, a iznosile su 564 milijuna eura. U 2022. one su iznosile 681,3 miliona eura, a u 2023. godini 882,9 milijuna eura. I tu bih htio napomenuti da se to radi samo o legalnoj zaradi dok Ministarstvu financija predstoji rješavanje problema ilegalnih priređivača za koje te podatke nemamo. Prijedlogom izmjena Zakona o igrama na sreću želi se također i među ostalima naravno dodatno onemogućiti rad nelegalnih online priređivača i postrožiti odredbe vezane za oglašavanje. Sprječavanje rada nelegalnih internetskih priređivača trenutno se kontrolira blokiranjem pristupa sadržaju tih subjekata njihove IP adrese. No kako su mnogi od njih otkrili kako izbjeći postavljena ograničenja predlaže se uvođenje dodatne mjere blokiranja financijskih transakcija uplate u online igre čime se želi onemogućiti igraču da uplati u bilo kakve igre čiji subjekt priređuje nelegalno. Tu bi isto upozorio da naravno da oni imaju dosjetke i rješenja za sve to. Nisu samo moguće transakcije i uplate preko računa, naravno da ima niz aplikacija koje se koriste u današnje vrijeme i služe upravo za to da se novci prebace mimo bilo kakvog računa kako bi se u biti izbjeglo kontroliranje te transakcije. Zakonski bi se morali blokirati i transakcije i IP adrese. Pritužba koja dolazi je da Porezna uprava nedovoljno brzo odgovara na zahtjeve za blokiranjem IP adresa jer čim se ona blokira na internet stranici se šalje opet link za alternativnu stranicu i to se vrlo brzo generira čak kod nekih ilegalnih priređivača i u roku nekoliko minuta. Po meni, a i prijedlozi sa strukom koje sam čuo trebalo bi funkcionirati na način da se IP adrese blokiraju automatiziranim programom, koji radi znači sam jer u zadnjih nekoliko godina naša Porezna uprava je blokirala 762 ilegalne kladionice dok recimo u Danskoj koja je jedan od primjera europskih zemalja svoj zakonodavni okvir prilagodila i europskoj legislativi oni to rade otprilike 700 blokiranja na dnevnoj razini, a mi smo imali 762 od strane Porezne uprave u zadnjih nekoliko godina. Neki od uspješnih upravo primjera u EU su išli sa blokadom IP adresa, bankovnih transakcija i naravno blokadom marketinškog sadržaja. Uspješan primjer je i Poljska koja je blokadom bankovnih transakcija, crno tržište koje je iznosilo u tom trenutku u Poljskoj 78% doveli na ispod europskog prosjeka na svega 14,5%. Znači postoje alati, postoji način kako se protiv ilegalnih priređivača može boriti i to je nešto što bi mi trebali primijeniti i nakon donošenja ovoga zakona odnosno nakon drugog čitanja kada krene u samu primjenu. Registracija na bilo koju nelicenciranu kladionicu je slična kao na nekim društvenim mrežama, samo se odabere datum rođenja što se jednostavno izmanipulira prilikom prijave odnosno prilikom registracije. Kada se pokuša registrirati na stranicu legalnoga priređivača igara OIB šalje se na server Ministarstva financija koji provjerava da li OIB odgovara punoljetnoj osobi i tek tada može proći registracija odnosno osoba se može registrirati. Kao što sam rekao i u svojoj replici, a sad ću ponoviti da je ovisnost o kocki pošast koja se po meni iznimno brzo razvija na samo u Hrvatskoj, općenito to je globalni problem, ali ono što je kod nas prisutno da jako puno djeluje na djecu i na mlade osobe i neke analize su čak pokazale da 20% populacije kocka na mjesečnoj razini, a da mladi između 15 i 16 godine života barem njih 14% kocka barem jedanput mjesečno. Sa ovim zakonom ide se i u strožu regulaciju oglašavanja što uključuje naravno i vremensko ograničavanje oglašavanja elektroničkim medijima što znači zabranu oglašavanja od 6 ujutro do 23 sata, ali si postavljam pitanje kako zabraniti oglašavanje ilegalnim kladionicama jer tu postoji prikrivreno oglašavanje, neregulirane mobilne aplikacije, nejasna pravila za društvene mreže i reklame koje unutar svoga sadrža nude i influenceri. Zabrana oglašavanja mora biti ravnomjerna za sve tako da se spriječi koliko je god moguće poslovanje upravo tih ilegalnih priređivača. možda pojasnim ili dam neke prijedloge vezano za uređenje samoga tržišta pa onda ići sa mjerama restrikcije. Cilj je toga da se uzmu samo evo Danska, Poljska neke zemlje koje imaju pozitivna iskustva da se uzmu alati koje su koristili u sprječavanju ilegalnih priređivača, promotora i influencera jer bojazan jedna postoji, a to je da nam se ne desi da reguliramo naše domaće tržište po pitanju priređivača naravno i promotora, a da se taj dio prelije odnosno da se udio tržišta koji će nositi ilegalni priređivači nakon nekog vremena poveća. To su pitanja na koja trebamo dati odgovore. Inicijalno klub SDP-a intenciju i cilj ovog zakona podržava, ali evo očekujemo da naše prijedloge i kritike koje ste čuli evo i tijekom replika, a i u raspravama pojedinačnim koji će uslijediti da uvažite do naravno drugog čitanja ovog zakona u HS-u. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika Mosta govorit će poštovani zastupnici Petrov i Miletić. Izvolite kolega Petrov, vjerojatno samo vi jer ne vidim kolegu Miletića …/Upadica se Poštovani predstavnici ministarstva, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Da bi uopće mogli raspravljati o ovoj temi, da bismo mogli razumjeti njezinu važnost i odgovornost politike koja drži i sukno i škare klađenja, trebam odmah na početku iznijeti nekoliko po meni bitnih podataka. Klađenje izaziva ovisnost o kockanju, kockanje po svom ovisničkom potencijalu i razornosti koje izaziva u obitelji i društvu po medicinskim istraživanjima odmah iza heroina. Ja ću o nekih drugih ovisnosti. Osim toga kockanje ima jednaku učestalost recidiva, vraćanja nazad u ovisnost poput kokaina ili metaamfetamina i zato je za mene klađenje isto što i kockanje. Klađenje nije igrica, ono izaziva ovisnost, a ta ovisnost izaziva uništavanje obitelji. u ovome leži i uloga i odgovornost politike danas kad Vlada kroz Sabor ima mogućnost regulirati tržište igara na sreću, utjecati na smanjenje pošasti ovisnosti o kockanju koje se širi kao epidemija u Hrvatskoj, posebno među mladima. Utoliko je besprizorno tražiti balans između prihoda države i zdravlja građana. Balans u čemu? U bolesti, u ovisnostima, u broju razorenih obitelji. Ja sam ispred vas s jednim pitanjem. Jesmo li mi svjesni da smo kroz dosadašnje djelovanje politike došli do točke gdje kao društvo gledamo na ovisnost o kockanju i sliježemo ramenima i da smo dopustili da kockanje postane neizbježni dio svakodnevnice jer je dosadašnjim djelovanjem i liberalnom regulacijom ova aktivnost normalizirana kroz društvo i medije pri čemu kockanje često predstavlja se kao društveno prihvatljivo, zabavno, bez jasnih upozorenja o mogućim štetama? Npr. 9,4% odraslih građana pokazuje neku razinu problema, taj postotak je veći još među mladima gotovo 13%. I ovdje među mladima mislim na teže psihološke tegobe, gotovo njih 30% pokazuje određene psihološke tegobe, govorimo o maloljetnicima koji po sadašnjem zakonu nisu smjeli niti primirisati kladionici ili kladomatu. Ti podaci Hrvatsku stavljaju u vrh zemalja EU s visokim udjelom problema ovisnosti o kockanju. U usporedbi sa EU Hrvatska se nalazi u težoj situaciji zbog manjih restrikcija i slabije regulacije. Dok su neke zemlje EU uvele rigoroznije mjere za smanjenje dostupnosti kockarskih aktivnosti i snažnije kontroliraju online kockanje, Hrvatska se suočava s porastom ovisnosti. Ja sam namjerno napravio uvid da bismo mi znali kakvo je danas stanje, prije ove promjene ili prijedloga zakona. To je ono što se danas događa u Hrvatskoj. Kockanje se također danas prezentira na način da je obavijeno slojem prividnog uspjeha, oglašava se kao zabava, šansa za brz novac, način bijega od svakodnevnih briga, percepcija koja je duboko pogrešna. Kockanje nije zabava ona je klopka i uvuče vas polako pod krinkom užitka i prije nego što svatite vaša budućnost postaje igra na sreću. I naša mladost u koju mi polažemo vjeru, nadu za bolju budućnost se svakodnevno suočava s nečim što ih poziva da riskiraju sve, a zauzvrat dobiju ništa. statistike su neumoljive, više od 12% mladih u Hrvatskoj pokazuje znakove ozbiljnih problema povezanih s kockanjem. Što se radilo do danas po tom pitanju? Otvaralo se još više kladionica, dopuštalo se kladomate u kafićima, dopušta ih se danas i po ovom prijedlogu zakona. Ne da ih pokušavamo sakriti od očiju maloljetnika, neki kafići doslovno im davaju besplatna pića dokgod sjede na kladomatima. Za vašu informaciju. I to je razlog zašto se kladomati trebaju u potpunosti ukinuti iz ugostiteljskih objekata. Osobna odgovornost to je disciplina, prihvaćanje težine svijeta na svoja ramena. Ako ne preuzmemo odgovornost za vlastite živote onda će nas svijet slomit, mi kao društvo s ovakvim zakonima kakvi su danas na snazi ništa ne radimo drugo nego otvaramo vrata tog sloma našim mladima. I kockanje je u konačnici u svojoj suštini potpuno suprotno ideji osobne odgovornosti jer se potpuno oslanja na sreću, a odbacuje ideju mukotrpnog truda, rada, strpljenja i servira mladima iluziju da im sudbina može biti promijenjena jednim bacanjem kocke. Što mi radimo u trenutku kada dopustimo ovako nešto? Pa podržavamo ih u tom putu, doslovno u putu financijski i emocionalni ponor. Neki će reći da kockanje zaradu u državu, državi. U 2023. država je uprihodila 310 milijuna eura. Da, ako ćete se voditi tim argumentom, onda ću vam postavit pitanje po kojoj cijeni? Je li se može opravdati takav prihod kada dolazi iz džepova ovisnika, iz obitelji koje su izgubile svoje najmilije, iz mladih života koji su uništeni. Zarada od kockanja ne može nadmašiti moralni imperativ zaštite zdravlja građana. Tko je taj koji u konačnici plaća troškove? Tko pokriva troškove liječenja, rehabilitacije razorene obitelji? Sve to na kraju plaća društvo plaćamo kroz povećane zdravstvene troškove, socijalne programe, kroz gubitak produktivnosti i ljudskog potencijala i ovdje dolazimo do ključne stavke. Politika koja stavlja ekonomske interese ispred zdravlja i dobrobiti svojih građana nije politika nego trgovački dogovor. Trenutno kockarska industrija nije samo legalizirana ona je sponzorirana. Kladomati su gotovo u svakom kafiću, reklame za igru na sreću emitiraju se tijekom sportskih događanja i natjecanja. Povezivanje sporta simbola zdravlja i zajedništva s kockanjem je sramotno. I ono što šalje poruku da je kockanje dio zdravog života, nije. U ovom trenutku mogao bih reći da smo postali društvo koje nije ni vruće ni hladno. Niti smo u potpunosti prihvatili moralnu odgovornost da zaštitimo svoje građane, ali također nismo ni dovoljno hrabri da kažemo da profit ne opravdava uništenje života. Ja vas pozivam da budete odlučni, da ne gledamo na život kao na seriju sretnih slučajnosti nego kao na borbu u kojoj je svaki pojedinac odgovoran za izgradnju vlastitog puta uz podršku zajednice koja mora postaviti jasne granice za zaštitu zdravlja građana. Što bi se trebalo učiniti? Pa za početak nije dovoljno samo ubirati porez na kockanje, mora se ograničiti dostupnost igara na sreću. Ovaj prijedlog zakona ide u tome smjeru. Ono što se treba dodati kladomati nemaju mjesto u kafićima uopće. U ugostiteljskim objektima uopće. Pokušajte razumjeti da danas, ne govorim o svim kafićima, govorim o pojedinim kafićima, doslovno se daje maloljetnicima besplatna pića god su na tim uređajima, vjerovali ili ne. Sportska natjecanja, prijenosi ne bi trebali biti ispunjeni reklamama za klađenje jer to nije sloboda, to je manipulacija. Također smatram da se u potpunosti treba ukinuti reklamiranje igara na sreću. U potpunosti. Ne može postojati dvojba, dilema između zarade i uništavanja života reklamiranjem kockanja. U tome ne smije postojati balans, nema te zarade, nema tih prihoda koje bi državi opravdali svjesno uništavanje života svojih građana posebno maloljetnika. Osim toga treba uložiti u edukaciju, treba pojačati programe za liječenje ovisnika. Ono samo što ću na kraju reći kockanje nije i vjerujem da ćemo se svi složiti, nije ono što gradi budućnost, to uništava budućnost. Put koji vodi ka osobnoj odgovornosti, moralnoj jasnoći, društvu koje cijeni rad, trud i zajedništvo, a ne zabludu i iluziju brze zarade i onaj put koji mi trebamo stimulirati kod kod naših građana, a posebno kod maloljetnika. Vidljiv mi je smjer koji je zauzelo ministarstvo i unatoč dosadašnjoj relativizaciji ovog problema od strane ministarstva i tolikom broju ovisnika o kockanju i mladih uvučenih u svijet kockanja kao posljedice takvog djelovanja, drago mi je da se smjer mijenja. Bolje ikad nego nikad, ne samo kao političar već i kao psihijatar. U konačnici kao otac, volio bih da ono što bude zapisano na papiru u zakonu bude provedeno i u praksi. Imamo toliko zakona napisanih, a ne provedenih. Hvala vam. **Reiner, Željko (HDZ)** Nastavit će u ime istog kluba poštovani zastupnik Miletić. Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora gospodine Reiner sa svojim suradnicima, sa gospođom Kristinom Zadro Omrčen, poštovani dakle predstavnici resornog ministarstva, kolege vladajući i kolege, kolegice vladajući i kolegice i kolege iz oporbe. Ja bih rekao da ne postoje igre na sreću, postoji industrija poroka i radio sam u prosvjeti 16 godina, razrednik sam bio 16 godina i strašno je kada vidite da klinci koji su odlični, koji su bili vrsni učenici da neki od njih imali su ozbiljnih problema s kockanjem. Dakle ozbiljnih problema s kockanjem i zato kažem ne postoje neke igre na sreću. Postoje ali to nije ovo, ovo je kockanje, ovo je kocka koja razara. Ona je razara samo kockara, ona razara čitavu obitelj i ako struka prvenstveno mislim tu na ljude poput psihijatara Bodrova, poput Davora, poput Ricijaša koji kažu da je više od 50 tisuća patoloških kockara, onda to znači da je ogroman broj naših obitelji zahvaćen sa problemom kocke u RH. Držim stvarno Držim stvarno da svaki napredak koji je napredak treba podržati. Bio bi licemjer da sad govorim ne znam, ovo ne valja, mi nećemo podržati, a kako. Dakle po mojoj savjesti ako je nešto bolje od onoga što je bilo to treba podržati. Je li ovo idealno? Nije. I progovorit ću ovdje o nekoliko stvari. Dobro je da je prvo čitanje i nadam se da će vladajući uvažiti sve ono što smo rekli da bi trebalo unutra staviti i u drugo čitanje, a onda na koncu i u zakon. Ovdje kolega Petrov koji je psihijatar, liječnik, progovorio nešto frapantno. Dakle heroin je jedina droga koja je opasnija od kocke. Heroin. A ako ste unutar svoje obitelji na žalost ili među prijateljima, imali ljude koji su ovisnici o heroinu, onda znate koliko je to zastrašujuće. Dakle imate heroin i imate kocku. No, ovdje želim i pohvaliti vladajuće, ministra Primorca što se ulovio u koštac s ovim jer puno je tu interesnih skupina i puno je tu moćnih igrača, sjena u različitim sferama. Osnivanje nacionalnog registra isključenih igrača, obvezu identificiranja igrača u zemaljskim poslovnicama, oduzimanje prava priređivanja igara na sreću zbog neprovođenja mjera društveno odgovornog priređivanja, blokada nekih 700 adresa blokiraju ilegalnih dakle svake godine. Zabrana oglašavanja igara na sreću putem interneta, audio-vizualnim, radijskim programima od 6 do 23, gašenje ilegalnih priređivača kao što sam rekao to sve treba podržati i to je dobro. Ono što i dalje mi mislimo da nije dobro nema argumenta i suvislog razloga da vi imate 3700 kladomata u ugostiteljskim objektima. Tko želi kockati, tko se želi kockati sa sobom i sa svojim životom neka ide u specijalizirane centre i zna se na kojim mjestima se kocka, a nemojmo mi zakonski propustiti da pomognemo spasiti naše mlade, naše obitelji, pretežito su muškarci kockari. Pretežito, nisu svi ali pretežito. Nemojmo spriječiti i zakonski to urediti zato jer ne zna, jer nas je možda ipak nekog ceha strah kad već ulazimo ovdje u izmjene i kad već ovdje nadležno ministarstvo pokazuje odvažnost. Dajte onda da maknemo kladomate iz ugostiteljskih objekata. I mi smo u prvo je bilo govora o tome da nema smisla da konobari to provode. Naravno da nema smisla, zato su rekli vladajući da će biti ti čitači osobnih iskaznica, ali i to nije dovoljno i to je nepotrebno ulaganje. Hajmo maknuti kladomate iz ugostiteljskih objekata. Reklamiranje kladionice i casina na sportskim dresovima to je pljuvanje u facu svakog sportaša. I ja sam sportaš cijeli život. život. To je pljuvanje u sve ono što sport predstavlja, u poštenje, u zdrav odnos prema životu, u borbu. oglašavanje casina na sportskim dresovima nije dobro, zabrana registriranja drugih trgovačkih djelatnosti čuli smo nije pod ovim zakonom pa ćemo predložit to onda na drugi način. Zakonski pokret i prijenos uživo kockanja od strana influensera, influensera koji koriste svoje platforme da maloljetnike onda navuku na kocku to isto treba regulirati. Pa evo nadam se da će bit sluha i da ćemo moći još snažnije podržati ovaj zakon kao što smo učinili već na odboru. Hvala.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 hvala puno. Potpredsjedniče, državna tajnice, predstavnici ministarstva, kolegice i kolege. Evo dosta smo već sada pričali, pričat ćemo još. Dakle, kockanje i klađenje predstavlja stvarno ozbiljan kako smo čuli javno zdravstveni i društveni problem. Evo na žalost moramo se složiti svi da je danas klađenje unatoč zakonskim zabranama već sada dostupno čak i djeci. Zato posebno ukazujem na potrebu ulaganja dodatnih napora kako bi se djecu na svim mjestima zaštitilo izloženosti i dostupnosti igara na sreću. Pozdravljam prije svega donošenje svake mjere društveno odgovornog priređivanja igara na sreću pri čemu posebno ističem da je potrebno uložiti dodatne napore da se spriječi dostupnost kockanja i klađenja djece i maloljetnicima putem on-line platformi što se može bolje urediti posebnim provedbenim propisom. I zato predlažem da se između ostalog u provedbenim propisima poveća minimalna udaljenost prostora u kojima se priređuju igre na sreću od odgojno obrazovnih ustanova i drugih ustanova u kojima za djecu kao što su škole, učenički domovi, dječji domovi i slično jer toga smo evo svjesni da postoje upravo svugdje na tim mjestima ili skoro svugdje. Ako znamo da mentalno zdravlje i bolesti vezano uz mentalno zdravlje predstavljaju najveći izazov 21. stoljeća prema pokazateljima Svjetske zdravstvene organizacije onda je potrebno uključiti sve raspoložive resurse u jačanju mentalnog zdravlja posebice djece, mladih i svih ostalih ranjivih skupina. Stručnjaci pak tvrde da će depresija biti najučestalija dijagnoza 21. stoljeća, te će do 2030. prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije preteči i kardiovaskularne bolesti. Hrvatski zavod za javno zdravstvo evidentira da su među najviše propisivanih lijekova u Republici Hrvatskoj upravo antidepresivi, te da 25% ukupnog bolničkog pobola otpada na oboljele od mentalnih bolesti. Oko 50% mentalne patologije se počinje razvijati do 14 godine života, a 75% do 25 godina života. Praćenje pokazatelja Svjetske zdravstvene organizacije, ali isto tako i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kao i naših lokalnih podataka konkretno iz mog rada, iz porečkog i ostalih, kako i ostalih istarskih savjetovališta ukazuju na to da mentalne teškoće najčešće imaju osobe dobi od 20 do 59 godina, dakle radno aktivno stanovništvo. Mi u Istri, a u Poreču pogotovo smo doskočili tome kroz javno svima dostupno savjetovalište „Zdravi grad Poreč“ koji samostalno financiramo. Pomoć u našem porečkom savjetovalištu pruža se svim dobnim skupinama. Evo upravo cilj razvoja dostupnih savjetovališnih usluga je pružanje psihosocijalne podrške ljudima u zajednici i njihovo osnaživanje u svim životnim situacijama i sferama u neposrednom okruženju. Savjetovališta odgovaraju na suvremene zahtjeve života i rada ljudi, na nove rizične čimbenike, te tako osiguravaju zaštitu pojedinaca, obitelji i zajednice u cijelosti. Ali moramo reći da je jako malo gradova u Republici Hrvatskoj koje se mogu pohvaliti postojanjem gradskih savjetovališta. Evo jedan od takvih je upravo moj grad, grad Poreč koji već 30 godina financira rad gradskog savjetovališta kako sam rekao koje je opravdalo dakako svoje postojanje i građani ga prepoznaju kao najvažniji oblik podrške mentalnom zdravlju i to u ustanovi u mjestu u kojem žive. E sada, puno puta sam razgovarao na tu temu, pa znam da će mnogi reći da postoje i drugi resursi u zdravstvenim ustanovama, ali vjerujte oni niti su dostupni u svim gradovima niti su dovoljno stručno kapacitirani, a nemaju sve lokalne zajednice ruku na srce ni dovoljno financijskih kapaciteta za financiranje vlastitih lokalnih savjetovališta. I zato u sklopu tog zakona, a možda i nekog drugog, ali opet u skladu sa tim zakonom predlažemo da se dio prihoda od poreza na igre na sreću usmjeri upravo na financiranje rada gradskih i županijskih savjetovališta i preventivnih programa usmjerenih zaštiti mentalnog zdravlja djece i mladih.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče HS, uvažena državna tajnice, kolegice i kolege. Igre na sreću jesu oblik zabave čiji je ishod neizvjestan jer ovisi o slučaju i o sreći, a kad nešto ovisi o sreći i o slučaju onda je to rizik kojim se svjesno i dobrovoljno izlažu igrači i sve je to donekle zanimljivo dok se ne počne pretjerivati i stvarati ozbiljna ovisnost, što je višestruki problem kako za onoga ko igra, rizikuje, gubi, tako i za njegovu obitelj jer može uzrokovati egzistencijalnu krizu, negativne socijalne i psihološke posljedice. Zato je odredbama zakona postavljen regulatorni oblik igara na sreću koji onemogućuje manipulacije neizvjesnim događajima, štiti igrače od financijske štete, osigurava zaštitu maloljetnika od igara na sreću i sprječavanja razvoj ovisnosti kod ranjivih skupina, nestanak, nastanak teško nadoknadive štete za društvenu zajednicu. Kockanje i klađenje predstavlja ozbiljan javnozdravstveni problem, ali i društveni, zabrinjavajuće je da je klađenje unatoč zakonskoj zabrani ipak vrlo, vrlo dostupan djeci. Poseban problem predstavljaju i online klađenja, posebno kada se organiziraju, kada kada ih organiziraju strana trgovačka društva, kao i agresivno oglašavanje industrije kockanja. Oglašavanje različitih igara na sreću, kladionica i kasina posve se provuklo u svijet sporta na način da priređivači igara na sreću preuzimaju ulogu sponzora ne samo sportskih emisija već i različitih nacionalnih i međunarodnih sportskih natjecanja. Sportski klubovi pritom s ponosom objavljuju vijest o ostvarenom sponzorstvu priređivača igara na sreću i oglašavaju ga na sportskim događajima i opremi igrača. Prema podaci HZJZ svaka treća osoba se kocka, to je jako velika brojka i ozbiljan problem, ozbiljna ovisnost o kocki. Ona ukazuje da se ovim problemom trebamo pozabaviti i pronaći najadekvatnije mehanizme odgovornog konzumiranja igara na sreću, njihovu dostupnost, ali i njihovo ograničenje poticanja na sudjelovanje. Sve to da bi se smanjila ovisnost i negativne posljedice kako na pojedinca tako i na društvo. implementiranih mjera društveno odgovornog priređivanja igara na sreću ukazala je na potrebu reguliranja strožih uvjeta ulaska u prostore, dakle propisuje se obveza identifikacije svih igrača prilikom ulaska u takve objekte. Očekujemo da ovakvim reguliranjem ulaska u objekte za igre, igre na sreću i da će se smanjiti mogućnost sudjelovanja u igrama maloljetnim osobama i omogućiti učinkovitiju provedbu postupka isključenja igrača. Hoće li do ovoga zaista doći tek ćemo vidjeti. Poznato je koliko su mlađe ovisne osobe spremne manipulirati svim i svačim. Zabrana i ograničenje oglašavanje ovim izmjenama zakona puno je restriktivnija i regulira oglašavanje igara na sreću uz evaluaciju postojećeg zakonodavnog okvira kojim je zabranjeno oglašavanje u radijskim i televizijskim emisijama, te tiskanim materijalima za djecu. Ovim izmjenama ukazuje se na nedovoljno kvalitetno reguliranje i oglašavanje igara na sreću kojim se najviše stimulira sudjelovanje igrača u igri i posljedično povećava pojava ovisnosti. Prijedlogom zakona postojeća zabrana proširuje se i na zabranu oglašavanja u svim tiskanim medijima dok se oglašavanje putem interneta, te u audiovizualnim televizijskim i radijskim programima ograničava. Tu sad također ima različitih stavova, treba li ih zabraniti u vremenu od 6 do 23 uz izuzetak 15 minuta prije za vrijeme i 15 minuta nakon sportskog događanja uz činjenicu da upravo određeni mediji smatraju da će time biti stavljeni u nepovoljniji položaj u odnosu na sportske televizijske programe kojima, koji su zapravo onda u neprekidnoj mogućnosti da oglašavaju, da, da oglašavaju i da reklamiraju klađenja. Ured pravobraniteljice za djecu godinama je naglašavao kako djeca u RH nisu dovoljno zaštićena od potencijalno negativnog utjecaja oglašavanja, posebno zbog ugroženosti njihovog mentalnog zdravlja, lošeg utjecaja na zdrave životne navike, problem sa pretilosti i sa ovisnosti. Posebno ukazuju na potrebu ulaganja dodatnih napora kako bi se djecu u svim mjestima zaštitilo od izloženosti oglašavanja i dostupnosti igara na sreću, dostupnosti alkohola, energetskih pića, duhanskih i srodnih proizvoda, hrane i pića čija pretjerana upotreba se ne preporuča. uspostava, i uspostava Registra isključenih igrača, o čemu sam već nešto rekla i u replici, smatrajući da će biti veoma teško da osoba se sama registrira u taj Registar isključenih igrača jer kao što sam rekla, ako postoji ovisnost, ukoliko je osoba te ovisnosti svjesna, ona je već na pola puta ka izlječenju i teško da možemo očekivati ili će zaista biti jako mali broj onih koji se sami uklju… sami isključuju od igre na sreću odnosno da se registriraju u registru isključenih igrača. Pučka pravobraniteljica i profesori s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta pozdravljaju prijedlog i njegove, njihove konstruktivne kritike idu u smjeru dodavanja strožih pravila kada je u pitanju oglašavanje i dostupnost kladomata u ugostiteljskim objektima. Šteta što njihovi komentari nisu prihvaćeni jer su oni naravno stručni, pokazuju srž problema i pri tome su utemeljeni na znanstvenim spoznajama te praćenja i radu s ovisnicima i drugim pogođenim skupinama. Ono što me dodatno zabrinjava jeste, jesu još uvijek nedovoljno razvijene sredine naročito one ruralne u kojima su kafići sa kladomatima zapravo jedini, jedina zabava i sredine u kojima ne postoji perspektiva i zdravi, za zdraviji hobi. Tako da se događa da recimo u Benkovcu na trgu na samo stotinjak metara udaljenosti imamo 4 kladionice i nekoliko kafića sa kladomatima i onda se stiče utisak da postoji jaka uzročno posljedična veza između ekonomskog zaostajanja nekih područja i većih problema ovisnosti o kocki. Nešto o uvođenju obvezne identifikacije igrača pod uvjetom da ne dođe do zloupotrebe iskaznica o kojima ste spomenuli, nadam se da ćete nam to nešto detaljnije još pojasniti tih samoposlužnih terminala maloljetnicima. Predmetnim izmjenama i dopunama reguliraju se znatno restriktivniji uvjeti oglašavanja igara na sreću odnosno na važeći zakonodavni okvir kojim je bila propisana samo zabrana oglašavanja u tiskanim i elektroničkim medijima za mlade te se očekuje visoka učinkovitost navedenih ograničenja na smanjenje dostupnosti i prevencije ovisnosti o igrama na sreću. Mi ćemo o ovoj temi već nakon godinu, o implementaciji ovog zakona već nakon godinu dana imati nešto preciznije podatke i moći ćemo o njima govoriti. Osobno smatram da ukoliko zaista želimo da se ostvari osnovni smisao ovog zakonskog prijedloga da ćemo njegove izmjene i dopune imati već slijedeće godine kada bismo trebali potpuno zabraniti kladomate u kafićima.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 Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Uvažena državna tajnice, poštovane kolegice i kolege, dakle prije svega moram napomenuti da zaista pozdravljamo inicijativu za izmjenom Zakona o igrama na sreću posebno uzimajući u obzir da Hrvatska ima jedan od najliberalnijih zakona o igrama na sreću u Europi i da je zapravo u Hrvatskoj dozvoljeno sve od iga… od od lutrije do kasina, dakle ne samo u zemaljskim poslovnicama nego i na internetu. Neosporno je dakle i to smo nekoliko puta imali priliku čuti danas da prihod dakle od poreza ima pozitivan učinak na gospodarstvo RH jer su prihodi od istih vrlo veliki tj. porezna plaćanja od licenciranih priređivača igara na sreću čine značajan dio prihoda cijele zemlje, međutim kada govorimo o ovome treba jasno staviti odnosno komparirati to sa društvenom štetom koju igre na sreću nažalost nose. Istraživanja pokazuju kako u Hrvatskoj ima gotovo 50 tisuća ljudi koji ima problem sa ovisnošću o kockanju što je više nego zabrinjavajuća brojka. Problem je još veći ako uzmemo u obzir da osim ljudi koji su direktno pogođeni, dakle ovisnika o kockanju štetu od toga trpe 4 do 8 osoba iz njihova okruženja, dakle to su najčešće njihovi najbliži odnosno supružnici i djeca. Iako je kockanje osobama mlađim od 18 godina u Hrvatskoj zabranjeno to ih ne sprječava da kockaju što je pokazalo istraživanje od prije nekoliko godina kada je utvrđeno da je čak 70% mladih već imalo iskustva s klađenjem. Upravo u ovom kontekstu trebamo govoriti o temi koje su se svi dotaknuli, a to je priređivanje dakle igara odnosno automata u ugostiteljskim objektima, kladomata koji su potpuno dostupni mladima i koji su zapravo nekako prvi korak ka njihovom ulasku u svijet kockanja. Pripremajući danas ovu temu pročitala sam nekoliko članaka i nekoliko zapravo osobnih ispovijesti osoba koje su bili ovisnici o kockanju. Jedan zanimljiv je evo između ostalog, kaže s kockanjem sam započeo u svom rodnom gradu, ispred škole je bio mali dućan u kojem smo igrali stolni nogomet za novac. Pokraj tog dućana bio je kafić u kojem je bio aparat za kockanje i tu sam prvi put sjeo za aparat za kockanje. Svoj sam prvi listić dakle uplatio u kladionici u blizini škole, a sve se to odvijalo dok sam imao samo 13 godina. Upravo u ovom kontekstu treba promišljati još jednom o aparatima odnosno kladomatima u ugostiteljskim objektima jer iako ste naveli evo da će postojati mogućnost instaliranja čitača osobnih iskaznica treba uzeti u obzir da, kao što sam rekla i u svojoj replici da su mladi vrlo dosjetljivi i da će tu biti veliki problem jer jednostavno se neće moći kontrolirati koriste li ti mladi svoju vlastitu osobnu iskaznicu jer jasno je ako će ih aparat odbiti ako su maloljetni da će vrlo vjerojatno pokušati pristupiti tome putem nečije druge osobne iskaznice. Ono što je naravno problem je da u tom slučaju priređivači igara ne mogu snositi odgovornost jer oni nisu krivi što netko dakle koristi tuđu identifikacijsku ispravu i tu dolazimo zapravo do problema kojeg čak nećemo moći niti kazniti. Treba reći da je, kada govorimo o kockanju čak 69% osoba koji su ovisnici o kockanju doživjelo ozbiljnu anksioznost ili simptome depresije, a čak 50% problematičnih kockara počinilo je neku vrstu kažnjivih djela. Upravo zato postoji još jedan aspekt koji je važan u ovom, u ovom dijelu a to je zaštita kompletnog društva od problema ovisnosti o kockanju jer osim financijskih aspekata i, i gubitaka koje nosi dakle stvara ogromnu društvenu štetu u svakom pogledu, pa na kraju krajeva i zdravstvenom sustavu jer mi smo ti na kraju koji plaćamo i liječenje od ovisnosti, koji, koji snosimo tu štetu. Dakle tu još jednom treba staviti u odnos ovaj vrlo, vrlo neznačajan gospodarski doprinos odnosno učinak koji imaju kladionice odnosno priređivači igara u usporedbi sa društvenom štetom. Kao pozitivnu stavku prijedloga ističemo regulaciju novih mjera društveno odgovornog priređivanja igara na sreću, prvenstveno dakle obveznu identifikaciju svih igrača u zemaljskim poslovnicama, te se nadamo da će navedeni način reguliranja identifikacije igrača zaista smanjiti svaku mogućnost sudjelovanja u igrama na sreću maloljetnih osoba i omogućiti učinkovitiju provedbu postupaka isključenja igara. Rekla sam i u svojoj replici, smatram da se obvezna identifikacija morala provoditi odnosno propisati čl. 13. koji se odnosi na lutrijske igre, dakle iako ste objasnili da oni imaju puno niži rizik, smatram da je to prvi korak i zapravo ulaz u svijet kockanja. U ovom dijelu također trebam reći da, evo čitajući kao što sam rekla neke članke, jedan od članaka, pa evo nadovezat ću se, bio je ispovijest jednog liječenog kockara koji je napisao da je odnosno izjavio je da je njegov posljednji odlazak u kasino izgledao tako kao da je bio 4 dana bez sna jer sam pokušao izvući što više novca i spasiti se od dugova. Nakon jedno 9 neprekidnih sati kockanja izašao sam iz kasina, povratio sam, vratio se unutra i sjeo za aparat, tad sam shvatio da tako više ne može. Upravo u ovom kontekstu valjalo bi razmotriti i razgovarati o mogućnosti dakle ograničavanja maksimalnog uloga ili ograničavanja maksimalnog vremena provedenog unutar kasina odnosno kladionice. Jedan od koraka naprijed je svakako regulacija oglašavanja igara na sreću u medijima i na javno vidljivim površinama tj. proširenje postojeće zabrane oglašavanja u radijskim i televizijskim emisijama, te tiskanim materijalima za djecu i zabrana oglašavanja igara na sreću u svim tiskanim medijima, dok se oglašavanje putem interneta, te u audiovizualnim i radijskim programima zabranjuje u vremenu od 6 do 23 sata. Ovdje zaista smatram važnim pohvaliti evo činjenicu da se, kao što je i kolegica spominjala, u medijima spominjala, spominjao mogućnost nekakvog izuzetka kada bi se zapravo moglo promovirati klađenje u određenim periodima, smatram da je zapravo ovo najbolji korak zabraniti to u maksimalno mogućem vremenu. Što se tiče ovog dijela koji se referira na zabranu oglašavanja igara na sreću na svim javno vidljivim površinama, dakle tu bi trebalo malo točnije definirati što su to javno vidljive površine, odnosi li se to primjerice i na automobile koji imaju logo kladionice, dakle što to točno podrazumijeva jer smatram da kada ostavimo zakon u jednom dijelu nedorečen da zapravo nećemo onda imati mogućnosti ni kažnjavati neprovođenje odnosno nepoštivanje takvih zakona, pa evo smatram samo da taj dio bi možda dodatno, dodatno definirati i pojasniti. Isto tako pozdravljam isključenje putem ovlaštenog djelatnika Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Ustanova za zaštitu obitelji i zdravstvenih ustanova. No ovdje želim pozvati da se razmotri mogućnost isključenja igrača i bez njegove suglasnosti, sve u svjetlu mogućnosti koju kroz pravni institut djelomičnog lišenja poslovne sposobnosti pruža Obiteljski zakon upravo iz razloga jer ovisnik o igrama na sreću nije sposoban kontrolirati vlastito ponašanje, te zbog prekomjernog igranja nanosi štetu sebi i obitelji. Isto tako pozdravljamo odredbu prema kojoj se može oduzeti pravo priređivanja igara na sreću zbog neprovođenja mjera društveno odgovornog priređivanja i zaista smatramo da te kazne moraju i trebaju biti maksimalne. Želim na kraju još spomenuti dakle i ilegalne priređivače odnosno ilegalne kladionice koje su, nažalost pojavljuju se u sve, sve većem broju, što se tiče nekakvih komentara koji su imali, koje smo dobili prilikom dakle savjetovanja sa javnošću, jedan dio priređivača je zapravo uputio na to da pokušavamo regulirati tržište u Hrvatskoj, a zapravo da se potpuno zanemaruju ilegalni priređivači koji između ostalog dakle posluju ilegalno, Hrvatska odnosno državni proračun od njih nema apsolutno nikakve koristi, a društvo trpi ogromnu štetu, stoga smatram da zaista veliki napor treba uložiti osim u reguliranje ovog našeg tržišta u reguliranje ilegalnog tržišta na način da se to pokuša i kroz kazne, ali evo kroz sve moguće druge alate koje imamo što prije, ne samo riješiti nego što prije riješiti. Spomenut ću, evo nekoliko kolega je spomenulo influencere, spominje se ovdje u ovom zakonu zapravo da se zabranjuje promidžba putem interneta. E sad, mi nažalost danas svjedočimo ogromnom broju infuencera koji imaju vjerojatno dogovore odnosno poslovne dogovore sa kladionicama i onda možete vidjeti kako određeni broj influencera u nekom određenom vremenu npr. u 8 navečer organizira …/Govornik se ne razumije./… prijenos klađenja, dakle oni u tom kontekstu ne pozivaju direktno na klađenje, međutim oni svojim primjerom pokazuju mladima kako je to dobro zapravo kladiti se i kako oni od tog klađenja zarađuju, kako žive lagodnim životom i to je zapravo jedna prikrivena poruka i kao što ste vi rekla, jedna je stvar logo kad smo razgovarali o, o temi sponzoriranja, jedna je stvar logo, jedna je stvar direktno pozivanje na klađenje, dakle mislim da i ovdje treba jasno i precizno definirati što u tim slučajevima jer nažalost sve veći broj mladih ljudi je ovisno o društvenim mrežama, oni svoje vrijeme provode, sada čak i više na društvenim mrežama nego vani, stoga ih treba zaštiti i na taj način i predvidjeti što u slučajevima kada dakle mladi ljudi koji su uzori našoj djeci šalju prikrivene poruke o tome kako je kockanje dobro, kako je kockanje poželjno i kako se od toga može jako dobro živjeti. Na kraju, evo smatram, nekoliko je kolega to i spomenuli da, spomenulo da bi prihodi koji se slijevaju u državni proračun trebali biti prvenstveno namijenjeni edukaciji mladih, dakle prevenciji na način da mladi, da, da mlade zapravo upoznamo s posljedicama kockanja jer nažalost ta djeca danas koja prvi put uđu u nekakav bar, ugostiteljski objekt, koji sjednu za aparat, ne znaju da su možda učinili prvi korak ka ovisnosti, oni toga nisu svjesni i zato je zapravo jako važno educirati mlade ljude o tome što je to ovisnost o kockanju jer nažalost oni to ne smatraju toliko ozbiljnim problemom, oni ne znaju čemu to može voditi. Stoga evo smatram da donoseći ovaj novi zakon odnosno ove izmjene moramo biti odvažni, moramo biti hrabri i moramo voditi računa ovoga puta isključivo o dobrobiti društva, o dobrobiti naše djece, po strani staviti i gospodarski učinak koji to ima u smislu financijskog priljeva i interese medija i interese svih ostalih jer ništa se ne može mjeriti sa interesom naše djece i sa interesom obitelji i društva u Hrvatskoj. Hvala vam. U ime Kluba zastupnika nezavisnih, HSU govorit će poštovana zastupnica Vesna Vučemilović. Izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana državna tajnice sa suradnicima. Pred nama su izmjene i dopune zakona kojim bi se trebalo unijeti reda u tržište igara na sreću i to ponajprije uvažavajući sve prisutniji, brzorastući problem ovisnosti o kockanju. Mi smo o tom problemu dosta govorili u prošlom sazivu kada smo usvajali Nacionalnu strategiju djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2030.g. i uistinu mi je drago što evo kao jedan od prvih zakonskih prijedloga koji su nam došli na klupe u ovom novom sazivu je upravo ovaj prijedlog izmjena i dopuna zakona jer se uistinu radi o problemu koji je evidentan, koji se mora početi rješavati. Neću ponavljati sad već što su govorili neki od mojih prethodnika kao i predlagatelji zakona sve ove novine koje se ovim izmjenama i dopunama uvode nego u principu ću se nekako najviše fokusirati u ovom izlaganju na jedan definitivno javnozdravstveni problem, a to je ovisnost o igrama na sreću ili ovisnost o kockanju kao što to kažu stručnjaci. I prema podacima koji su nam dostupni otprilike je nekih 50 tisuća ovisnika i to sa tendencijom rasta patološkog kockanja. Znači 20% populacije kocka na mjesečnoj razini, 10% ima neke psihosocijalne probleme vezano za kocku. Ono što osobito treba sve nas zabrinuti to je ovisnost mladih i porast broja mladih koji su ovisni o kocki. U pripremama za ovo izlaganje koristila sam podatke istraživanja koje je proveo Katolički bogoslovni fakultet iz Splita i iz tog istraživanja je evidentno da imamo povećan broj mladih ovisnika o kockanju. Ako gledamo gdje smo mi tu u odnosu na druge europske države, mi smo tu na nekom 33. mjestu kad gledamo na sve europske zemlje, negdje na 8. ispričavam se. Mi smo od 33 europske zemlje na 8. mjestu što je uistinu vrlo visoko. To je definitivno i rezultat ovog jednog liberalnog pristupa koji smo mi imali godinama prema klađenju, kockanju, igrama na sreću ako ćemo to tako navesti nekakav najširi mogući termin, pojam koji će onda sve to objediniti. Čak 73% srednjoškolaca se probalo kladiti, 20% čini redovito. Mnogi ovisnici navode da su se počeli kladiti već sa 15 godina, sve su to stvarno zabrinjavajući podaci. Evidentno je znači da sve mlađa djeca ulaze u online u taj svijet i aktivnosti online kockanja. Razlog tome, razloga je više, ali uistinu je velika dostupnost, smanjena je mogućnost kontrole. I evo ja ću navesti samo neke od tih zamki digitalnog doba koji potiču ta ovisnička ponašanja. Dosta su i moji prethodnici govorili o tome, ali mislim da nekako i kad gledate klađenje u ovim u nekakvim prostorima i online kolko je to, uvijek je taj omjer za online puno, puno veći to je ono gdje se ustvari treba fokusirati. A neke od tih zamki digitalnog doba koji potiču na ovisnička ponašanja su širenje dezinformacija, potencijalno zavodeći igrače na krivi put potičući nerealna očekivanja, zatim pritisak vršnjaka, impulzivna igra, pritisak da se živi u skladu sa percipiranim pričam o uspjehu unutar nekakve online zajednice, prikazivanje pobjedničkih trenutaka kao nizove sreće. Znači tkogod je gledao bilo kakvu, bilo kakav sportski događaj, utakmicu bio je izložen vrlo agresivnim promidžbenim porukama u kojima se prikazuje da ćete sve svoje životne probleme riješiti samo ako krenete se kockati, kladiti i okrenete se igrama na sreću. Sve to stvara jednu vrlo iskrivljenu percepciju online kockanja i kockanja općenito, smanjuje prikaz rizika, čini glamuroznim čak i vrlo značajne gubitke i u principu stručnjaci smatraju da je to kockanje kod mladih naravno puno veći i opasniji fenomen nego kada se radi ovisnosti o kockanju odraslih. Jer s jedne strane to je i ovisnost koja je malo teže uočljiva. To nije nešto što možete primijetiti relativno brzo kada se radi recimo o ovisnosti o narkoticima, pa kad već dijete svoje pogledate znate da je konzumiralo nešto, a ovo je nešto što se može sakrivati jedno određeno vrijeme, naravno dok ti gubici ne postanu alarmantni. Ono što svi ističu kad razgovarate sa stručnjacima, to je da su brojni uzroci rasta broja ovisnika o kockanju kod mladih, ali svi navode da taj liberalni pravni okvir koji regulira tu djelatnost je također jedan od vrlo bitnih čimbenika. Hrvatska danas bilježi 15 puta veći broj prodajnih mjesta za klađenje nego što je to bilo prije 20 godina. To su znači te sportske kladionice, kafići s kladomatima, automat klubovi, casina itd., itd. E sad, poštovana državna tajnica je govorila i o tome da su gledali zakonodavstvo u drugim europskim državama. Ono nije jednoznačno. Znači svaka država ima jedan svoj pravni okvir ali evo ja moram istaknuti primjer Belgije koja je dosta restriktivna i koja u principu ide na dosta restriktivno oglašavanje u svim medijima, a nekako planiraju od 2025. zabraniti oglašavanje igara na sreću čak i na stadionima, a od 2028. neće moći čak ni sponzorirati profesionalne sportske klubove. Tako da nekako volim uvijek istaknuti one primjere za koje mislim da su dobri i koje bi trebalo slijediti. Ono što želim istaknuti to je da ove izmjene i dopune zakona u stvari nemaju za cilj potpunu zabranu rada industrije već u stvari nekako trebaju naći balans, tu ravnotežu između svih zainteresiranih strana ali s naglaskom na osiguravanje mehanizama zaštite i manje izloženosti kockanja naših građana s naglaskom naravno na, na mlade. Dosta se govorilo o tom oglašavanju, što će se moći, što ne. Osobno mislim da je ova zabrana od 6-23 izuzetno dobra i oglašavanje na jumbo plakatima, bilboardima, vanjskim oglasnim površinama koja je u potpunosti zabranjena. Znači to je sve nešto što je smion iskorak i to treba po meni podržati. Mi smo i do sada imali određene zabrane u nekim drugim zakonima koji su zabranjivali da u promidžbenim porukama za kockarnice, klađenje itd. sudjeluju recimo poznate osobe sa estrade, glumci, pjevači, a svi znamo da nije bilo nikakvih sankcija i da su se vrtile te reklame, a u stvari je to već sada bilo zabranjeno. Znači netko nije radio svoj posao, onaj koji je za to bio nadležan ili je žmirio na jedno ili na oba oka, u svakom slučaju to se već sad moglo prevenirati i to se već sad moglo zabraniti, a nije. Ono što ću još evo istaknuti u ovom izlaganju to je da taj poremećaj i ovisnost o kockanju ne utječe samo na ovisnika. Utječe na cijelu obitelj i u principu kada se taj problem kockanja razotkrije cijeli sustav se naruši. Često stručnjaci znaju reći u principu da iako samo jedan član obitelji kocka, cijela obitelj je bolesna i to je temeljni problem s kojim se mi trebamo suočiti i s kojim se trebamo pozabaviti. Osoba s problemom kockanja i kada prestane i dalje je u principu zaokupljena novcem kao nekim rješenjem svog problema jer kocka kroz te svoje aktivnosti gubi osjećaj za vrijednost novca i novac je za njega samo sredstvo pomoću kojeg će doć do aktivnosti koja mu pruža određenu ugodu. Stoga je nužno da mi u principu kao cijelo društvo, napravimo taj jedan društveni kulturološki zaokret gdje je potrebno promicat kulturu borbe protiv igara na sreću, kockanja, klađenja, a ne vršiti njihovu promidžbu jer ovisnost o kocki obuhvaća čitav niz problema koji su vezani uz zdravlje, uz obiteljske prijateljske odnose i naravno resurse, zaposlenje, financije i naravno to je već i jedan put prema kriminalitetu. Naravno da izaziva i značajne ekonomske i društvene troškove. Ono što ću na kraju samo reći to je da još jednom pozdravljam donošenje ovih izmjena i dopuna zakona, drago mi je da smo i danas na sjednici odbora jednoglasno podržali ovo i činjenica je da ovaj sektor ne smije biti prepušten slobodnom tržištu, treba se regulirati interakcijom javnog i privatnog prava i potrebno je predvidjeti niz mjera predostrožnosti. Neki će reć da ovo nije dovoljno ali osobno mislim da je vrlo smion iskorak i mislim da smo na dobrom putu. Smisao tih restrikcija nije u uvođenju represivnih metoda već u zaustavljanju promidžbe, kulture, igara na sreću kao nečeg što je normalno ili čak poželjna aktivnost. Time se želi izravno utjecat na smanjenje negativnih i nepoželjnih učinaka igara na sreću, to je dobar put i evo drago mi je da čujem i ostale kolege da pozdravljaju donošenje ovih izmjena i dopuna zakona neovisno o tome kojoj političkoj stranci pripadaju što na neki način pokazuje da nam je javni interes uistinu bitan i ono što je u stvari najvažnije. Stoga evo na kraju samo ću reći da će Klub stranke, Hrvatske stranke umirovljenika podržati ove izmjene i dopune zakona. Još jednom čestitam predlagatelju na smionosti i na tome kako su to priredili. Hvala. U ime Kluba zastupnika HSS-a, GLAS-a, i DOSIP-a, govorit će poštovana zastupnica Anka Mrak Taritaš. Izvolite.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana državna tajnice sa suradnicima. Pred nama je evo u prvom čitanju izmjena i dopuna Zakona o igrama za sreću. Riječ je o zakonu koji je bio donesen 2009. godine i imao je niz izmjena i uvijek se je to odnosilo te izmjene su zapravo bile vezane uz ono što taj zakon je odnosno uz tehničke stvari. put prvi put imamo izmjene i dopune ovog zakona kojim definiramo i usklađujemo se kao što je i sam predlagatelj rekao sa Nacionalnom strategijom djelovanja na području ovisnosti za razdoblje od 2030.g., dakle neću reć nikakvu nekakvu veliku novost koja već nije bila rečena niti ono što imamo zaista prilike gledajući oko sebe vidjeti, a to je da je ovisnost o kockanju kažu oni koji se s tim bave, da je to jedna od ovisnosti koje se je najteže riješit. Svi smo tu kad smo govorili, govorili o određenim iskustvima koje smo imali ili osobno ili u neposrednoj okolini. Ja moram priznati da je na mene ovako dosta velikog traga ostavio jedan film pred nekakvih desetak godina koji se je bavio temom kockanja, naravno u Americi koja je otišla najdalje, gdje je jedna mlada žena kockala i sa sobom je dovela dijete koje je bilo još uvijek nekako dijete od pet, šest mjeseci koji je noć provodio zajedno s tom ženom koja se nije mogla, koja je zapravo tajno od obitelji kockala noću i nije joj bio ni problem to dijete da bude uopće u uvjetima u kojom nisu prihvatljivo. Naravno da je otišla korak dalje gdje je ona bila spremno zakockati i vlastito dijete kao što to Amerikanci već znaju napraviti i dovesti stvar do apsurda. Dakle, u tom filmu je stvar dovedena do apsurda. Ali činjenice koje jesu i koje su nepobitne, a to je zaista kockanje nije ovisnost koju vi možete prepoznati jel se je fizički neko promijenio. Nije ovisnost kao što vam je alkohol i droga pa onda neko kaže vidi to. Kockanje je ovisnost koju vi ne vidite, ali od koje pati cijela obitelj. I sigurna sam da imamo brdo slučajeva gdje smo imali prilike vidjeti do kud kockanje može dovesti. Najbliži su oni slučajevi gdje je nekakav razvod braka, ali i to da je neko spreman i cijelu imovinu i da to sve zajedno prokocka su jednako tako činjenice. Ajdemo biti pošteni i reći da ova izmjena i dopuna zakona je samo jedan mali korak na putu da kažemo da, u društvu imamo problem, da ajdemo probati vidjeti kako taj problem možemo riješiti … samo jedan mali korak onog kolko ovo ministarstvo kroz zakone koji su u njihovoj nadležnosti može riješiti. Ali tu ima još niz drugih zakona i zakonskih normi odnosno i podzakonskih akata o kojima trebamo voditi računa. Kao što se je referirao na predlagatelj u Nacionalnoj strategiji u djelovanju na području ovisnosti tako je i rečeno što je konačan cilj. Cilj je zapravo kompromis odnosa između interesa države, priređivača igara na sreću i zaštite javnopravnih interesa i potreba građana. Dakle, kad već tu krenemo moramo vidjeti koji su interesi države, ono što država može napraviti, država može napraviti izmjenu ovog zakona, država može jednako tako napraviti i izmjenu pravilnika tako da … da budemo restriktivniji kolko od udaljenosti od škola, od mjesta gdje se okupljaju mladi uopće može biti bilo kojih vrsta aparata ili bilo čega koji koji govore o zapravo o igrama na sreću to i država može napraviti, ali kao što znamo papir može otrpiti sve, ali onda su i način mora biti i način kontrole toga svega zajedno. Moje iskustvo je da nikad kad imate drakonske kazne, drakonske kazne nisu dobre jer ih ne provodite jer ako imate neke kaznu koju ne možete koja je zapravo tako drakonska onda ju ne provodite, da su puno bolje kazne koje možete provesti. Na državi koja je mala kao što smo mi, na državi koja ima nekakvih 3 miliona i 600 tisuća stanovnika, kad smo onako dosta liberalni u toj brojci, kaznu koju će dobiti netko zatvaranje, onemogućavanje dalje djelatnosti, a koju on dobije, sad stvarno ne znam u Sisku ili Umagu isti čas će se to znali u svim dijelovima zemlje i to je nešto o čemu zaista treba voditi računa i to značaj i uloga države. Jednako tako Ministarstvo financija je u ovom dijelu u kojem je ono apsolutno važno može odraditi dio posla, dio posla koji je izuzetno bitan i važan je vezan uz one koji su nelicencirani priređivači. Dakle, ovim zakonom ćemo napraviti sva ona ograničenja koja možemo napraviti i koja smo spremna. U odgovoru i tu ću se vratit ću se kasnije na ovu misao koju sam krenula razvijati, ali pri tom želim još nešto napomenuti. U jednoj od replika državnoj tajnici je bilo da možda je ono ograničenje koje je vremenski između 6 ujutro i 23 odnosno 23 i 6 da možda bude cijelo vrijeme i tu je državna tajnica otprilike odgovorila da su se gledala iskustva nekih drugih zemalja, da je Belgija tu u nekoliko navrata probala učiniti učiniti da bude još restriktivnija da su to bili neki pokušaji. Ja ne vidim niti jedan razlog zašto Hrvatska ne bi tu napravila iskorak i rekla kod nas je to zabranjeno 24 sata. Ajmo napraviti to. Dakle, nijedan zakon koji donosimo izmjene i dopune nije uklesan u kamen da tokom vremena se ne može izmijeniti i promijeniti, ali ajdemo napraviti nekakav iskorak pa reć idemo tako. Ja sam namjerno koristila nekako neke slike koje imamo, vi jako dobro znate i oni koji minimalno gledaju televiziju, a ono što moramo znat da mladi ljudi nema šanse da će vam oni gledati one uobičajene programe HRT ili bilo šta, dakle ja brdo znam mladih koji kaže mi uopće ne plaćamo pretplatu jel uopće televiziju ne koristimo, ali koriste sve druge moguće kanale i sve ostalo. Prema tome, trebamo vodit računa da živimo u nekim drugim uvjetima, prema tome ajdemo stavit to odnosno reć 24 sata pa ćemo vidjet što će nam to donijet, dal će to donijet neki pomak. A ono što sam zapravo željela reći je da s ovim zakonom će se trebati zaista vodit računa da se promijene i neki drugi propisi. Je, činjenica iz nekih drugih oblasti, ali ja ću ovdje navesti oblast koji je zaduženo Ministarstvo financija i to ono što sam i u replici rekla ali želim još jedanput podcrtati, a to je nelicencirani priređivači. Dakle imamo licencirane priređivače, njih možete i možete ih i kontrolirat, možete im uzet licencu, možete vodit računa, možete vodit računa da se moraju identificirati osobnom kartom, dakle na različite načine ali mi imamo nelicencirane priređivače i tu govorimo na dnevnoj razini zaista o nekakvim brojkama s kojima se s kojima se ovaj, nekako stepete. I ono što će biti potrebno promijeniti, a u javnoj raspravi to je opće porezni zakon kojim će biti definirano određene mjere ali tu mjeru moraju provoditi pružatelji platnih usluga. Dakle pružatelj platne usluge u ovom slučaju su banke i kartične kuće. Što je interes banke i kartične kuće? Da zarade što više. Dakle da se što više novaca obrne. U ovom trenutku s ovom mjerom oni će morat provodit mjeru koja će biti zaista ja govorim to pod navodnicima indirektno manje zarađivati ali jednako tako i banke i kartične kuće moraju društveno odgovorno raditi svoj posao i ako je to u smislu, a je u cilju određene društvene odgovornosti onda o tome treba voditi računa jer ako kao što, dakle ako vam kartična kuća odnosno banka onemogući da vi uopće uplaćujete nelicenciranom priređivaču, tu smo već dio, dio stvari vezano uz nelicencirane priređivače odradili ali onda više nije kontrola države u odnosu na, na licencirane priređivače nego u odnosu na banke i kartične kuće. Dakle ide u odnosu na njih jer oni su ti koji trebaju provoditi tu mjeru ali sigurno će o tome biti mogućnost rasprave kad nam dođe opći porezni zakon al tu će nam misao otić negdje drugdje jer će on doć vezano uz neke druge poreze ali ovo zato namjerno govorim ovdje jer je važno da to sve zajedno naglasimo o čemu je riječ. Vratit ću se malo na dvije stvari koje mislim da su iz ovog zakona dosta važne, a to su maloljetne osobe odnosno apsolutno onemogućavanje maloljetnih osoba. Dovinut će se svim i svačim. Dovinut će se s tim da će uzet osobnu kartu od starijeg brata, sestre, mame, tate, dakle mi znamo da će se dovinuti svem i svačemu ali već činjenica da nećete moći bez identifikacije kroz osobnu kartu sudjelovat u nečem, je korak naprijed ajdemo to reć. Uvijek se dovine netko različitim opcijama, to samo kad vratit ću se sa početka svoje rasprave sam se referirala naravno na jedan film. Sjetite se svih američkih filmova kad djeca da bi mogli kupiti alkohol imaju u Americi krive osobne pa onda vam na osobnoj dakle piše da ste stari 30 godina, a vi vidite da on ima 13 godina otprilike i ne treba vam tu velika pamet ali i tom se možete dovinut. Dovoljno je da jedna od akcija inspekcije bude ajdemo u roku od 12 dati pročešljati sve prostore gdje se, gdje su igre na sreću i vidjeti, napravili su identifikaciju osobnim kartama da li je to zaista napravljeno i da li je to u redu. Dakle tako ćemo riješit maloljetne. Kako ćete riješit one koji čija zabrana će biti temeljem centara za socijalnu skrb uz njihovu suglasnost i svega ostalog. Vi znate da zapravo već kad netko prizna da je ovisnik je samim tim dio posla riješen. Ali što kad netko ne prizna kad je ovisnik i kad uopće misli da je to recimo pogotovo recimo kroz centara za socijalnu skrb ide nekakva rastava ili nešto i onda će ovaj reć ili ili obrnuto da smo ne kažem da će dakle i može i muževi reć za ženu evo ona kocka, ona će reć on to radi zbog nekakvih drugih stvari dakle to je jedna vrlo, vrlo osjetljivi dio i to govorim o ovom registru isključenih igrača. E sad, registar isključenih igrača ide rok za uspostavu registra je 30. lipanj 2026. godine. kraj, meni je nekako zaista smo pri kraju 2024. godine. Ja razumijem da je za to potrebno određeno vrijeme i da se taj registar napravi ali ako imamo ideju kako želimo da bude taj registar, ako imamo osigurane financije za taj registar ja ne vidim nikakav razlog da taj rok ne bude ranije. Zamislite koliko će se još različitih slučajeva i tužnih sudbina koje se možda mogli spriječiti, a vidjet ćemo koliko je to moguće spriječiti, to učiniti. Ja ne vidim nikakvog razloga da to ne bude ono zadnji datum 1.01.'26. ili mislim da bi bilo puno primjerenije da je to recimo u roku od godine dana to znači negdje jesen 2025. za uspostavu registra. Vidite malo sa informatičarima. Ako mu date zadatak koji je apsolutno jasan, koji znate što hoćete, ako imate osigurana financijska sredstva dakle vrsni dobri informatičari će to relativno brzo napraviti, puno duže će trajati sva ona uspostava, provođenje javne nabave i svega ostalog. Zaključno želim reći slijedeće. Dobro je da je došla ovakva jedna izmjena i dopuna zakona, vidjet ćemo koja razlika će bit između prvog i drugog čitanja. Dobro je da se i ovim zakonom koji govori o igrama na sreću definirale i neke dodatne stvari. Dobro je da se iako se to i kad je bila nacionalna strategija raspravljalo u saboru o temi ovisnosti koja je zaista alarmantna. Činjenica je da živimo, postoji ona kletva da Bog da živio u zanimljiva vremena. E mi živimo u zanimljivim vremenima gdje mladi ljudi sve više žive u jednom virtualnom svijetu gdje ima brdo napasti onih svih mogućih koja, koji ih vrebaju sa svih mogućih strana i mi bi se samo na vrijeme trebali domisliti i vidjeti kako da to sve zajedno ograničimo. Mi često svojim zakonima zaista djelujemo već kad je požar se razbuktao, ovdje je požar već gori i to dosta dugo. Mi u ovom trenutku imamo jedan lončić kojim ovaj gasimo tu vatru, bilo bi bolje da imamo više alata i trebamo imati više alata u svojim rukama. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će poštovana zastupnica Danica Baričević, izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče HS-a. Uvažene

upravo njihovo oglašavanje i uvodi se registar isključenih igrača koji će voditi HZJZ upravo kako bi odvratilo sve veći broj građana od igranja takvih igara i loših pošasti. Nakon što je Ministarstvo financija kao regulatorno tijelo pristupilo sveobuhvatnoj analizi tržišta igara na sreću, a sve kako bi unaprijedilo ovaj Zakon koji se u bitnome nije promijenio od 2010. g. g. osim u onome dijelu oporezivanja igara na sreću. Ovo unaprjeđenje zakonodavnog okvira igara na sreću prati upravo ciljeve i mjere utvrđene nacionalnom strategijom djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2030. g. Prije 25 godina u Hrvatskoj je kockao zaista mali broj ljudi, ali kockanje je i tada bio zanemariv društveni fenomen. danas smo nažalost svjedoci činjenice da tržište igara je svima dostupno, posebice djeci i posebice mladima i tako igre na sreću doživljavaju puni i pravi svoj procvat. Statistika kaže da je broj prodajnih mjesta igara za sreću posljednjih 25 godina porastao gotovo 5 puta, a sve veći broj uglavnom i mladih i djece koji svakodnevno to konzumiraju, kojima je to dostupno, dostupne su im različite vrste ovih usluga i upravo primamljivo i djeci i otvara njihovu znatiželju za istim i upravo je ta analiza Ministarstva financija pokazala, a ukazali su na to i stručnjaci koji se bave ovom problematikom na izrazito taj veliki porast kockanja i putem interneta, pokazala je i negativne sve ekspanzije i pojavnosti od kojih su najproblematičnije upravo što sam spomenula igre putem interneta, dostupne intenzivno oglašavanje igara na sreću u medijima, sve veća dostupnost igara na sreću maloljetnicima i problematika razvoja ovisnosti o igrama na sreću. Upravo uvažavajući sve ove činjenice kao i upozorenja stručnjaka, navedena obilježja razvoja tržišta igara na sreću zahtijevala su žurnu i normativnu intervenciju u vidu ove današnjeg prijedloga žurnog prijedloga provedbe zakonskih izmjena koje imaju za cilj suzbijanje i sprječavanje negativnih posljedica priređivanja igara na sreću na općenito na društvo upravo sami sadržaj zakonskih izmjena slijedi orijentaciju javnih politika prema ovisnostima i ponašanjem ovisnostima kojim je utvrđena i Nacionalnom strategijom djelovanja na području ovisnosti do 2030. g., a koja se u području razvoja ovisnosti o igrama na sreću definiraju sve ciljeve i mjere za osiguranje društveno odgovornog priređivanja igara na sreću u RH. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću koncipiran je stoga u smjeru regulacije novih mjera, društveno odgovornog priređivanja igara na sreću i ograničavanje oglašavanja regulacije novih mjera društveno odgovornog priređivanja igara na sreću i ono obuhvaća obvezno identifikaciju svih igara u zemaljskim poslovnicama, obuhvaća ujednačavanje postupaka isključenja igrača i uspostava registra isključenih igrača, oduzimanje prava priređivanja igara na sreću zbog neprovođenja mjera društveno odgovornog priređivanja, ograničavanje oglašavanjem igara na sreću obuhvaća zabranu oglašavanja putem interneta u radio-vizualnim i radijskim programima od 6 do 23 sata, zabranu oglašavanja igara na sreću tiskanim medijima, zabranu oglašavanja na javno vidljivim površinama, smanjenje vanjske vidljivosti prostora za igre na sreću. Implementacijom i dodatnih mjera društveno odgovornog priređivanja osigurat će se i ostvarivanje pozitivnih učinaka u u smjeru da se smanji dostupnost igara na sreću, da se smanji poticanja na sudjelovanje, poticaj na sudjelovanje u igrama na sreću i da se smanji incidencija ovisnosti o igrama na sreću i negativnih posljedica razvoja ponašanja Mladi ljudi su često evo, izloženi mnogim tim negativnim pojavama i djeca suvremenog i načina življenja i među kojima je upravo kockanje i sve posljedice koje, koje prouzroče, zauzimaju zaista značajno mjesto. Za nas u Klubu HDZ-a ove izmjene i dopune Zakona o igrama na sreću su iznimno važne i svakako izražavamo potporu ovom zakonskom prijedlogu koji za cilj ima uvođenje i dodatne mehanizme za sprječavanje

i zaštite javnozdravstvenih interesa i potreba građana. Mislim, mišljenja smo u klubu Hrvatske demokratske zajednice kako će ovo biti jedna dobra rasprava i da ćemo između prvog i drugog čitanja pridonijeti pridonijeti i predložiti i neke bolje mjere i vjerujem kako će Ministarstvo financija upravo između ova dva čitanja sve te dobre primjedbe uvažiti i kako će uvođenje i novih mjera izabrana pridonijeti suzbijanju ovisnosti o igrama na sreću. Zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika Možemo! govorit će poštovana zastupnica Ivana Kekin. Izvolite.

Dobar dan svima, dobar dan predsjedavajući, poštovani predstavnici ministarstava i kolegice i kolege. Za početak nisam vam stigla tada odgovoriti, a nema ni formata u kojem bih to mogla. Kada sam vam dala repliku o tome da treba zabraniti kladomate odgovorili ste mi da vam pošaljem prijedlog, pa da ćete ga razmotriti. Moram vas podsjetiti kako funkcionira proces između zakonodavne vlasti, to smo mi ovdje, i izvršene vlasti – to sve vi. Vi ste ti koji nama šaljete prijedlog, ne mi vama, vi nama, a onda smo mi ti koji ga upravo u ovom formatu komentiramo, a onda opet vi koji tu sjedite i pozorno nas slušate nadam se trebate razmotriti što smo rekli i uvažiti ono što mislite da je primjereno. A onda opet mi na drugom čitanju ako vi niste uvažili, a mi i dalje mislimo da nešto treba možemo dati amandmane i onda opet svi zajedno glasamo o tome. Ključna stvar u tom procesu u kojem ponavljam ne dajemo mi vama prijedloge, nego vi nama, ključna stvar je da se i vi i mi moramo voditi javnim interesom čitavo vrijeme. To je naš posao, za njega smo dobro plaćeni i vi i mi. Svaka izmjena koju uvodite, svaki prijedlog koji mi dajemo, svaki komentar moramo staviti pred filter da li je to što predlažemo u javnom interesu građana ove zemlje pa ću ja na taj način komentirati ovaj prijedlog koji je došao pred nas. Dakle, da ga sagledamo koliko je on ili koliko nije u javnom interesu i kako ga možemo popraviti do drugog čitanja da bi bio više u interesu građana nego što je to sad. Pa krenimo redom. Dakle prvo. Čitavo vrijeme u prijedlogu koristite pojam ovisnost o igrama na sreću. U ovom Saboru ima puno mojih kolega, jedan je i predsjedavajući, dakle ne postoji ovisnost o igrama na sreću, to je izmišljeni pojam. Postoji ovisnost o kockanju, to je pojam koji imate u svim medicinskim klasifikacijama svjetskim koje god pogledate. Ovisnost o igrama na sreću ne postoji, ona nije ništa. Postoji ovisnost o kockanju, jer nismo ovisni o stvarima, nismo ovisni o srećki, nego smo ovisni o ponašanju, o tome što se dogodi u ljudskom mozgu kada kocka, o tome smo ovisni i to se zove prepoznato je kao ovisnost o kockanju. To da to ne želite prepoznati kao ovisnost o kockanju, iako ste dobili niz komentara struke u javnom savjetovanju može se istumačiti samo tako da vi zapravo ne želite koristiti mogućnosti koje bi vam to da to da to prepoznate kao bolest što to zaista i jest ta situacija otvorila. Jer recimo strože se regulira ovisnost o alkoholu koja je prepoznato medicinsko stanje, a blaže se regulira ovisnost o igrama na sreću koja ne postoji. A jednako bi se zapravo, jer su jednako rizični po javno zdravlje trebalo regulirati i jedno i drugo. Dakle, to je prva stvar koju vas molim da stvari u ovom prijedlogu zakona nazovemo pravim imenom. Radi se i bavimo se ovisnošću o kockanju zato donosimo izmjene ovog zakona. Drugo, pitanje kladomata. Dakle, imamo ih 3600, ima ih u birtijama kraj škola, kraj fakulteta. Svi liječnici koji su vam pisali u javnom savjetovanju ja sam prošla sve komentare su vam rekli kada nam dođu klinci kažu prvi susret je bio na kladomatu, prvi put sam kockao na kladomatu. Dakle, to je regrutacijski faktor. Kakva identifikacija? Pa mislim ja sam pitala predstavnike jednog od vaših ministarstava zašto mi ne možemo regulirati da se djeci ne prodaje alkohol? Znate šta su mi rekli? Pa ne možemo imati policajca kraj svakog kioska. Dakle, oni su digli ruke. Pa ako imamo najvišu stopu alkohola kod maloljetnika, ako imamo najvišu stopu potrošnje duhanskih proizvoda pa nemojte me zezati da nas sad uvjeravate da će netko ono konobar u kafiću u ne znam ono Bogdanovcima redovito provjeravati. Neće se provjeravati tko daje osobnu, kakvu osobnu daje, da li je uzeo od frenda, da li je uzeo od babe. Neće nitko provjeravati. Dakle, time nećemo riješiti problem ni malo. Drugo. Ljudi koji prođu kroz mučan proces liječenja za kojeg su vam svi rekli, struka vam kaže da je stvarno težak ne možete ih izlagati na način da oni nepripremljeni uđu u kafić popit kavu i nađu se oči u oči sa svojim demonom, jer to je kockanje. I ako ih dovedete u kafić, on dođe popit kavu i vidi kladomat on je u užasno velikoj kušnji. Pa zašto to želimo? Ako se kocka, kocka se u objektima koji su za to namijenjeni i onda onaj koji apstinira jako dobro zna da u taj prostor ne smije nogom kročiti. Nema javnog interesa niti malo, niti grama u zadržavanju kladomata, tu je samo interes priređivača igara na sreću u pitanju, dakle to se mora izmijeniti ako radimo u javnom interesu. Treće, udaljenost, tu se pričalo o udaljenosti 500, 200 metara itd., detalj koji nije spomenut. Kad je donesen taj pravilnik onda je također stajalo da oni koji već jesu u tim prostorima da smiju ostati, pa tako imamo automat klubove iza ugla škole, u centru Zagreba, kladionice kraj škole i vrtića bilo gdje jer su bili u tom prostoru prije pravilnika, pa tako valjda do vječnosti mogu biti. Dakle, osim što se to mora udaljiti u svim slučajevima i ne, ne, dakle u javnom interesu je da ni kraj jedne škole ne može biti kladionica, niti automat klub, niti kasino, isto tako treba ih se izmaknuti iz gusto naseljenih područja. Dakle mi imamo situacije da u stubištu zgrade imate kladionicu, dakle to ne može bit, to se u pristojnim državama regulira da nije tako, ako ste pristupili regulaciji uzmite i to u obzir. Dalje, vi ne regulirate broj prodajnih mjesta, vi regulirate broj priređivača koji je ogroman i nismo ni blizu da ga dosegnemo, niti ćemo doseći te jer ne može ih toliko imat licencu jer nema čak ni kod nas tolko tržište bez obzira na epidemiju, ali broj prodajnih mjesta ne regulirate. Dakle mi smo zemlja u kojoj reguliramo broj recimo apoteka ovisno o broju stanovnika ili broj javnih bilježnika, ali broj kladionica to ne. Ja sam brojala, od mog stana do srednje škole mog sina, to je 5 kilometara ljudi, 30 puta je on izložen kockarskim sadržajima, svaki dan 30 puta tamo, svaki dan 30 puta natrag, a nisam brojala kladomate jer u birtije nisam ulazila. Dakle, mora se regulirati broj, ne možemo imati na svakih 15 metara kladionicu. Dalje, ne regulirate sponzorstvo. Kažete zabranili smo reklamiranje. Okej, to je u javnom interesu, slažem se, kao i to da ćete napravit Registar samoisključenja, to apsolutno pozdravljam, trebalo bi bit malo brže ako ide, ali ako ne ide samo nek je kvalitetno napravljeno i nek 2026. bude tu, mislim da ste tad rekli da je rok. Ali što se tiče zabrane reklamiranja, koja je svrha da vi zabranite reklamiranje ako mi i dalje u svakoj utakmici svaki nogometaš ima majicu na kojoj je, na kojoj je logo kladionice i naziv kladionice, pa nismo ništa zabranili onda, dakle onda svaki ko gleda opet je čitavo vrijeme tome izložen. I ono bitno, dakle ponavljate da će vam ovaj zakonski okvir dati mogućnost da idete prema Facebooku, Meti, Googlu i ne znam kome mislim i da su oni jako responzivni, pa sad ne znam baš vidjet ćemo koliko su oni jako responzivni. Meni se, ja to ne bi baš očekivala da će Google, Meta i Facebook voditi se našim javnim interesom, to mi je teško za zamislit, mislim da smo mi ti koji to moramo raditi. Ne može se ostaviti prostor društvenih mjera nereguliran. Kada bismo napravili veliko istraživanje u kojem bismo pitali osnovnoškolce u Hrvatskoj ko je njima najveći idol, ja vam kažem da bi sa velikom prednošću pobijedio Luka Modrić iz niza razloga i vrlo zasluženo. Luka Modrić sa svojih društvenih mjera poziva ljude da se klade i da kockaju, jel razumijete koliko je to devastirajući utjecaj na mlade, ako netko tko je njihov idol kaže to je super, odi u kladionicu…/Govornik se ne razumije./…a mi kažemo mi to ne možemo regulirat. Mi imamo influencere koji strimaju kockanje, dakle na Tik-Toku možete gledati cijeli dan za vrijeme nastave kako netko kocka i ovaj prijedlog to propušta regulirati, dakle to je zaista problem. Ako smo, dakle imamo ogroman epidemiološki problem, 250 tisuća ljudi od 3 i nešto milijuna je direktno pogođeno kockom, još puno, puno, puno strašniji je taj broj mladih. Ja vam kažem kao psihijatrica taj koji se u to uvukao, dakle sve što, to je rekla i vaša kolegica, treba naći kompromis između interesa države, pa onda interesa priređivača i zdravlja građana. Kakav kompromis? Interes države. Kakav interes države? Dakle sve što država zaradi država potroši na liječenje tih ljudi i njihove okoline koja također je pod značajnim rizikom da razvije niz psihičkih, ali i somatskih bolesti, a o patnji koju ti ljudi prolaze i njihova okolina da ne govorim, dakle tu nema interesa države i u interesu države je da se ne kocka, to je interes države. Interes javnog zdravstva je da to reguliramo tako da klinci nemaju pristup, da apstinenti mogu održavat apstinenciju, to je javni interes, interes priređivača nije nešto čime se mi trebamo baviti, oni imaju pravo da se zalažu za svoj interes, ali izvršna vlast i zakonodavna vlast po onome šta smo prisegnuli se treba baviti javnim interesom, dakle u javnom je interesu da radikalno prepravite ovaj prijedlog do drugog čitanja i da uvažite ove argumente koje vam je dala struka, ovo nije tema koja dijeli društvo, ovo je tema oko koje se svi slažemo. Dakle jedino što morate napraviti je reći sebi okej, moramo se voditi javnim interesom i sve će vam biti jasno i na drugom čitanju imat ćemo sjajan prijedlog, hvala vam. Sada će govoriti poštovani zastupnik Marin Miletić jer idemo na pojedinačne rasprave, izvolite.

govorili smo jutros na odboru, a onda u ime Kluba MOST-a sam tu nešto progovorio, a sada ponovo želim reći da nisam siguran koliko smo i kao društvo svjesni opasnosti kockanja napose među onom populacijom s kojim sam ja radio 16 godina, a to su srednjoškolci. Mnogi srednjoškolci su nam navučeni na kocku, mnogi srednjoškolci tako i studenti su baš ovisnici o kockanju i zato je dobro da se zakon mijenja. Nije dobro da smo čekali više od 10 godina, više od 10 godina da se zakon mijenja, ali je dobro da se mijenja jer ja ne mogu biti zloguki prorok ili licemjer pa reći ništa ne valja, pljuvačnica itd. jer ima puno toga dobroga i pohvalit ću sve ono što je dobro. Isto tako ogroman je prostor popravka i zato imamo prvo čitanje u saboru i drugo i očekujem da će vladajući čuti što im govorimo i da će ispraviti sve one neke nedostatke. Danas je ovdje psihijatar Petrov govorio kako je ovisnost o kockanju kada gledamo sveobuhvatni učinak različitih ovisnosti na obitelj odmah ispod heroina, a rekao sam u govoru u ime Kluba MOST-a nažalost ako bilo tko od vas u svojoj bližoj ili daljnjoj obitelji među prijateljima je imao ljude koji su ovisnici o heroinu on zna koliko je to izrazito, izrazito teško. I vi onda imate ispod heroina ovisnost o kocki. I mi tu kao država moramo biti puno hrabriji, puno hrabriji, a jasno nam da se tu vrte milijuni, milijarde, jasno nam je da su tu mnogi interesi različitih skupina i jasno nam je da je tu ministar Primorac ako hoćete bome mora biti hrabar i nek bude hrabar i dalje jel on ili bilo tko drugi tko radi za opće dobro, za javno dobro i mi ovdje gdje god jesmo Tako da podaci kolege Bodora, Ricijaša koji su psihijatri koje se bave konkretno potpuno su predani ovoj temi i rade s ovisnicima kažu više od 50 tisuća patoloških kockara, ali kockar koji je ovisnik on uništava i svoju suprugu i svoju djecu i ne samo dakle sam sebe nego čitavu svoju obitelj, a onda posljedično i prijatelje i cijelo svoje okruženje i zato je važno to si posvijestiti. Ja bih rekao ne postoje igre na sreću, mislim što je to igra na sreću, igram se sreće hoću li, hoće li me potrefit kad znamo da je sve itekako matematički proračunato da ti ljudi gube. Oni dobiju onoliko koliko je potrebno da opet ih se navlači u začarani labirint provaliju tame i to je doslovno ta slika ovisnosti. Dakle, to je industrija poroka i zato mi pričamo o kocki koja razara čitavu obitelj. Što želim pohvaliti? Želim pohvaliti osnivanje Nacionalnog registra isključenih igrača, napokon. Želim pohvaliti obvezu identificiranja svih igrača u zemaljskim poslovnicama, napokon. Želim pohvaliti oduzimanje prava priređivanja igara na sreću zbog neprovođenja mjera društvenog odgovorno privređivanja, ja bi tu bio još oštriji, blokade, nelicenciranih, svih onih ilegalnih, a ako se ne varam oko 700 godišnje rekli ste na odboru jutros 700 godišnje se blokira. Kritika i mi MOST-ovci smo odmah rekli kladomati u ugostiteljskim objektima nema logike. kažu 3 tisuće 700 kladomata i držimo da iako je tu neki pokušaj uređivanja da vi sa osobnom iskaznicom morate staviti na kladomat tu će opet bit prostora za mnoge manipulacije. I zato je naš stav ovdje i moj osobno i stav Kluba MOST-a kladomati ne trebaju biti uopće u ugostiteljskim objektima i ja molim vladajuće da to uvaže, da čuvamo naše klince, našu djecu, naše mlade, naše očeve. Gdje je još prostor za dodatno uređenje? U mojoj Rijeci na Korzu Favbet milijarder koji je vlasnik tih kockarnica, kladomata svega vam je jedan od najvećih sponzora NK Rijeke i NK Rijeka organizira na Korzu druženje s ljudima, djeca su došla, mladi klinci, vrtićari, osnovnoškolci jer normalno mi Riječani volimo svoj klub kao što ne znam Dalmatinci vole svoj Hajduk, Zagrepčani vole Dinamo jer je to normalno. Normalno je da u kraju gdje jesi i gdje si rođen, gdje si odrastao, završio osnovnu, srednju školu, fakultet da voliš svoj grad i svoj klub. I sad naši klinci dođu bodriti NK Rijeku, igrači su tamo sve, ali šta se događa baloni, naljepnice, Favbet oznake, baneri pa dobro tko je tu lud, dakle reklamira se kladionica, reklamira se kockarnica, reklamira se kocka. To je nedopustivo da mi sport koji je nešto, koji je slika neke borbe, predanja, truda, odricanja, žrtve da bi došao do nekog cilja ti imaš dakle kladionice, kocku koja se reklamira na dresu sportaša. Skoro bi rekao to je svetogrđe, dakle to je blasfemija, to je nedopustivo. I molim vas da nađete načina kako da se to uredi. I opet znam što će reći druga strana, ali profit, profit zastupniče, ali profit, profit, al nama su bitni ljudi važniji od bilo kojeg profita na ovom svijetu. Što meni znači koliko košta jedna uništena obitelj? Koliko košta 50 tisuća uništenih obitelji u RH, koliko to košta? Što 100 miliona, 200, 100 milijardi koliko pa nema to cijenu i moramo napravit sve što možemo da zaštitimo naše obitelji. Dakle, reklamiranje kladionice i kasina to je nedopustivo i ako ništa evo stvarno mi koji smo zastupnici može o pisat našim istaknutim sportašima. neki ćete reći možda o Bože utopist je li utopističko poimanje svijeta u kojem živimo ali u redu, ali možemo kao saborski zastupnici poslati mailove, pisat na kućne adrese zastupnicima, reprezentativcima i reći majstore aj nemoj reklamirat kockarnice imaš djecu. Imaš li djecu, aj nemoj molim te, ajd nemoj, ajde ono ako Boga poznaješ nemoj, a ako Boga ne poznaješ onda opet nemoj jer imaš djecu i neki drugi imaju svoju djecu i nemoj to raditi. Drugo, objasnili ste mi i prihvaćam vaše objašnjenje, ovo govorim radi javnosti da mi onda radimo pritisak kroz javnost ono sportskim rječnikom presing pa da se i to izmijeni u onom području gdje se može, a to je ta zabrana registriranja drugih trgovačkih djelatnosti pod istim nazivom, istim logom kao što je registrirano trgovačko društvo s licencom za priređivanje igara na sreću. I ovo je opet važno baš radi zaštite maloljetnika, naših klinaca jer vi imate Admiral hotel koji sponzorira npr. klub hokeja na ledu s istim logom kao što je i Admiral kasino i Admiral automat klubovi. Radi se o identičnom logu. I ok, vi ćete mi reći ali zastupniče Marine to vam nije sad konkretno predmet ovog zakona, prihvaćam, ali zato su vladajući tu, vi to zapišete, javite kolegi i kažete gledaj moramo i ovo riješiti jer stvarno rade budale od svih nas skupa. Zakonski, čuli smo ovdje od drugih kolegica i kolega, zakonski pokriti prijenose uživo kockanja od strane influencera, to je nedopustivo i to su, mislim pa svi smo mi otprilike crpili informacije iz istog izvora. Meni je to kolega Bodor govorio o tome, dakle psihijatar koji radi na klinici s time. I on mi je rekao zastupniče to je veliki problem govoriti o tome. Dakle, gdje ljudi koji prate stotine tisuća ljudi dobivaju pare, to treba javno reći, pa ne rade oni to zato jer su zaljubljeni u ne znam u koga iz ideala. Iz ideala se radi druge stvari, oni rade dobivaju mjesečno po nekoliko tisuća eura, onda ih tamo to dijele ovo ono i navlače klince na kocku, mlade na kocku. I to treba zabraniti. Zabraniti. I kod samoisključenja igrača protokol mora biti jasnije posložen, centraliziran, ujednačen. Vi imate ovisnika i onda on želi se trajno isključiti i onda on klikne trajno, a onda mu se dolje pojavi jesi li sigur… jeste li sigurni. Ono nudimo još 200 vrtnji. Dakle, to je nedopustivo. Trajno mora biti trajno da se ljudima ne nude opcije novog uključenja. Evo toliko od mene u ovoj raspravi, nadam se da ćete uvažiti ideje koje su dobre i do drugog čitanja imat ćemo još bolji prijedlog zakona. Hvala. Imamo više replika, prva je poštovanog zastupnika Kujundžića. **Kujundžić, Ante (MOST)** Hvala predsjedavajući. Poštovani kolega Miletić u svom, u svojoj pojedinačnoj dakle spomenuli ste registar isključenih igrača. Ja bih na to dodao da prijedlog zakona predviđa da će državni proračun izdvojiti negdje oko 40 dakle tisuća eura za izradu samoga registra. Imajući u vidu činjenicu da su nekakve predikcije da će do 2025. na razini EU dakle ovo tržište premašiti dobit veću od 30 milijardi eura postavljam pitanje iz kojeg razloga dakle oni koji uzrokuju objelodanjivanje registra isključenih igrača, oni koji uzrokuju jedan oblik dubljeg ulaska u određene ovisnosti zašto oni ne bi bili ti koji će financirati dakle uspostavu registra isključenih igrača. Dakle, u ovom slučaju sve one, svi oni koji nude igre na sreću. sam vam, razumio sam što želite pitati ustvari poslati poruku javnosti i definitivno dakle priređivači igara na sreću pod navodnim znakovima su puni ko brod. I mi to znamo iz informacija porezne i koliko samo uplaćuju u državni proračun ne znam '21., '22., '23. to je silan, to je ogroman novac. I definitivno država može tu učiniti još dodatne iskorake gdje će njih usmjeriti da se tako izrazim da i u ovom slučaju o kojem ste vi sad rekli oko tog registra i slaganja tih priča bude sve još kvalitetnije napravljeno, a da se njih prinudi ako se mogu tako izraziti da oni to isto na jedan način financiraju. **Reiner, Željko Zahvaljujem. Poštovani kolega, evo u zakonu u Članku 67. je propisana obveza upozorenja oglašivača da igre mogu izazvati ovisnost i o zabrani igre maloljetnika. To sam pitala evo državnu tajnicu u replici pa se malo nismo razumjele, no dojam je da samo takva informacija bez dodatne upute ne znači ništa i da je propisana reda radi. I moje prijedlog je, ja znam da postoji info linija za, nacionalna info linija za ovisnosti, a moj prijedlog je da navođenje te linije bi trebala biti zakonska obveza poput ovo što ste stavili koje koje sve odredbe trebaju biti kod strane obveze kod oglašavanja jer sama, sama znači uputa bez navođenja kome se treba obratiti za pomoć je problematična, a pogotovo u manjim sredinama ljudi nemaju informaciju kome se obratiti. A ovako gledajući taj broj svako toliko kod oglašavanja bi dobili informaciju gdje se mogu, gdje mogu potražiti onu prvu pomoć pa onda dalje mogu

Ideš se kockat i klikneš tamo nešto otvara ti i kaže ovako opasnije od tvog kockanja je jedino heroin. Zamislite tu poruku. Dakle, ti klikneš i kaže nema ništa opasnije od ovoga što radiš osim heroina i onda ispod ne znam brojevi kontakt kojima se možeš javiti, svi ovi koji pomažu tu savjetodavni ili na druge načine. Ja se slažem s vama i struka je tu predlagala, ono što sam uspio pročitati u e-savjetovanju i u razgovoru sa psihijatrima na Jankomiru da kao što znamo na cigaretama su oznake ako pušiš dogodit će ti se ovo, tumor ovaj, dakle nije jasno definirano koja je opasnost kockanja i tu može sigurno država više učiniti. **Reiner, Kolega Miletić, kad ste spominjali situaciju u kojoj on ide se samo isključit, pa mu se pojavi onaj …/Govornik se ne razumije./…jesi li siguran? Pa ima i tragikomičniji trenutno scenarij koji se događa, dakle kada osoba se samo isključi po ovom sadašnjem aktualnom zakonu, tamo gdje se samo isključi ta ista tvrtka u roku od 10 do 15 dana dok je on još u dnevnoj bolnici i provodi proces odvikavanja od ovisnosti mu pošalje mail, dragi Marine nedostaješ nam, evo ti još 5 slobodnih vrtnji, to je ono što vam se trenutno događa. To se stvarno događa, to je ono što trebate uključiti da se isključi kao mogućnost, znaju kolegice da se to događa. Al ono što me zanima kao pitanje, što mislite kako se osjeća liječeni ovisnik u trenutku kada se s odvikavanja vrati kući, uđe u kafić…/Upadica Kolega Petrov, kladomati su definitivno broj jedan problem i u ovom prvom čitanju i treba ih maknuti iz svih ugostiteljskih objekata i mislim da ko god je danas ovdje progovorio u sabornici da se s tim složio, a ja, ja neću sad reć da su i kolege vladajući kimali glavom na odboru, al stvarno je tako bilo, dakle svi razumiju koliko je opasno i štetno imat kladomate u ugostiteljskim objektima. A ovo što ste vi rekli je strašno i to sam slušao isto od psihijatara u klinikama gdje ovisnici dođu doma i oni baš tako dobivaju mail i kaže nedostaješ nam jako, nudimo ti 100 vrtnji il ne znam ko, pa to je strašno, to je za u zatvor, to je za zatvorit tu firmu i u zatvor, ne znam na 5.g. jer to su ljudi koji su beskrupulozni, koji su strašni što rade da oni ljude koji se bore s teškom ovisnošću na takav način opet vraćaju u pakao, tu dakle država treba bit rigorozna, stroga ono do kraja. **Reiner, Željko Hvala predsjedavajući. Poštovani kolega Miletiću, recite mi kako to da je moguće blokirati uplate nelicenciranim priređivačima, ali da ne možemo blokirati iste te nelicencirane priređivače da slobodno djeluju na internetu? Marin (MOST)** Hvala vam predsjedavajući. Kolega Ledenko, hvala vam na pitanju, što sad reći, ne znam, a znamo da je moguće jer znamo da je kroz oglase i kroz ostale mehanizme koje imamo moguće i to napraviti. Ono što, ako sam dobro shvatio vladajuće da u drugim izmjenama, mislim danas ide u e-savjetovanju ili kako, će biti blokiranje mogućnost plaćanja ovih ilegalnih i ovih priča preko kartice IP-a, tako da to je dobro, tu je pomak, ali da, zato, zato razgovaramo, zato smo u HS, zato zato ovdje mi govorimo sve ono što uočavamo i kao oporba da može bit kvalitetnije napravljeno, a onda vladajući u dobroj vjeri, to se mi nadamo je li, sve ono što, što je moguće ispraviti stavljaju unutra u zakonske okvire, a koji je smisao svega, da pognemo obiteljima, da zaštitimo našu djecu i mlade i da pomognemo ovisnicima o kocki. **Reiner, Zahvaljujem. Poštovani zastupniče Miletiću, da, ovo je ogroman društveni problem. Ja sam kao i vi radila godinama u sustavu odgoja i obrazovanja i to u onom vremenu kad su kladionice nicale kao gljive poslije kiše uz odgojno obrazovne institucije, odmah smo reagirali. Mi smo na neki način razgovarali sa djecom, mi smo kontrolirali djecu, al onda nam se dogodila slijedeća situacija, neki su uglavnom očevi rekli nećeš ti mom djetetu zabranjivat, sad će on sa mnom ići u kladionicu. I dan danas imamo te primjere gdje roditelji zajedno s maloljetnom djecom odlaze u kladionicu. Kako i na koji način zapravo ovo riješiti odnosno kako i na koji način kazniti neodgovorne roditelje jer i njih ima, znate? **Reiner, Željko O kad bi barem imali čarobni štapić, pa da za sve ono što je dobro i vrijedno, u čemu se slažemo, pa zamahnemo i da se riješi problem, ali ne postoji nažalost. Jedan čovjek je u e-savjetovanju napisao sjajnu ideju da bi trebalo uvesti financijsku pismenost, dakle već u osnovnoj školi, ali s posebno s naglaskom na ovisnosti, na ovisnosti o kocki, o kocki i upozorenje dakle djece već od te najranije dobi, a mi smo vam u situaciji da npr. vani u uređenim državama pčele imate tik do vrtića i škola, zato jer oni koji se razumiju u pčelarstvo znaju da kad pčela izađe iz košnice, kad naiđe na prirodnu barijeru poleti gore i tri kilometra može letjeti dok ne nađe cvijet, znači neće štetiti djeci npr. u vrtiću, neće upiknuti neke osnovnoškolce, a kod nas, mi branimo pčelarima dakle tjeramo pčele, košnice, sve ono što je zdravo od naše djece, ali može kladionice i ostalo, e to može bit u blizini jer to nema veze, dakle evo, ali ja sam optimist i vjerujem da ćemo svaki dan probati…/Upadica izvolite. **Kujundžić, Ante (MOST)** Hvala predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege, poštovane predstavnice ministarstva. Na samom početku ja bih vam htio reć hvala na prijedlogu jer ono što ili s čime se vjerujem velika većina nas ovdje u sabornici slaže jest da pokušavate jesu li načini koje donosi ovaj prijedlog zakona možda najbolji nisu, hoće li otkloniti sve ono što imamo, neće, međutim nalazimo se u situaciji gdje imamo zakonski prijedlog koji će definitivno ostaviti traga u našoj društvenoj zajednici, kad bih bio ironičan onda bih mogao reći našoj igračkoj zajednici, međutim ne igračkoj na sportskim terenima već onoj drugoj zbog koje se gube živci, zbog kojih se ruše obitelji, zbog kojih se ostaje bez mjesečnih prihoda i, na kraju krajeva zbog onih zbog kojih ostaju bez budućnosti, svi oni koji za ništo nisu krivi. Ako i izuzmemo automate, kladionice, lutriju ili što god dalje bilo, mislim da u prvi plan nam iskače riječ ovisnost. Zbog te riječi i zbog takvih praksi je i moje odrastanje bilo devastirano, zbog takvih praksi je i odrastanje danas u Hrvatskoj cijelog niza klinaca i klinki devastirano i pred nama se nalazi ne jedna svakodnevna politička tema, pred nama se nalazi zasigurno lica svakog onog djeteta čiji otac zapeo tamo negdje i spiskao sve ono što je netko zaradio. Upravo iz tog razloga mi imamo obvezu pokušati svi zajedno kroz amandmane popraviti, predložiti nekakva drugačija rješenja kako bismo vjerovatno na kraju došli u situaciju da imamo bolje zakonsko rješenje jer ako sagledamo kompletan zakonski prijedlog, teško da se možemo oteti dojmu da imamo zakon koji uspješno balansira između državne blagajne prije svega, a onda sekundarno i socijalnih problema koje kockanje za sobom nosi pa možemo slobodno reći da u jednoj mjeri ovaj zakonski prijedlog sliči na vatrogasca koji požar gasi benzinom. Puki statistički podaci kažu nam da u 2023. g. priređivači igara na sreću, uključujući dakle kasina, automat klubove i kladionice uplatili su više od 363 milijuna eura u državni proračun Hrvatske na temelju godišnje i mjesečnih dakle naknada koje zakon propisuje. Također, dodatan iznos od 1,4 milijarde uplaćen je kroz PDV čime ukupan iznos sredstava od priređivača igara za sreću iznosi milijun, milijardu i 75 milijuna eura. Uz ove značajne doprinose ne smijemo zaboraviti i isplate dobitaka građanima dakle u istom razdoblju koje su iznosila negdje oko 680 milijuna eura, što pokazuje veliki promet i interes za igre na sreću. Na samome početku, ono što ja želim pozdraviti i htio bih da me na takav način shvatite jer nije mi cilj izrugat se, poštujem što tu sjedite, strpljivo slušate i odgovarate i na pametna i na malo manje pametna pitanja. Dakle pozdravljam pokušaj uvođenja reda putem obaveznih identifikacija samih igrača. Na papiru je to jedan potpuno logičan korak za kojeg vjerujem da bi ga velika većina nas, kad bismo bili zakonodavci napisala. Međutim, onaj tko želi igrati, on mora pokazati jasno svoju osobnu iskaznicu, no u praksi ili imajući u vidu praksu ako uzmemo zabranu prodaje alkohola mlađima od 18, zabranu prodaje duhanskih proizvoda mlađima od 18, pitanje je hoće li, hoće li ovakav pristup uroditi plodom. Uz sve to, dodatak je i moralnosti onoga koji ili prodaje alkohol ili cigarete, a onda i onoga tko ima određeni uređaj za igre na sreću u određenom ugostiteljskom objektu, hoće li dopustiti osobi mlađoj od 18 godina da igra. Druga novost koja se predlaže jest registar isključenih dakle igrača, što sam i postavio kolegi Miletiću u njegovoj pojedinačnoj raspravi, pa bilo bi logično da oni koji beru ogromne prihode na tuđim sudbinama, na raspadima tuđih ili drugih obitelji, da participiraju barem u izradi registra isključenih igrača da li bi netko trošio vlastiti novac u igrama na sreću kad ne bi postojale igre na sreću? Ne bi. Dakle mislim da kao zakonodavac i ne znam koje ovlasti imate i je li imate ovlasti u tom smjeru, ali trebali bismo se pitati što bi dakle oni koji najveći prihod od cijele ove priče beru, je li mogu i ako mogu zašto ne financiraju, barem, eto registar isključenih igrača. Jedno od ključnih točaka ovog Zakona jest zabrana oglašavanja i igara na sreću dakle u medijima ili na javnim površinama do 23 sata i također, jedan potez dobar. Međutim, mi zatvaramo oči pred reklamama kojih eto, neće biti do 23 sata koje usputno mame ljude da dođu u određenu kladionicu, kasino ili što god, a potom nakon što prođe ta ponoć, vjerovatno će iza toga ponovno opet biti sve više-manje dopušteno. Ali ironija nije u tome što smo mi propisali određeni vremenski rok do kojeg se nećemo moći oglašavati. Ironija je u tome što, kao što je već dio kolega i spomenuo, najpopularnije sportske igre, nogomet, cijele lige su financirane od strane kladionica, što je apsolutni paradoks u cijeloj ovoj priči. Dakle ne više samo klubovi, kao što je to bilo u Premier ligi u Engleskoj prije nekoliko godina, sada cijele lige nose ime kladionica ili čega god. Možda bi pravo rješenje problema bilo kad bismo mi mogli krenuti od samih temelja, kad bismo sportske lige i događaje prestali, dakle financirati novcem priređivača igara na sreću. Jer teško je govoriti o odgovornom ponašanju dok nam cijela sportska scena je doslovno, ali doslovno obavijena logotipima kladionica. I mislim da bismo umjesto određenog oblika zabrana ako nam one već, a očito nisu prvotni izbor u prijedlogu zakona zašto ne bismo potaknuli, dakle odgovorne poruke u oglasima nešto slično kao što imamo kad je riječ o kupovini duhanskih proizvoda, pa kupite kutiju duhana i na njoj stoji mrtav čovjek sa razrezanim plućima ili jednako tako i sa alkoholom, pa evo zgodnu sličicu koju je dao kolega Miletić vezanu za heroin, upakirati uredno u ovakav oblik ovisnosti o kockanju. kockanju. Vrijeme mi izlazi, pa kako god ja želim na kraju vam naglasiti da ovaj zakon ima definitivno potencijala da unaprijedi, dakle i samu regulaciju igara na sreću, ali bih volio da jednako tako ozbiljno naglašava i sve ove štetne posljedice koje igre na sreću imaju na društvo i na ono najbazičnije a to je obitelj i članovi obitelji. Hvala vam. **Miletić, Marin (MOST)** Hvala vam predsjedavajući. Kolega Kujundžić je li vama pa na razini ono osnovnog morala u redu kada vidimo da vrhunski sportaši hrvatski s televizijskih ekrana preko portala reklamiraju kladionice, reklamiraju kockanje, reklamiraju kocku, a onda vidimo s druge strane na tisuće mladih u velikim problemima više od 50 000 patoloških kockara. Dakle, cijelo društvo se urušava što se tiče kocke, ali onda mi imamo vrhunske sportaše koji dođu i pozivaju to isto društvo dođi i kockaj! Pa je li to apsurd? Evo da budem pristojan. **Reiner, Željko Ako krenemo od, stariji ljudi su općenito oni koji ono što izgovore ili progovore proizlazi iz jednog životnog iskustva kojega netko ne može naučiti, trebaš ga proživjeti pa oni kažu da para vrti tamo gdje burgija neće. Imajući u vidu, dakle i vaše pitanje je odgovor sasvim jasan da određeni sportaš čija karijera sigurno nije prožeta bilo kakvim oblikom ovisnosti da bude onaj koji reklamira u ime nekakvoga novca ono što ruši obitelji, ono što urušava odrastanje djetinjstva jer nitko od nas nije sam novci koje sam zaradio ja, moji jesu ali do one granice do koje oni mogu biti. Sigurno ta granica danas u društvu kad uzmemo u obzir i broj ljudi koji su ovisni o dakle različitim kladionicama, casinima ili igrama na sreću je definitivno ono što ne ide na čast bilo kojemu sportašu koji se usudi u ime nekakvoga novca stati ispred TV-a, ekrana i snimi reklamu za takvo. **Reiner, Kolega Kujundžić ja ću nastaviti u istom tonu, jer zaista smatram da se kladomati trebaju maknuti, apsolutno svaki kladomat se treba maknuti. Dakle, mene zanima jedna stvar. Prvo, možete li zamisliti kako biste se vi osjećali kao otac čije je dijete završilo na kladomatu, znate da ima psihološke tegobe, prošlo je liječenje i dolazi u kafić, vi dolazite u kafić u koji on inače izlazi van i vidite taj kladomat. Kako biste ste se vi osjećali i da imate mogućnost što biste točno rekli osobi koja ima dužnost to urediti zakonom. Ima mogućnost to urediti zakonom, da vam je u tom trenutku ispred vaših očiju. Što biste vi toj osobi rekli? **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala predsjedavajući. Poštovani kolega Petrov, moj otac kako sam i započeo je bio ovisnik o alkoholu, 13 puta je bio na liječenju. 13 puta je bio zato što nije prestao piti. Bili su tu različiti periodi pola godine, godina dana kad bi prestao, a onda bi se dogodilo ono što društvo danas najčešće i radi ajde jednu pa ti neće biti ništa i onda pretvori odrastanje, tvoje odrastanje u pakao. Umjesto nade i sigurnosti ponudi strahove, umjesto obitelji kao mirno okruženje ti ponudi mjesto straha. Mi ovdje pričamo o nečemu što je vrlo jasno. Zakonodavac je ona koji ima autoritet odmaknuti iz ugostiteljskih objekata igre na sreću ako to želi, jer na nama je pokušati hoćemo li uspjeti, ne znamo.

o igrama na sreću u Europi. Trendovi su nam lošiji. U zadnjih 20 godina se broj kladionica povećao za 15%, dakle to su trendovi koje je netko morao uočiti. Bugarska je primjerice uočila te trendove, pooštrila je prije četiri godine svoj zakon, zabranila je spominjanje jackpota, zabranila je u blizini škola reklamiranje i igre na sreću i ostale novosti koje su uveli, znači postrožili svoj zakon i danas u proteklih godinu i pol dana imaju 12000 registriranih ovisnika o kocki dok je u Hrvatskoj taj broj 50 000. Zašto, što vi držite, zašto se ovakve stvari ne uviđaju, zašto se ovakvi trendovi ne prepoznavaju i zašto se ne reagira na vrijeme? Hvala. **Reiner, Hvala predsjedavajući. Poštovani kolega Ledenko ako izuzmemo ove trendove koji postoje dakle u igrama na sreću i konzumaciji krajnjih korisnika podatke koje Hrvatska ima u drugim oblicima ovisnosti su više nego poražavajući što nas dovodi do jasnoga zaključka da pitanje na kraju dana koliko Hrvatska je spremna izgraditi, izraditi i ozbiljno se uhvatiti u koštac sa izradom jedne strategije koja bi budućnost ove države mogla osigurati kroz zakonsku legislativu sprječavanjem takvih objeda. Imajući u vidu brojke koje sam iznio s početka potpuno je jasno da državni proračun ubire poprilično velik prihod

provedbu kontrole trošenja, zabrane točenja alkoholnih pića maloljetnicima. Od siječnja 2020. do kraja kolovoza 2024. dakle 5 godina inspekcijskim nadzorima je utvrđeno 384 povrede odnosno točenja alkoholnih pića maloljetnicima. 384 slučaja u 5 godina. Mislim nemojte se ljutit ja toliko vidim u jednom vikendu u dva kafića u Zagrebu malo veća doduše. Prema tome, dijelim ovu skepsu da zapravo sama zabrana neće učiniti ništa. **Kujundžić, Ante (MOST)** Hvala predsjedavajući. Poštovana kolegice Lugarić slažem se u jednom dijelu i pojedinačno sam rekao da možda bismo trebali odabrati smjer ne zabrane nego ukoliko imate duhanske proizvode na kojem nemate mrtvoga čovjeka ja osobno sam pušač, nije mi ugodno vidjeti tu sliku i sigurno da svaki put kad je pogledam ili ovako zatvorim oči pa kriomice upalim cigaretu i definitivno da bi u tom smjeru trebali ići i ovdje barem evo i pokušati. Hvala. Polović. Izvolite. **Polović, Draženka (Možemo!)** Zahvaljujem predsjedavajući. U ocjeni stanja i osnovnih pitanja koji se trebaju urediti ovim zakonom kaže se slijedeće. Igre na sreću kao oblik zabave po definiciji predstavljaju vrstu igara čiji je ishod neizvjestan jer ovisi o slučaju i sreći. Ja bih ovom prigodom rekla nešto o terminologiju, terminologiji koju smo ovdje usvojili. Naime, terminološki obično klađenje, kockanje, kladomat ili stiskanje gumba aparata nazivati igrama na sreću nije samo eufemizam već je zapravo bezočno falsificiranje dva nevjerojatna važna i značajna pojma i fenomena u životu ljudi, a djece posebice. To je fenomen i ideja igre i ideja sreće. Ideja igre u sebi sadrži sve važne ljudske i humanističke potencijale, to su sloboda, stvaralaštvo, mišljenje, mašta, razvoj, napredak. Rezultat takve igre je pobjeda ali pobjeda koja nosi neku čast, neki ugled dok ovdje mi baratamo sa riječju igra koja je svedena samo na novac i novčanu dobit i to bez ikakvog rada, bez truda, a još k tome tobože i kao zabava. S druge strane na taj se način ideja sreće također veže samo za novčanu dobit tj. sretni smo ako dobijemo novac, samo ako imamo materijalnu korist. Sreća je novac bez uloženoga truda, a ne rezultat rada, sposobnosti, marljivosti, znanja, vještina, svega cijelog dijapazona koji nas zapravo čini ljudskim bićima. Dakle, igre na sreću već samim nazivom stvaraju potpuno lažnu percepciju stvarnosti. Percepciju stvarnosti po mjeri profita, kapitala, bogatstva materijalnog i onih koji po tom principu fantastično dobro žive. Kolegica Kekin govorila je o tome da je na kratkoj razdaljini od kuće do škole njezino dijete točno 30 puta izloženo reklami ili poslovnici kladionice ili kockarnice. Na taj je način 30 puta u mentalnoj mapi jednog osnovnoškolca ili srednjoškolca podsvjesno otisnuta poruka o sreći kao financijskom dobitku bez uloženog truda i bez potrebnog znanja i vještina. Ako te sve poruke i činjenice stavimo u kontekst mentalnog zdravlja mladih o čemu puno govorimo posljednjih nekoliko godina pogotovo mi koji smo s mladima proveli cijeli svoj radni vijek i provodimo još uvijek i ozbiljno smo zabrinuti zbog onoga što vidimo i čemu nemoćno svjedočimo onda mi se čini da ovakvim porukama, ovakvom organizacijom cijele priče otvaramo Pandorinu kutiju punu zamki i nesreće i krivih vrijednosti koje direktno i dugotrajno utječu na zdravlje i život naše djece. Mentalno zdravlje naše djece počiva na društvu zdravih vrijednosti, solidarnosti, poštovanju, brizi, empatiji, toleranciji, radu, znanju, vještinama, trudu. To sigurno nije društvo u kojem se promovira sreća kao novac i zarada bez truda i o tome u javnom diskursu treba voditi puno više računa. I na kraju citirala bih glumca Gorana Bogdana, spominjale su se ovdje brojne zvijezde, koji je jednom prigodom rekao. Kad sam snimao reklamu za kladionicu nisam bio svjestan razmjera kladioničarske pošasti. Kad sam snimio tu reklamu, kad su me ljudi počeli upozoravati, kad sam shvatio kolika je pošast kladionica to je opasno, pogotovo da klinci od 10 do 15 godina padaju u kladioničarsku ovisnost. Nisam bio svjestan tih razmjera, da sam ih bio svjestan života mi drugačije bih, kaže Bogdan. Ja hoću iskoristiti ovu prigodu da svim tim u javnom prostoru zvijezdama bogatima i slavnima ili kako god hoćete uputim apel da se drže te spoznaje i da kao uzori mladima ne rade na tome da se kladionice, klađenje i kockanje predstavlja kao put do lake zarade i do zadovoljstva. I na koncu želim da se stvari nazovu pravim imenom i u zakonu i u životu, jer to nisu igre na sreću nego kockanje, klađenje i opasna ovisnost i permanentno uništavanje vrijednosnog sustava ovog društva. (HDZ)** Poštovana zastupnica Barbara Antolić Vupora će sljedeća govoriti. Nema je. Gubi pravo na govor, pa će onda govoriti poštovana zastupnica Irena Dragić, izvolite. **Dragić, Moj poznanik prije pet godina otišao je živjeti i raditi u Norvešku. Nakon par tjedana smo se čuli i mene je naravno zanimalo kako je, jel' je našao stan, kako je na poslu, je li mu hladno. A on prije odgovora na jedno od mojih pitanja rekao je sljedeće: „Zamisli danima sam po gradio tražio kladionicu i nisam je mogao naći, a rekli su mi da ih ima ali malo. Kad sam je napokon našao kaže mi čovjek koji radi tamo da se moram identificirati i ostaviti svoje podatke. Bilo me strah, nije mi palo na pamet ući. Zamisli ti koja su oni zemlja sve kontroliraju. Ni kladiti se ne možeš bez da znaju tko si.“ To je priča iz Norveške, zemlje koja klađenje ima pod kontrolom države i vodi računa o svim svojim građanima, njihovom životu i standardu. A sada priča iz Hrvatske. Činjenica da su kladionice prisutne gotovo na svakom koraku pa tako i pored škola, vrtića, vjerskih objekata svakako doprinosi povećanju problema koje imamo sa kockanjem. Naše vlasti su se pobrinule da maksimalno olakšaju otvaranje kladionica i kockarnica što kladioničarsko-kockarski lobi vješto koriste. S druge strane te iste vlasti rade vrlo malo na prevenciji i smanjenju štetnosti posljedica kockanja koje su evidentne i koje vidi svatko tko želi pošteno i otvoreno govoriti o tom problemu. Dopustili smo im da rade što hoće, da otvaraju svoje prostore gotovo na svakom koraku iako smo vrlo brzo uvidjeli štetnost ništa nismo napravili. Da smo htjeli mogli smo štetne posljedice spriječiti odmah na početku. Sa ovog mjesta trebamo postaviti pitanje zašto se zabranom rada nedjeljom nisu obuhvatile kockarnice i kladionice koje su žarišta i iz kojih se širi ovisnost koja nemilice uništava obitelji, koja projiciraju nasilje unutar četiri zida, neimaštinu, potiču lihvarenje i ostale društveno-devijantne pojave. Provedena istraživanja pokazala su kako je u Hrvatskoj gotovo 50 000 ljudi pogođeni ovom ovisnošću, a ima ih zasigurno i više što je više nego zabrinjavajuća brojka. Problem je još veći ako uzmemo u obzir da ova ovisnost kao i svaka druga ne pogađa samo kockara kao što smo rekli ona pogađa sve osobe iz njegove najbliže okoline, njegove roditelje, supružnike, djecu, kolege, prijatelje i problemi na poslu. Među argumentima kod donošenja odluke Ustavnog suda o zabrani rada nedjeljom istaknuto je kako se dobrim planiranjem namirnice mogu kupiti dan ranije. Također navedena je briga o balansu između privatnog i poslovnog života i tu je najveći oblik licemjerja. Prvo što je trebalo zabraniti je rad kockarnica i automat klubova. Njih ćete u našim gradovima naći na svakom koraku vrlo često na zapuštenim i ružnim mjestima. Unatoč profitu oni ne žele ulagati u prostor, jer su svjesni da kockar i ovisnik to ne zamjećuje, njega nije briga. Mi živimo u zemlji gdje nedjeljom ne možete kupiti suvenir, ne možete kupiti cvijeće za rođendan ili groblje, ne možete kupiti ni kruh, ali uredno se možete kladiti i kockati. Kladionice i automat klubovi su mjesta koja vam uzimaju novac, jer inače ne bi bili profitabilni. Mjesta gdje se rađaju ovisnosti o kockanju i koje donosi zlo ljudima, koje vas odvaja od obitelji odlukom vladajućih uredno mogu raditi i uredno netko u takvoj kladionici provodi nedjelju radeći. Nema kruha u pekarnicama, možete kupiti samo kolače. Nema suvenira, nema cvijeća, ali ako ćete se kladiti pri čemu naravno država uzima svoj dio kolača e to možete. Kod nas ne vrijedi ona kruha i igara već ona kolača i igara. Naime, da se pazi na obitelj, da se pazi na obiteljski vrijednosti i zajednički obiteljski ručak onda bi kladionice bile prve zatvorene posebno jer je upravo klađenje uništilo tolike tisuće ljudi i razorilo tolike obitelji, gdje ova zemlja i njena vlast i malo kršćanska kako se predstavlja kladionice bi bile prognane iz gradskih centara, udaljila bi ih kilometrima od odgojno-obrazovnih institucija i njihovo reklamiranje u potpunosti zabranila, a ne dozvolila da je svaka druga on-line reklama, reklama za virtualno klađenje, gdje vas stvarni ljudi uvjeravaju da zarađuju 30 tisuća eura mjesečno na nekoj virtualnoj igri. No i ta oglašavanja donose poprilično novca u državnu blagajnu. Zar ne? Dobar dio tog novca na kraju ide u mjere prevencije ovisnosti što je apsurd, a otvaranjem kladionica i kockarnica na svakom koraku, te njihovo učestalo oglašavanje, posebno mladima, prenosi pogrešnu poruku i stvara dojam da je kockanje nešto normalno, uobičajeno, dobro, pa čak i poželjno. Gotovo je nevjerojatno da je za vrijeme neke značajne utakmice koju gledaju djeca sa svojim roditeljima velik broj reklama za klađenje i kockanje. Kladionice su i sponzori mnogih sportskih događanja, kao što smo imali prilike čuti, što je zaista nedopustivo, pogotovo ako su ta događanja vezana za djecu. Novim zakonom HZJZ koji treba brinuti o potrebama i zdravlju naših ljudi brinut će o Registru kockara kojima je država omogućila pristup uslugama klađenja i kockanja na svakom koraku. Ovom prilikom zaista pozdravljam registar, ali mislim da će to biti opterećenje za ovu instituciju. Zakon predviđa isključivanje igrača na njegov osobni zahtjev ili na zahtjev Hrvatskog zavoda za socijalni rad, dakle još jedna institucija uključena, ali samo uz njegovu suglasnost, o tome sam vas pitala poštovana državna tajnice. Dakle, mi zaista vjerujemo da je kockar osoba koja će se osvijestit u jednom trenutku, postati svjestan svog problema i sam će doći i reći mene isključite ili će uz pomoć dakle centra nekako mislite da će oni uspjeti čovjeka nagovoriti da više ne kocka. Takvih ljudi s obzirom da se radi o teškoj ovisnosti bit će vrlo malo i za to će trebati itekako dobra potpora i institucija i obitelji i svih da osvijeste čovjeka da ne kocka, dakle to je jako teško, takvih će biti malo, a institucije će na sebe preuzeti brigu, ionako su jako opterećena, al će preuzeti brigu o takvim ljudima, imat će dodatne probleme, a pitanje je, bilo bi dobro kad bi to dovelo do rješenja problema, a pitanje je odnosno već sada gotovo sam sigurna da će rezultati koji su neizvjesni biti u konačnici minimalni jer kocka je jedna od najtežih ovisnosti, zahvaljujem. Hvala. Poštovana zastupnice, evo i sami ste nam naveli primjere problema koje imaju naši sugrađani i njihove obitelji vezane za igre na sreću i kockanje, moje pitanje će biti vezano za zaštitu djece i maloljetnika. Vidli smo po svemu ovome da trenutni prijedlog zakona adekvatno ne štiti djecu i maloljetnike s obzirom da su društvene mreže i digitalne platforme izuzete iz strogoga ograničenja. Budući da dolazite djelomično iz obrazovnog sektora, što mislite o prijedlogu da se dio prihoda od igara na sreću preusmjeri na naše škole koje će sa stručnim službama provoditi edukacije, prevencije i upućivati maloljetnike na opasnosti koje izazivaju igre na sreću. Irena (SDP)** A zahvaljujem, da odgojno obrazovne institucije kao što su uvijek, pa tako i u ovom problemu su brana svemu onom lošem što se događa kod mladih ljudi. Ja vjerujem da i sada u odgojno obrazovnim institucijama mnogi stručnjaci rade na prevencijama različitih oblika ovisnosti, pa tako se i razgovara kroz druge programe baš o kockanju, ali dobro je naravno sav novac koji se uprihodi od, od kockarnica i kladionica trebao bi se usmjeriti u dobrotvorne svrhe, treba se usmjeriti u to da nam društvo bude bolje,

Evo poštovana kolegice, govorili ste o uključivanju zapravo Zavoda za socijalni rad u cjelokupan postupak i navodili ste da će oni, zapravo radnici biti uključeni na način da će moći upisivati odnosno navesti osobu da se registrira u, u isključene igrače, no o tome ništa nemamo niti slova kako postupovno će to se riješiti. Vidimo da je Ministarstvo zdravstva uključeno u izradu registra i da je pravilnik propisan koji će se donijeti, no ništa, nemamo, nemamo informaciju na koji će se način dogovoriti suradnja sa Zavodom za socijalni rad jer nije propisan pravilnik u zakonu, niti, niti imamo informaciju na koji način će se ta suradnja dogoditi.

Zahvaljujem, pa poštovana zastupnice vi najbolje znate da svaki vrući krumpir u ovoj državi se vrlo lako prebaci Hrvatskom zavodu za socijalni rad, instituciji koja se brine o potrebitima i koja radi vrlo težak i odgovoran posao i već sada su ljudi opterećeni i iznimno im je teško. I onda što je najgore dakle mi ovdje čitamo odredbe zakona, a oni koji bi to trebali provoditi o tome pojma nemaju. Oni su prvi koji bi trebali dobiti ovu informaciju i s njom raspolagati. Nije ovo prvi puta. Tomislav (SDP)** Dakle dodatna birokratizacija hrvatskog sustava, to je ono što smo danas uočili da ovim izmjenama zakona ćemo dobiti, imamo jednu vrlo stidljivu namjeru Vlade RH da pomogne građanima koji imaju problem sa kockom a mislim da smo se svi skupa složili da je to veliki problem, da međutim nisu se odlučili na jedan hrabar potez, a to je potez kao što je sa alkoholom i duhanskim prerađevinama da se zabrani reklamiranje toga, da se jednostavno zabrani reklamiranje toga jer to bi bio jedan hrabar potez. Mislite li da bi to doprinijelo da bi se taj problem koji je u društvu detektiran, a danas je to u više navrata i od strane pozicije i oporbe definirano kao treća ovisnost u RH, znači ne nešto što je zanemarivo. Mislim da ovaj zakon iziskuje puno hrabriju reakciju Vlade RH, a ne ovako jednu stidljivu za koju nisam siguran u čiju korist ona na kraju dana ide. **Reiner, Željko Zahvaljujem. Mi, znam ovo što su i ovisnosti, ovo je isto kao da ne znam reklamirate kokain, reklamirate ne znam viski, reklamirate sve vrste cigareta. To je zabranjeno i jasno je zašto je zabranjeno. Zbog toga što ljudi od toga su zapravo ovisnici odnosno bolesnici odnosno poslije opterećuju sustav i koštaju nam. Jedino što ovoj državi nije eto, a zapravo je društveno prihvatljivo. Ovo vam je podrek… dozvoljeno reklamiranje je zapravo poruka da je ovo društveno prihvatljivo ponašanje i ja mislim zaista da bi kao i sve ovo drugo alkohol, cigarete i ovo trebalo zabraniti u potpunosti reklamiranje kladionica i kockarnica. **Reiner, Željko Poštovana kolegice u vašoj raspravi spomenuli ste odnosno dotakli ste se radnog vremena kladionica i kockarnica u Hrvatskoj i spominjali ste nedjelju. Razmišljao sam o tome i kad je u Hrvatskoj ponovno uveden nedjelja kao neradni dan gdje većina trgovina ne radi odnosno imaju pravo birati 16 nedjelja ovoga tijekom godine kada će raditi, govorim o sinulo mi je što je sa kockarnicama i kladionicama. Pa evo vama postavljam pitanje što bi vi po tom pitanju učinili odnosno što mislite zašto država već dosada nije uvela nedjelju kao neradni dan upravo za kladionice i kockarnice. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana zastupnica Dragić. **Dragić, Irena (SDP)** Zahvaljujem. Pa da upravo na tom primjeru vidimo koliko smo licemjerni kao društvo. To je očiti primjer, kao vodimo računa o obiteljima, želimo da budu zajedno, želimo da ljudi ne rade nedjeljom, a onda dopuštamo da određeni članovi obitelji idu kockati dok drugi članovi obitelji teško, teško pate. Dakle, prvo što smo nedjeljom trebali zabraniti su kockarnice i kladionice. Međutim, država se ne želi odreći ovog kolača.

Zakon o igrama na sreću stupio je na snagu 1. siječnja 2010. godine i svakako je potrebita ova izmjena i dopuna zakona. Igre na sreću kao oblik zabave, ali i privid zarade čiji ishod je neizvjestan jer ovisi o slučaju, a ponajmanje o sreći. Podrazumijeva se da igra na sreću predstavlja rizik kojim se svjesno možda i nesvjesno a dragovoljno izlažu igrači. Kada je u pitanju prekomjerno igranje ili ovisnost može uzrokovati egzistencijalnu ugrozu i izazvati socijalne i psihološke posljedice. Odredbama zakona igre na sreću razvrstane su u četiri skupine lutrijske igre, igre u kasinima, igre klađenja i igre na sreću na automatima. Također, odredbama zakona regulatorni okvir igara na sreću uređen je načinom koji onemogućuje manipulacije neizvjesnim događajima, štiti igrača od financijske štete, osigurava zaštitu maloljetnika i sprječava razvoj ovisnosti kod ranjivih skupina. Pogotovo naglašavam izrazitu brigu za djecu i mlade te mislim da nisu još uvijek dovoljno zaštićeni od potencijalne opasnosti igara na sreću. Svakako negativnog utjecaja oglašavanja posebice zbog ugroženosti njihovog mentalnog zdravlja i lošeg utjecaja na zdrave životne navike. Pitanje koje se treba urediti zakonom, ukazati na nužnost normativne regulacije igara na sreću i posljedicama razvoja igara na sreću na društvo u cjelini. Recentni rezultati istraživanja stručnjaka za prevenciju ovisnosti o igrama na sreću relativiziraju korist o djelatnosti igara na sreću na prihod državnog proračuna. Obveza odgovornog priređivanja igara na sreću s ciljem smanjivanja negativnih posljedica, razvoja incidencije ovisnosti o igrama na sreću i društvu. Detektirana problematika u području priređivanja igara na sreću ukazala je na potrebu vrednovanja cjelokupnog zakonodavnog okvira igara na sreću. Konačni cilj je uspostava kompromisnog odnosa između interesa države, priređivača igara na sreću i zaštite javnozdravstvenih interesa i potreba građana. Također regulacija novih mjera društveno odgovornog priređivanja igara na sreću, regulacija oglašavanja igara na sreću u medijima i na javno vidljivim površinama. Kao član Odbora za obitelj, mlade i sport dao bi naglasak najnovije izmjene i dopune Zakona o igrama na sreću u Hrvatskoj donose nekoliko ključnih mjera usmjerenih na na smanjenje štetnih utjecaja igara na sreću posebice na mlade i obitelj a odnose se ograničenje oglašavanja. Oglašavanje igara na sreću postaje strože regulirano. Zabrana obuhvaća tiskane medije i javno vidljive površine, dok je oglašavanje preko interneta i radijskih programa bitno ograničeno ovo je važan korak u smanjenju izloženosti mladih kockanju i klađenju. Borba protiv nelegalnih priređivača, pojačava se nadzor nad nelegalnim Internet platformama za igrače na sreću koje često privlače maloljetnike. Uvodi se blokada financijskih transakcija prema ovim nelegalnim subjektima čime se smanjuje mogućnost sudjelovanja u nelegalnim igrama. Registar samoisključenih igrača Hrvatski zavod za javno zdravstvo vodit će registar igrača koji se žele samo isključiti iz igara na sreću zbog ovisnosti. Ova mjera omogućuje da da igrači sa problemom ovisnosti budu blokirani kod svih priređivača. Strože kazne i identifikacija, svi igrači moraju se identificirati pri ulasku u prostore za igru na sreću čime se sprječava sudjelovanje maloljetnika. Priređivači koji prekrše ovo pravilo mogu izgubiti pravo na priređivanje igara. Što se tiče štetnog djelovanja na obitelj i mlade igre na sreću često uzrokuju ovisnost što može rezultirati ozbiljnim financijskim i emocionalnim posljedicama. Mladi su posebno ranjivi, jer zbog svoje nezrelosti često ne prepoznaju rizike povezane sa kockanjem što može dovesti do dugoročnih problema uključujući dugove, depresiju i socijalnu izolaciju. Ove izmjene zakona stoga imaju za cilj smanjiti štetne učinke igara na sreću kroz bolju regulaciju, strože kazne i mehanizme pomoći osobama sa problemima ovisnosti. Sve što sam naveo odnosi se na prijedlog izmjene Zakona o igrama na sreću za 2024. godinu. Ove izmjene imaju za cilj strože regulirati sektor igara na sreću posebno u kontekstu zaštite mladih i smanjenja negativnih utjecaja na obitelj. Navedene mjere jasno su postavljene kako bi se umanjio utjecaj kockanja na najranjivije društvene skupine u 2024. godini. Igre na sreću imaju značajan negativan utjecaj na obitelj i mlade u Hrvatskoj pogotovo zbog visoke izloženosti kockanju i lakog pristupa različitim vrstama vrstama igara uključujući i kladionice i on-line platforme. Financijska destabilizacija obitelji jedna od najvećih opasnosti povezanih sa igrama na sreću je financijska nestabilnost. Ovisnici o kockanju često ulažu značajna sredstva u igre što može dovesti do gubitka ušteđevina, zaduživanja i financijskog kolapsa obitelji. Posebno su pogođeni mladi ljudi koji zbog nedostatka iskustva i kritičnog razmišljanja brzo upadaju u dugove što negativno utječe na njihove buduće mogućnosti i kvalitetu života. Psihološki i emocionalni problemi. Kockanje može izazvati ozbiljne psihološke posljedice uključujući anksioznost, depresiju i socijalnu izolaciju. Osobe ovisne o kockanju često skrivaju svoje navike što narušava povjerenje i odnos unutar obitelji. Roditelji ili partneri ovisnika često doživljavaju emocionalni stres, nesigurnost i osjećaj bespomoćnosti što može dovesti do razdora ili raspada obitelji. Ovisnost među mladima. Mladi su posebno ranjivi na ovisnost o kockanju zbog sveprisutnosti kladionica, internetskih platformi i agresivnog oglašavanja mnogi mladi ljudi počinju sa klađenjem u ranijim godinama. Studije pokazuju da rani kontakt sa igrama na sreću povećava vjerojatnost razvijanja problema sa ovisnošću kasnije u životu. Mladi ljudi posebno maloljetnici nemaju dovoljno razvijene mehanizme za donošenje kritičnih odluka zbog čega su skloni impulzivnom ponašanju, društveni i ekonomski utjecaj. Štetno djelovanje igara na sreću može uzrokovati šire društvene posljedice. Ovisnost o kockanju može smanjiti produktivnost, povećati stopu kriminaliteta i opteretiti socijalne službe koje pružaju pomoć ovisnicima i njihovim obiteljima. Hrvatska je već zabilježila porast ovih problema što je potaknulo vlast da pojačaju regulaciju igara na sreću što zdušno pozdravljam. Sve ove štetne posljedice ukazuju na potrebu za rigoroznijom regulacijom i preventivnim mjerama kako se zaštitila najranjivija skupina društva – obitelj i mladi. Zahvaljujem. Sljedeća će govoriti poštovana zastupnica Jasenka Auguštan-Pentek. Izvolite. **Auguštan-Pentek, Jasenka (SDP)** Hvala poštovani potpredsjedniče, cijenjeni članovi Vlade, uvažene kolegice, kolege zastupnici. Danas evo ovdje puno raspravljamo o ovom zakonu koji je sigurno jedan korak prema naprijed, međutim, sve ove primjedbe koje imamo sigurno idu u smjeru nekom da se taj zakon poboljša i kako bi se što manje, odnosno smanjila ovisnost među našim našim sugrađanima. Ovisnost o igrama na sreću ima razoran utjecaj na obitelj, a osobito na djecu. Ovisnost donosi emocionalne, psihološke i financijske poteškoće za ovisnika i njegovu obitelj. Djeca roditelja ovisnika često odrastaju u nestabilnom okruženju koje ozbiljno ugrožava njihovo emocionalno i mentalno zdravlje. Ovakve situacije dovode do zanemarivanja, financijskih problema, sukoba i tenzija zbog dugova, a često i do verbalnog i psihičkog zlostavljanja unutar obitelji. Djeca iz ovakvih obitelji imaju veći rizik da kasnije razviju iste obrasce ponašanja. Za smanjenje negativnih posljedica ovisnosti o igrama na sreću ključno je uspostaviti stroga ograničenja u oglašavanju, osobito prema ranjivim skupinama kao što su maloljetnici. Prijedlog o ograničavanju oglašavanja od 6 do 23 sata putem interneta, audiovizualne, audiovizualnih i radijskih programa sigurno je pomak, međutim to je ono što nije dovoljno, izuzetak ne mogu biti niti nikakva sportska ili druga događanja na kojima bi se tolerirale takve reklame, a ni lutrijske igre niskog rizika. Potrebno je uvesti dodatne regulacije uključujući zabranu oglašavanja igara na sreću na platformama popularnim među mladima poput društvenih mreža. Također oglašivači bi morali jasno prikazivati informacije o rizicima igara na sreću bez promotivnih slogana koji sugeriraju na brzu zaradu ili sigurnu pobjedu. Oglasi bi trebali sadržavati vidljive poruke o odgovornom kockanju, mogućnosti ovisnosti i kontakt informacije za organizacije koje stoje na raspolaganju ovisnicima. Upozorenja o rizicima trebala bi biti jednako prisutna kao i na pakiranjima cigareta. Također interaktivni oglasi s opcijama clic to play trebali bi biti zabranjeni ili strogo regulirani jer mogu posebno utjecati na ranjive korisnike potičući ih na igru. Dio prihoda, kao što sam već danas puno, puno puta govorila od igara na sreću trebao bi biti usmjeren u edukativne kampanje u školama. Dio prihoda sada ide za udruge i za sport, međutim direktnim usmjeravanjem u škole stručne službe, posebno prema srednjoškolcima kroz programe prevencije koje provode psiholozi, pedagozi i stručnjaci. Ovi programi trebali bi se kontinuirano provoditi u školama kako bi se mladima pružila potrebna znanja o rizicima igara na sreću, ali i upozorila na financijske posljedice ovakvog ponašanja. Ilegalni priređivači igara na sreću kojih ima 38% prema nekim podacima, dodatno pogoršavaju problem jer posluju izvan zakonskih okvira oglašavajući se bez ikakvih ograničenja. Njihov utjecaj je posebno snažan među maloljetnicima, a s obzirom da posluju putem interneta teško ih je kontrolirati. Smanjenje ovisnosti o igrama na sreću, njihova dostupnost i oglašavanje zahtijevaju kombinaciju edukativnih i zakonodavnih mjera. Potrebno je ograničiti dostupnost kockanja, skratiti radno vrijeme priređivača, strože regulirati oglašavanje i smanjiti vidljivost reklama, oglasi moraju sadržavati jasna i dovoljno velika upozorenja o rizicima. Važno je povećati dostupnost terapije i podrške za ovisnike i njihove obitelji. Korištenje tehnologije za blokiranje pristupa igrama također može biti korisno. Naš krajnji cilj mora biti stvaranje društvenog okruženja koje potiče odgovorno ponašanje, smanjuje dostupnost kockanja i pruža podršku ne samo ovisnicima nego i njihovim obiteljima. Smatram da ima prostora i da se škole kao temelj društva uključe direktnije u raspodjeli sredstava i postanu najvažniji faktor u edukaciji naših maloljetnika, hvala. Imamo repliku, poštovani zastupnik

Evo hvala lijepo predsjedavajući, evo ovdje se moram osvrnuti na odgojno obrazovne ustanove budući da i sama dolazim iz odgojno obrazovnog sektora. Moram reći da posebno škole ulažu jako puno sredstava i jako puno provode s učenicima u školama kako osnovnim tako u srednjim školama edukacije baš vezano za prevenciju ovisnosti, kako alkohola, cigareta, tako i kocke koja se javlja dakle u sve mlađem uzrastu naših učenika. pozdravljam i ponovit ću da pozdravljam prijedlog Vlade RH za izmjenu i dopunu ovog zakona, ali evo smatram da i u tom dijelu treba osnaživati i obitelji, roditelje, dakle sve one,

Svakako ono što odgojno obrazovne ustanove rade kao što ste rekli provode neke edukacije, međutim provode ih preko udruga koje dobivaju i dio sredstava, isto tako dio sredstava ide od prihoda na sport. Međutim ja sam ovdje govorila da bi školama bilo sigurno puno jednostavnije i lakše da još od velikog prihoda kojeg smo mogli danas čut kolki je prihod od igara na sreću stvarno direktno još dio naravno da ostane i za sport i za udruge, ali svakako da se direktno preusmjeri školama gdje će stručne službe moći još dodatno educirati naše, naše, našu djecu, naše maloljetnike, a pogotovo srednjoškolce. Mislim da trenutna edukacija možda je korak naprijed, ali može se sigurno i poboljšati. Sad će govoriti poštovana zastupnica Marija Lugarić. Izvolite. **Lugarić, Marija (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Državna tajnice, predstavnici ministarstva, evo kolegice i kolege ja kao i većina čini mi ovdje u Hrvatskom saboru podržavam ideju ovog zakona, a to je zapravo da se ukine pristup igrama na sreću i klađenju i zapravo borbu protiv ovisnosti o klađenju. Ovako slušam cijeli dan ovu raspravu i nekako mi se čini da bi ovaj zakon zapravo trebao imati podnaslov koji bi bio ono otprilike koliko je moguće čuvati ljude od njih samih. Mi danas ovdje zapravo razgovaramo o tome kako ljudima koji ne mogu kontrolirati sebe pomognemo da ih kontroliramo mi neki drugi izvana. I nadam se da mnoge rasprave koje su danas ovdje bile i izražene spremnosti državne tajnice da će doista biti prijedlozi prihvaćeni. U tom smislu ja imam evo gotovo pred kraj rasprave četiri prijedloga. Prvo je vezano uz ove kladomate odnosno automate u kafićima. Ozbiljno mislim da treba razmotriti da ih uopće maknemo, da uopće ne postoji, da se igre na sreću, klađenja i sve te druge vrste, ja se u to moram priznat ne razumijem šta sve postoji može raditi šta se fizički u doista samo specijaliziranim lokalima i specijaliziranim objektima koji ondje imaju posebne tehničke uvjete itd., itd. po pravilniku. Ako ipak odlučite ostati kod kladomata i automata u kafićima, dakle ugostiteljskim objektima što je puno široko dostupno onak ide usput pa i ruku pod ruku s alkoholom. Priča da ćemo sa posebnim uređajima onemogućiti maloljetnicima pristup odnosno da mora biti identifikacija bojim se da ćemo u tome propasti kao i činjenica da recimo maloljetnici ne mogu kupiti alkohol u dućanu bez da daju osobnu i kažu da imaju 18 godina pa pošalju nekog starijeg, daju osobnu neke starije osobe i slično. Prema tome, ja bih se doista založila da to kompletno ide van. To je prvi prijedlog. Drugi prijedlog, nešto sam o tome rekla jutros u replici, govorimo o oglašavanju. Sada smo zaboravljali oglašavanje u tiskanim medijima. Dakle, tiskani mediji oglašavanje nema. Što se tiče ovih elektroničkih medija, radio, televizija sad uvodimo i internet dozvoljavamo reklame od 23 do 6. Ja prvo doista ne znam kako se to na internetu može zabraniti na internet portalima ono najbanalnije jer bi zakupite banner kak će ga oni dizat svaki dan ono u 23 će ga postavit u 6 ujutro da se može maknut, al dobro to nek se bave tehnički informatičari koji se time trebaju baviti. Međutim, cijela ideja je po meni da bi zapravo trebalo u potpunosti zabraniti oglašavanje igara na sreću. Ni kod duhana, ni kod alkohola rekla sam jutros koje su dvije legalne ovisnosti koje imamo ovo je treća ovisnost koju imamo koja je legalizirana imamo potpunu zabranu oglašavanja do te razine da trgovine, ugostiteljski objekti, trgovine koje prodaju cigarete primjerice one uopće ne smiju izloženi ormar imati, mora biti pod zavjesama, u ormarima zatvoreno, dakle uopće ne možete vidjeti to što želite kupiti, ovi koji imaju pravo kupiti stariji od 18 godina. Ovdje smo bitno restriktivniji i doista vas molim da razmotrimo, da razmotrite prijedlog da u potpunosti se zabrani oglašavanje. To je drugi prijedlog. Treći prijedlog, sponzorstva, o tome smo puno govorili. Jasno je da sponzorstvo ne znači istovremeno i poziv na klađenje, međutim na jednoj sekundarnoj razini gotovo podsvjesnoj razini to zapravo znači. Šta znači danas biti dijelom nogometa? Piti pivu i kladiti se i jedno ide s drugim. Zaboga nama se nogometna zove Super sport Hrvatska nogometna liga. Tako da sponzorstva ne možemo zabraniti, to su naprosto privatni odnosi pravnih osoba. Međutim, ono što možemo zabraniti da nazivi kladionica budu u nazivima sportskih i javnih i drugih događaja. Ne možemo zabraniti da Super sport bude sponzor Hrvatske nogometne lige, ali se Hrvatska nogometna liga ne može zvati Super sport Hrvatska nogometna liga jer džaba ona nama zabrana oglašavanja od 23 do 6 ako svaki dan ili svaki vikend u Dnevniku HTV-a ili bilo kojem drugom dnevniku imate izvještaj s utakmica Super sport prve Hrvatske nogometne lige tj. ne prve nego Hrvatske nogometne lige. Ne oglašavamo ih, a zapravo ih oglašavamo u prime timeu. Prema tome, što se tiče sponzorstava maknut sponzorstava iz naziva, iz naziva, iz imena klubova i naziva liga i svih drugih ono kak bih rekla naziva. Evo možda to tako možda i najbolje možemo definirati. Kolege su spominjali primjere evenata koje organiziraju koji mahom okupljaju sportskih djecu i mlade, pa onda imate te Favbetove i ne znam više koji su sponzori. Ne može i ne smije biti jer onda nismo ništa napravili što smo rekli ok može se oglašavati samo između 23 i 6. Automatski se ono veže u mozgu emotivno se veže taj sport ide ruku pod ruku s tim klađenjem, a ne smije ići ruku pod ruku. Sport ima svoju vrijednost mimo klađenja, mora imat mimo klađenja. Ja sam se cijeli život bavila sportom kladila se nikad u životu ni za šta nisam. Posljednje, pravilnikom o tehničkim uvjetima za ove kladionice, kasina i ostalo udaljenost lokacija i automat klubova od škola je po tom pravilniku 500 metara, a kladomata 200 metara. I jedno i drugo treba maknuti na 5 kilometara od škole. Zašto 5 kilometara? Zato što je 5 kilometara po zakonima od prosvjete udaljenost za koju ne postoji prijevoz nego koju djeca prelaze pješke. Za udaljenost veću od 5 kilometara mi za djecu moramo organizirati prijevoz pa ono sjedne u autobus blizu kuće, iskrcaš ga blizu škole. Dakle, što je kolegica čini mi se Kekin govorila da joj dijete mora proći fizički pored 30 različitih objekata u kojima se kladi. to mi se čini ovaj dosta važnost. Naravno ako prihvatite prvi prijedlog da maknemo kladomate općenito onda naravno ovo će postati bespredmetno jer ih naprosto neće biti. I za kraj meni se nitko u obitelji ne kladi, ja nema ni jedne prijatelje koji se klade koji su ovisnici o klađenju. Ja zapravo uopće nisam bila svjesna koliki je to problem do prije par godina kada smo partner i ja bili na proslavi rođendana jednog našeg prijatelja u jednom hotelu pored kojeg je i kasino odužila se proslava rođendana, čekali smo taksi u dva, tri po noći, nemam pojma, ispred hotela da bi iz casina izašao mladi čovjek možda 25 godina koji se fizički tresao. Nama je to bio šok, tresao jedno 15 minuta dok mu nije došao neki lihvar koji mu je donio dva bunta novčanica sa kojima je onda on mogao ući u taj casino opet se kladiti. Čovjek se tresao dok mu lihvar nije donio novac. To nije pitanje samo klađenja, nego i tog lihvara i cijele te spirale zla koja se tu poslije dogodila. Dakle, da neki se ljudi ne znaju čuvati sami. Kao država ih moramo čuvati mi od njih samih. Zahvaljujem. **Dabo, Ivan (HDZ)** Uvažena kolegice Lugarić, zahvaljujem vam na prijedlozima na poboljšanju izmjena i dopuna ovog zakona. Vi ste isto jedan od učestalih diskusanata na temu udaljenost kladionica, automata, klubova i casina. Kažete čak i 5 km. Pitam vas jedno pitanje. Što kažete da je SDP-ov ministar gospodin Slavko Linić ukinuo obvezu da kladionice, automat klubovi i casina budu udaljeni od škola učeničkih i đačkih domova kao i vjerskih objekata, dok je Vlada Hrvatske demokratske zajednice vratila tu obvezu udaljenost zastupnica Lugarić. **Lugarić, Marija (SDP)** Zahvaljujem. Dok god ćemo na ovakvim temama politizirati nećemo činiti dobro za naše državljane i za građane. Zahvaljujem. Saša (SDP)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Kolegice Lugarić vi ste rekli da oko ovog kontroliranja on-line, dakle bener itd. ja mislim da to nije problem. Dakle, kad imate ne znam na portalu nekog novi bener koji reklamira klađenje oni to mogu skloniti iza 23h do 6 u jutro, to tehnički nije problem. Ono što ja mislim da je to su platforme koje nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj. Dakle, se ne razumije./… recimo na Youtubeu, platformi iz ne znam u pravilu iz Amerike ili nekih drugih. I kad se tamo rade reklame mislim da nisam siguran koliko se ovim zakonskim odredbama može tome doskočiti. I drugo što mene brine u svemu ovome je kapaciteti. Da li mi kroz Državni inspektorat koji bi trebao to kontrolirati koliko sam shvatio uopće imamo kapaciteta da možemo raditi uz sve što oni do sada rade i tu kontrolu. I mislim da bi u tom pravcu trebali malo napraviti neki jači iskorak u odnosu na ovo što je predloženo u zakonu. **Lugarić, Marija (SDP)** Apsolutno se slažem kolega Đujić. Ja sam inače prilično skeptična prema bilo kakvoj regulativi interneta. Lako mi reguliramo ove, Internet koji su elektroničke publikacije koji su izdavatelji naši hrvatski, dakle koji idu u našu regulativu. Međutim, pitanje je sive zone interneta, a nismo uopće ništa pričali o dark webu koji ono izlazi bilo kakvoj regulativi i bilo kakvoj kontroli. Ja zato kažem hajmo mi zabraniti oglašavanje, pa smo riješili cijeli problem. **Tokić, Frane (DP)** Hvala. Kolegice Lugarić s vama bih se složio u biti da bi kladioničarskim kompanijama trebalo ograničiti ih u biti na nekakvo njihovo javno promoviranje putem dresova ili na nacionalnim ligama. Isto tako je poznato da je odavno zabranjeno oglašavanje duhanskih proizvoda i alkohola u sportu, a sve je to činjeno u vidu spašavanja tih mladih života ili obitelji. Ako smo država u kojoj ne možemo kupiti kruh nedjeljom da bi se spašavale naše obitelji, isto tako mislim da bi trebalo i utjecati na to da ne možete uplatiti taj listić svaku nedjelju i omogućiti na taj način da se pomogne tim obiteljima da ima što manje ovisnosti u kladioničarskom tom duhu. Hvala.

Uvažena kolegice Lugarić, u vašoj raspravi istaknuli ste da ste strogo protiv toga da se sponzorski ugovori, odnosno da postoji mogućnost da ti klubovi nose imena kladionica ili kockarnica. Ja bih samo tu htio nadopuniti. Rekli ste da ne mogu nositi ime, Super sport prva hrvatska nogometna liga, ali što je onda sa dresovima igrača koji isto tako igraju u prime timeu, što je sa reklamama koje se nalaze uz rub stadiona koji se vide na prijenosu, što je sa onim panoima kad igrači ili treneri daju izjavu prije ili poslije utakmice onda bi vezano uz te sponzorske ugovore pretpostavljam i to sve trebalo ukinuti, odnosno onemogućiti jer će nam se to isto također pojavljivati što ste rekli u prime timeu odnosno izvan onog vremena od 23 do 6 sati u jutro. Hvala. Zahvaljujem. Dakle, jedno je priča oglašavanja. Mi do sada imamo primjere kada su nedopušteni logo i slično pa se …/Govornica se ne razumije./… u ekranu da se ne pokaže. Dakle, ja nisam za to da mi potpunu gospodarsku djelatnost jednu potpuno ubijemo, za to naprosto nema potrebe. Ali jesam protiv toga da se direktno ili prikriveno oglašava pa i na ovaj način na koji ste vi spomenuli. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sad su me zamolili ovi iz informatike, pa iz tehničkih razloga ćemo napraviti jednu kratku stanku. Evo do 15,40.